Poštovane kolegice i poštovani kolege zastupnici u Hrvatskom saboru. Nastavljamo sa plenarnom sjednicom, 8. sjednicom Hrvatskog sabora. Na dnevnom redu je Prijedlog Zakona o suradnji Hrvatskoga Sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, prvo čitanje, PZ br. 373 Predlagatelj zakona je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora. Prijedlog akta primili ste u pretince. Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona, to su odredbe članaka 144. do članka 150. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije, Odbor za vanjske poslove, Odbor za pravosuđe, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća ovih radnih tijela odbora ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani Peđa Grbin, predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvolite poštovani zastupniče.

Poštovane kolegice i kolege. Temelj za donošenje Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima je članak 144. Ustava Republike Hrvatske koji navodi da Vlada izvješćuje Sabor o pravnim propisima i odlukama u čijem donošenju sudjeluju u institucijama Europske unije, a o kojima Sabor može donositi zaključke. Istim je člankom Ustava predviđeno i donošenje posebnog zakona kojim će se urediti nadzor Sabora nad djelovanjem Vlade u institucijama Naziv prijedloga zakona proizlazi iz činjenice da je suradnja širi pojam od samog pojma nadzora, a prijedlog zakona osim nadzora obuhvaća i druge aspekte sudjelovanja Sabora u obavljanju europskih poslova, kao i suradnju s Vladom Republike Hrvatske u tom pogledu. Sabor će u europskim poslovima sudjelovati dvojako, posredno kroz nadzor nad djelovanjem Vlade s jedne te neposredno putem izvršavanja ovlasti dodijeljenih nacionalnim parlamentima Lisabonskim ugovorom s druge strane. okviru nadzora nad djelovanjem Vlade Sabor će razmatrati stajalište Republike Hrvatske o dokumentima Europske unije, raspravljati o održanim sastancima Vijeća i pripremama za buduće sastanke moći će naložiti Vladi provedbu postupaka procjene učinaka propisa za dokumente Europske unije te će sudjelovati u postupku imenovanja kandidata Republike Hrvatske u instituciji tijela Izvršavanje ovlasti iz Lisabonskog ugovora podrazumijeva nadzor nad poštovanjem načela supsidijarnosti, sudjelovanje u postupku revizije temeljnih ugovora Europske unije te u odlučivanju o primjeni klauzule premošćivanja. Nadzor Sabora nad djelovanjem Vlade u institucijama Europske unije ostvarivat će se prvenstveno kroz razmatranje dokumenata Europske unije i pripadajućih stajališta Republike Hrvatske. Za ostvarivanje učinkovitog modela nadzora ključna je neometana dostava europskih dokumenata. Prijedlogom zakona je stoga predviđeno da Vlada Saboru početkom svake godine dostavlja popis prijedloga zakonodavnih akata Europske unije u čijem će donošenju sudjelovati, a tijekom cijele godine informacije o ostalim dokumentima. Intencija je da se Sabor usredotoči prvenstveno na prijedloge zakonodavnih akata, no moći će raspravljati i o svim drugim dokumentima Europske unije kao i svim europskim poslovima. Zakon stoga propisuje da je Vlada dužna Saboru na zahtjev dostaviti sve dokumente i informacije iz područja europskih poslova s kojima raspolaže. Uz dokumente koje će dostavljati Vlada Sabor će dokumente Europske unije primati i izravno od institucija Europske unije. Informacije i dokumenti koje dostavlja Vlada biti će temelj za izradu radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske te za razmatranje samih stajališta. Temeljem dokumenata koje će izravno dostavljati institucije Europske unije Sabor će provoditi provjeru poštovanja načela supsidijarnosti i uključivati se u politički dijalog s institucijama U skladu s prihvaćenom praksom u parlamentima država članica prijedlog zakona o suradnji predviđa da ovlasti Sabora u europskim poslovima u pravilu izvršava Odbor za europske poslove. Njegove će najvažnije ovlasti biti donošenje radnog programa, razmatranja stajališta Republike Hrvatske i donošenje zaključaka o stajalištima, razmatranje izvješća Vlade o održanim sastancima vijeća Europske unije i pripremama za sljedeće sastanke te provođenje postupaka provjere poštovanja načela supsidijarnosti. Iako će Odbor za europske poslove djelovati kao središnje mjesto obavljanja europskih poslova u Saboru on je dužan maksimalno poticati sva radna tijela na sudjelovanje što je detaljnije uređeno Prijedlogom poslovnika Hrvatskoga sabora. Također, svi će saborski zastupnici biti upoznati sa svim dokumentima Europske unije i svim europskim poslovima, a u slučaju potrebe Saboru uvijek ostaje mogućnost da o pojedinoj temi umjesto odbora rasprava i odlučivanja budu provedeni na plenarnoj sjednici Sabora. Radna tijela Sabora predlagat će Odboru za europske poslove dokumente Europske unije iz svojega djelokruga za uvrštavanje u radni program te će predlagati dopune radnog programa. Odbor za europske poslove će prosljeđivat stajališta Republike Hrvatske o dokumentima Europske unije iz radnog programa matičnim radnim tijelima sukladno odredbama Poslovnika Hrvatskog sabora, a ta će radna tijela donositi mišljenja o stajalištima na kojima će Odbor za europske poslove bazirati svoje zaključke. Tako usvojen zaključak o stajalištu Republike Hrvatske biti će temelj na osnovu kojega Vlada djeluje u institucijama Europske unije. Radni program za razmatranje stajališta Republike Hrvatske donosit će Odbor za europske poslove. Radni program biti će osnov organizacije i planiranja razmatranih dokumenata Europske unije i pripadajućih stajališta. Za sve dokumente uvrštene u radni program Vlada će Saboru dostavljati i dodatne informacije, stajališta u dokumentu neposredno nakon njegovog donošenja u Vladi kao i informacije o mogućim naknadnim izmjenama dokumenata i stajališta. Uz stajalište Republike Hrvatske u dokumentima raspravljat će se i o izvješćima o sastancima Vijeća EU, a na sjednici Sabora će se raspravljati o sastancima EU. Prijedlogom zakona o suradnji uređeno je i sudjelovanje Sabora u odlučivanju i primjeni klauzule premošćivanja što je ovlast nacionalnih parlamenata država članica EU dodijeljene Lisabonskim ugovorom. U izvršavanju ove ovlasti Sabor ima neovisnu ulogu u odnosu na Vladu te će on na svojoj sjednici odlučivati o primjeni klauzule premošćivanja, te će u odnosu na takav prijedlog Odbor za europske poslove biti matično radno tijelo. Provjera poštovanja načela supsidijarnosti u nacrtima zakonodavnih akata i u donesenim zakonodavnim aktima EU također je postupak u kojem Sabor djeluje neovisno od Vlade. Prijedlogom zakona o suradnji predviđeno je da ovaj postupak provodi Odbor za europske poslove, a prijedlogom Poslovnika da pravo predlaganja pokretanja postupka provjere poštovanja načela supsidijarnosti imaju svi ovlašteni predlagatelji zakona. Odboru za europske poslove je dodijeljena i ovlast da u ime Sabora sudjeluju u imenovanju predstavnika Republike Hrvatske u instituciji tijela EU na način da mu Vlada šalje izvješće o kandidatu, a da odbor o tom kandidatu daje svoje mišljenje. potrebno je napomenuti da će Sabor i nakon pristupanja Republike Hrvatske EU nastaviti pratiti usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom EU. Usklađivanje zakonodavstva odvijat će se prvenstveno kroz prenošenje direktiva, a ukoliko Republika Hrvatska u određenom roku ne prenese direktive EU će protiv Hrvatske pokrenuti postupak zbog povrede prava EU. Prijedlogom zakona o suradnji predviđeno je da Vlada o svim takvim postupcima treba obavijestiti Hrvatski sabor.

Hvala gospodine predsjedniče. Odbor za vanjsku politiku je na 23. sjednici održanoj 24. svibnja održao raspravu o Prijedlogu zakona o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske. 5 glasova za, 3 suzdržana je usvojio nacrt prijedloga i uputio ga na prvo čitanje. Međutim, isto tako je većinom glasova Odbor za vanjsku politiku donio i sljedeće primjedbe i prijedloge u odnosu na članak 4. stavak 1. Prijedloga zakona predložena je dopuna članka 4. stavka 1. Predloženo da se uz Odbor za europske poslove koji je određen za izvršavanje ovlasti Sabora iz zakona vezane za europske poslove uvede i Odbor za vanjsku politiku koji bi izvršavao ovlasti Sabora iz zakona u pitanju vezanim uz zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku i zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku. Isto tako, u odnosu na članak 10. stavak 2. prijedloga zakona koji se odnosi na izvješćivanje Sabora o sastancima Vijeća EU predložena je dopuna članka 10. stavka 2. na sljedeći način. O izvješću iz stavka 1. ovog članka Odbor za europske poslove provodi raspravu na kojoj sudjeluju ministri koji predstavljaju izvješća o održanim sastancima Vijeća EU i o pripremama za nadolazeće sastanke Vijeća EU. U odnosu na članak 11. prijedloga zakona predložena je dopuna članka 11. i izmjena stavka 1. članka 11. Predloženo je da se člankom 11. detaljnije definira način izvješćivanja Hrvatskog sabora, te izmjenom stavka 1. članka 11. predloženo je da predsjednik Vlade Republike Hrvatske podnosi izvješća Sabora o svim održanim sastancima Europskoga vijeća. U odnosu na članak 15. prijedloga zakona predložena je izmjena stavka 2. i stavka 3. članka 15. radi usklađivanja s člankom 144. Ustava Republike Hrvatske. Dakle, predloženo je da u postupku predlaganja kandidata Republike Hrvatske za institucije i tijela EU Odbor za europske poslove donosi mišljenje o kandidatima koje je obvezujuće za Vladu Republike Hrvatske. Nadalje, jednoglasno je predloženo da se u najskorijem roku održi zajednički sastanak predsjednika Hrvatskog sabora sa Odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odborom za vanjsku politiku i Odborom za europske integracije radi utvrđivanja dinamike rada, te u svrhu utvrđivanja spremnosti Hrvatskoga sabora, saborskih zastupnika i stanja kapaciteta službi za provedbu Zakona o suradnji između Sabora i Vlade Republike Hrvatske o europskim poslovima. Hvala vam. Hvala i vama. Da li drugi predsjednici odbora žele uzeti učešće, iznijeti izvješća? Ocjenjujem da ne. Otvaram raspravu. Raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu su Hrvatski laburisti i poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Evo jedan od rijetkih zakona koji svoje izvorište nalazi u ovom Parlamentu, a ne dolazi kao prijedlog Vlade. Čovjek bi očekivao da će zakon kojeg predlaže Parlament prije svega imati u vidu i na pameti ulogu i važnost tog Parlamenta koji koji zakon predlaže. Međutim, već u naslovu ovog akta vidi se ono što se stalno vidi u hrvatskom Parlamentu ne samo ovom sazivu, nego i ili gotovo svim sazivima prije da je odnos Vlade i Sabora u najboljem slučaju odnos ravnopravnih partnera koji razgovaraju pa se eventualno dogovore ili ne je odnos Sabora takav, odnos Sabora i Vlade je takav da Vlada zapravo ne podnosi nikakav račun Saboru, nego Sabor za pristojnost svog ponašanja odgovara Vladi. Mislim da se ovaj zakon ne bi, ne ne bi trebao zvati, ne bi smio zvati Zakon o suradnji Sabora i Vlade jer Sabor i Vlada ne surađuju, Sabor prema ustavnim uzancama nadzire rad Vlade. Nekad, u ona davna tamo vremena, Vlada se je zvala izvršno vijeće. Ona je izvršavala I ova Vlada danas i po našim ustavnim uzancama naziva se izvršnom vlašću. Ona bi trebala izvršavati ono što Parlament kao posredna volja naroda zaključi. Zato mislim da bi se ovaj zakon trebao zvati Zakon o uređenju odnosa Hrvatskog sabora i Vlade RH o europskim poslovima, a ni na koji način Zakon o suradnji. Molim predlagača da o tom razmisli do drugog čitanja. Nakon ove točke pretpostavljam da ćemo razgovarati o novom Poslovniku Hrvatskog sabora. Teme su povezane. Ono što se ovdje detaljizira zapravo je naznačeno u Poslovniku. I bojim se da se i tamo provlači ta ista logika. Logika da je Vlada ta koja treba inicirati, napraviti, odlučiti, a Sabor će eventualno dignuti ruku onako kako Vlada misli da je to potrebno jer je sva pamet naravno činom izbora, činom da je netko na izborima dobio dva glasa više pobrao svu pamet. I činom tog izbora Vlada je pobrala svu pamet i tako se ponaša. Nažalost, i mi se tako ponašamo prema Vladi. U ovom zakonu Odbor za vanjske poslove potpuno je isključen iz uređenja odnosa sa EU, odnosno razmatranja propisa EU i tome kao da smo već ušli u Federaciju. Sjedinjene Europske države još uvijek ne postoje. Ja sam uvjeren da će postojati jednog dana, ali još uvijek ne postoje i poslovi unutar Europe su isto tako za nas još uvijek danas dobrim dijelom vanjski poslovi i mislim da Odbor za vanjske poslove bi o dobrom dijelu funkcioniranja i odnosa sa EU isto trebao i mogao ponešto reći. Slijedom ovog odnosa da Vlada odlučuje, a Sabor potvrđuje umjesto da Sabor odlučuje, a Vlada provodi u prvom prijedlogu ovog akta stajalo je da će kod zauzimanja stajališta RH Vlada uzeti u obzir mišljenje saborskog odbora. Dobro u ovom konačnom tekstu to je izmijenjeno, toga uzimanja u obzir ovdje nema, ali na drugom mjestu gdje se odlučuje u članku 15. gdje se govori o imenovanju dužnosnika iz RH u tijela i organe EU Vlada predlaže, odbor razmatra, razmišlja, diskutira, ima svoje mišljenje i to mišljenje daje Vladi. Vlada uzima u obzir mišljenje. Uzimati u obzir mišljenje znači procijeniti ovo mišljenje je srazmjerno pametno, još ćemo jednom razmisliti o njemu ili reći ma dajte pretjerali ste, što ćemo mi s vašim mišljenjem. Dakle, uzimanje u obzir mišljenja uopće nije obavezno i mislim da tako nešto u zakonskom aktu kojeg predlaže Parlament kao inicijator zakonskog akta tako nešto se ne bi smjelo dogoditi. Naime, ako parlamentarni odbor ima negativno mišljenje o nekom prijedlogu Vlade taj prijedlog Vlade ne bi smio više uopće postojati kao službeni prijedlog. Vlada bi se morala pokriti po ušima i reći oprostite stvarno smo pogriješili, predstavnici naroda eto misle drugačije. U članku 11. govori se da će Vlada, kroz premijera valjda, dva puta godišnje izvještavati o stajalištima. Sjednice Europskog vijeća su dosta češće. Što će se znači dogoditi? Dogodit će se sjednica u Bruxellesu, odnosno Strasbourgu gdje već bude, Vlada će zauzeti stajalište i onda će doći i izvijestiti odbor. I odbor će žustro razgovarati o nečem što su tempi pasati, što je više nepotrebno zapravo razgovarati. Mislim da bi u zakonu trebala stajati odredba da prije svake sjednice vijeća Vlada izvještava odbor što se događa, što je na dnevnom redu i što ima namjeru tamo reći i poduzeti. Ilustrativno za našu situaciju u ovom Parlamentu i recimo jučerašnju sjednicu popodne koja je bila potpuno konfuzna i izgubljena u svemiru. Skakalo se s prve na osmu, s osme na dvadesetčetvrtu, s dvadesetčetvrtu se vraćalo na devetu i tako već kako se uspije "uhapsiti" koji ministar po hodnicima. Članak 5. govori da će na početku godine Vlada predočiti Saboru, opet kroz odbor, što te godine ima u vijeću, koji su zakonski akti na programu vijeća. Vlada bi to mogla napraviti i za Parlament Za divno čudo mi danas znamo što će se u Europskom parlamentu 15.10. u 3 popodne u sobi toj i toj odigravati. Pojma nemamo, dobro sada znamo koja će biti druga točka, ali pojma nemamo koja će biti treća točka ovdje, a da ne govorimo o drugom tjednu. To je sasvim izvan izvan saznanja saborskih zastupnika. Jedno od obrazloženja je to da su u tim parlamentima gdje se to zna diskusije ograničene. Pa se zna da diskusija o nekoj temi treba trajati tri sata i onda se može planirati. A što nas sprečava da to napravimo? Svako toliko mijenjamo Poslovnik, donosimo izmjene i dopune Poslovnika pa ajmo jedanput napraviti Poslovnik po kome će se i saborski zastupnici i javnost moći zapravo orijentirati po kom će znati to i to će biti za dva mjeseca na dnevnom redu, za tri, za šest mjeseci. Uredu, uvijek ima nekih hitnih stvari koje uskaču preko reda, ali to su iznimke. Kod nas je to uskakanje postalo pravilo i to je loš način funkcioniranja bilo kojeg tijela poljoprivredne zadruge ili Parlamenta nema nikakve veze. Ne postoji sustavnost, ne postoji plan i ne zna što se događa sutra. A ovdje po ovoj točki će se lijepo znati. Zašto? Zato jer tamo netko radi planove pa zna šta mu je ove godine napraviti. Smjer kretanja odnosa zakonodavne i izvršne vlasti na razini Europe ide u korist zakonodavne vlasti. kada je Europski parlament počeo funkcionirati bio je više-manje neobvezno neobvezno savjetodavno tijelo, ajde tamo su penzionirani političari si pričali i sada komisija odnosno vijeće mogli su tu priču uvažiti ili ne. Te stvari se mijenjaju. danas Europski parlament ima sasvim jasne ingerencije i ingerencije da zaustavi nešto što misli da je loše, a predloženo je od komisije ili vijeća i ingerencije da sam inicira stvari. I to se događa i to je sve više i više praksa, inicijativa Europskog parlamenta. pogotovo plenarnom zasjedanju dosta vremena parlament potroši i na iskazivanje volje i želje da kao neposredno izabrani predstavnik naroda ima jaču odlučujuću ulogu u kreiranju propisa koji funkcioniraju u EU. Sve što se je u mandatu ove Vlade dogodilo, a time ne opravdavam niti prethodne vlade jer nije bilo puno drugačije, sve ide upravo u obrnutom smjeru. Važnost parlamenta se može konačno procijeniti i po svim mišljenjima koje ove anketarske kuće provode i po ocjenama koje nam javnost daje. Ne daje javnost te ocjene loše zato što ovdje sjede glupi ljudi, zato što ovdje sjede lijeni ljudi, zato što ovdje sjede ljudi koji ne žele nešto napraviti, ne, nego zbog toga što ovo tijelo kao tijelo nema karakter da se suprotstavi lošim potezima izvršne vlasti i kreira svoje dobre poteze od prvog zakona komadina pa na dalje. Ni u jednoj situaciji kada se nešto evidentno loše i svima evidentno loše događalo ovdje, ni u jednoj situaciji situaciji parlamentarna pozicija nije bila u stanju reći, e čekajte ljudi pa ovo stvarno nema smisla. To nikad nije bila ni HDZ-ova pozicija u stanju reći. Zato je takav ugled Sabora u RH i to je nešto što ne da moramo promijeniti, nego nešto što bitno ugrožava stabilnost političkog sustava u Hrvatskoj. Svi ovi članci i nekakva euforična pisanja o plaćama saborskih zastupnika koji ih nisu zaslužili koji eto tu sjede, gube vrijeme, dobivaju trostruke prosječne plaće i zapravo bi ih trebalo svesti na minimalac su posljedica toga ljudi. Da se ovdje odgovorno, a ne putem mašine koja diže lijevu ili desnu ruku odlučuje ne bi takva bila slika u Hrvatskom saboru. Hoću reći, u Europi se ide u smjeru u Europskom parlamentu se ide u smjeru da parlament jer je on jedini direktno izabran dobiva veće ingerencije. Mi ovdje idemo u obrnutom smjeru i ovim zakonom. Pa tako u članku 8.je sasvim nejasno zapravo tko to donosi konačni stav o stajalištima RH? vlada će vlada će predložiti stajalište odbor će razmatrati, Vlada će uzeti u obzir ono što je odbor razmatrao, postupit će u skladu s tim što je odbor razmatrao, ali nigdje ne piše, Vlada je obavezna provoditi stajališta Hrvatskog sabora točka. točka. To bi trebalo biti barem ono što mi predlažemo pa da nam se u diskusiji i do drugog čitanja pojavi ovdje neki ministar koji bi rekao e čekajte ne valja tako Vlada mora imati te ingerencije. O.k. neka brani ministar ta stajališta ali da mi predlažemo to da nemamo nikakvog udjela zapravo u donošenju tih stajališta. Mislim da je to zapravo fantazmagorično ne razumijem koji stav stoji iza toga. Sve u svemu to su stvari koje mislim, ovaj se zakon naravno mora donijeti, to su stvari koje bi čini mi se o kojima bi trebalo razmišljati do drugog čitanja. Jasna stvar na ovaj prijedlog zakona Vlada nema nikakve primjedbe. A kako bi i imala? Hvala.

I dozvolite mi da ne govorim u ovom času kao predstavnik svoje stranke nego kao član Hrvatskoga sabora. Diskusija o ovom Zakonu nameče a to je spomenuo i kolega Vuljanić i zato ja to želim potencirati raspravu o tome kako je organizirana vlast u Republici Hrvatskoj. Da li je ona stvarno parlamentarna demokracija u kojem je parlament nadređen izvršnoj vlasti, naravno u sklopu svojih ingerencija, ali gdje suverenitet hrvatskog naroda proističe iz vlasti parlamenta, tj. ponovo naglašavam jesmo li mi parlamentarna demokracija u punom smislu te riječi ili smo neki drugi sustav. Mi smo imali drugačiji sustav u ovoj zemlji, imali smo polupredsjednički sustav. I onda voljom parlamenta se to promijenilo. U ovom času a referiram se i na ono što je bilo rečeno, čini mi se da se ide u jednom drugom smjeru. U smjeru u kojem će izvršna vlast značajno jačati a parlament biti zapravo samo u funkciji podržavanja odluka izvršne vlasti. To se očituje u cijelom nizu elemenata u ovom zakonu. Od toga da recimo formulacija donosi zaključke, bi trebala biti umjesto može donijeti. Jer kada napišete može donijeti onda to može ili ne treba. Ako se kaže donosi zaključke onda je to vrlo jasno. Vlada uzima u obzir mišljenje. Šta znači uzeti u obzir? Sasluša kaže, lijepo ste to rekli ali mi ćemo napraviti drugačije. Dakle, ja samo želim podsjetiti na jednu činjenicu da je Ustav svojedobno mijenjan

do sukoba teorije i prakse. Teorija je ono što piše u Ustavu da parlament nadzire Vladu, praksa je da Vlada poziva na red i proziva parlament ako se ponaša je li, čudno i neodgovorno. To je nešto šta se ne bi smjelo događati, što je oznaka sasvim drugačijih sustava koje nitko ne želi, nitko od nas ovdje ne želi takve sustave. Nemojmo ići u tom smjeru da nam parlament postane kreativni dekor izvršne vlasti. Bili smo ovdje u situaciji kada je predsjednik Vlade zapravo se sasvim neprimjerno ponašao prema predsjedniku parlamenta i kada je trebao biti udaljen. Trebao je biti udaljen iz parlamenta a nije se to dogodilo. To je udar na predsjednika parlamenta ali i na svakog pojedinačno od nas. Ja sam to osjetio kao udar na sebe osobno. I zato kada vidim da parlament predlaže ovakav propis onda, ma žao mi je eto. Nova replika i poštovana zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite poštovana zastupnice. **Jelaš, Nadica (SDP)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Kolega Vuljaniću vi ste u svojoj raspravi rekli da u naslovu ovoga Zakona o kojemu raspravljamo ne bi trebala stajati riječ "suradnja" kao riječ koja između ostalih definira odnos između zakonodavne i izvršne vlasti. Dozvolite mi da vam pročitam članak 4. Ustava, dakle Zakona nad zakonima. "U Republici Hrvatskoj državna je vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu a ograničena je Ustavom zajamčenim pravom na lokalnu i područnu, odnosno regionalnu samoupravu. Načelo diobe vlasti uključuje oblike međusobne suradnje i uzajamne provjere nositelja vlasti Ustavom i zakonom.". Dakle, u ovom Zakonu o kojem danas raspravljamo definirani su sasvim određeni oblici suradnje dva ravnopravna oblika vlasti, one zakonodavne i one izvršne na sasvim određenom području, dakle na europskim poslovima. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite. **Vuljanić, Nikola tko daje legitimitet u ovom slučaju, kojem obliku vlasti. Da li Vlada daje legitimitet Saboru ili Sabor daje legitimitet Vladi. Mislim da je i to savršeno jasno u Ustavu. I pitanje je nadležnosti što to Vlada može surađivati sa Parlamentom a u čemu Vlada treba jednostavno poštivati parlament. Moje mišljenje kao člana parlamenta da u ključnim odnosima sa Europskom unijom Vlada treba poštivati parlament i da nema mjesta nekakvoj arbitrarnoj ili fakultativnoJ suradnji. Hvala gospodine predsjedniče. Evo kolega Vuljanić s pravom ste napomenuli na to da bi se trebalo proširiti ovlasti i Odbora za vanjsku politiku evo i u ime Odbora sam i to spomenuo što se tiče promjena barem članka 4. S pravom ste rekli da je neprihvatljivo da ne može opstati odredba po kojemu premijer samo post festum izvješćuje o tome što se dogodilo na Europskom vijeću, on mora prije svakog Europskog vijeća izvijestiti o tome koja će biti stajališta koja će zastupati u Bruxellesu. Ali možda jednu činjenicu niste naglasili ili je niste dovoljno naglasili a to je po meni prvenstveno ta činjenica da smo znali od prosinca 2011. da moramo donijeti ovakav zakon. Da je prošlo godinu i pol dana evo i kukuriku vlasti a da mi tek sada 19 dana prije ulaska u Europsku uniju raspravljamo o ovom Zakonu. Da smo imali ovaj Zakon i da smo imali neke odredbe kao što je npr. članak 15. koji regulira proces kandidiranja ljudi, kandidate iz Republike Hrvatske za tijela Europske unije onda možda bi izbjegli i neke blamaže. Zar nije paradoks da danas evo u Europskom parlamentu se glasuje o hrvatskom kandidatu za Revizorski sud koji je nažalost dobio i negativno mišljenje u matičnom Odboru Europskog parlamenta, a da on uopće nije prošao kroz Hrvatski sabor. Da smo imali taj zakon prije mogli smo i taj dio iskoristiti period pripreme da bi imali i bolje rezultate, a ne da bi se izblamirali i prije samog ulaska u (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Da, činjenica, nisam naglasio to da se zakon donosi u zadnji čas, tako smo se već naučili na to da mi se to ne čini ništa čudnim. Sve se radi u zadnji čas pa smo i to napravili u zadnji čas, a nije dobro da se radi u zadnji čas naravno. Ovaj zakon situaciju sa članom Revizorskog suda iz Republike Hrvatske nažalost neće spriječiti ako ostane u ovom obliku. Sabor će moći dati svoje mišljenje, Vlada će to mišljenje uzeti u obzir ako će imat vremena. Ako neće imat vremena onda ga neće uzeti u obzir i opet će tamo otići osoba koju će matični odbor proglasit nekompetentnom. Ovakav oblik zakona daje mogućnosti Vladi da griješi. Ionako je jedan dio javnosti optuživao političku elitu da opet idemo ko guske u magli, onda smo išli na istok, sad idemo na zapad. nemojmo ići ko guske u magli, idimo organizirano i idimo tako da ljudi koji predstavljaju narod Republike Hrvatske, a to su oni koji sjede tu, ne oni koji sjede u Vladi, oni ne predstavljaju, njih nitko nije izabrao, njih je Sabor postavio. Dakle da imaju uvid u kakvu se maglu kreće, šta se tamo događa i što možemo napraviti i da imamo mogućnost odlučivanja o tom.

treba postaviti pitanje je li Hrvatska kancelarska država. Ne znam tko se sjeća, ali na jednu moju repliku kad sam ja to ustvrdio da je Sabor fikus Vlade tada je premijer u ovom Visokom domu stajao je tamo dolje, ustvrdio a da nije trepnuo ni okom, a ovom kad govorim o ovom Visokom domu to je samo da mi umirimo svoju savjest, govorim o visokom, uvaženi dom, visoki dom, tad je ustvrdio da je Hrvatska polukancelarska država. Imate prijepis, pogledajte. Nigdje, ni u jednom mediju, niti jedan saborski zastupnik nije reagirao na tu tvrdnju da smo mi polukancelarska država. Što su odbori u Hrvatskom saboru, oni su samo parlamentarni ukrasi, ništa drugo odbori nisu. Odluka odbora ne znači ništa. Često odbori i saborske većine donose odluke koje su logične i koje su suprotne odlukama Vlade, međutim Sabor preglasava ko da tenkom prelazi preko njih. Jučer smo jedva, rekli ste da se u Europskom parlamentu godinu dana unaprijed zna dnevni red. Jučer smo krpali dnevni red, lutali smo po dnevnom redu, zašto, pa zato što nitko iz Vlade nije spreman niti ga je briga za Sabor. Četvrtu garnituru šalje u Sabor da brani zakone jer nije bitno obraniti zakon jer će ionako parlamentarna većina dići ruke. Prema tome, jeste Hrvatski sabor ukras, on je pokriće za loše poteze Vlade. I nije kriva Vlada, krivi su saborski zastupnici koji dozvoljavaju da se njima manipulira.

U Poslovniku kojeg isti odbor predlaže to se još jasnije i glasnije vidi tko zapravo drma političkim životom i tko koga nadzire, tko kome zapovijeda. Mi jesmo parlamentarna demokracija po svim ustavnim odredbama, po svim deklaracijama, po svemu što smo rekli, što se zalažemo, po činjenici da možemo ovdje ovako pričati. To je istina. Sad je vrijeme možda da tu škatulju, taj okvir napunimo pravim sadržajem i taj odnos između Vlade i Sabora napravimo onakvim kakav bi i po Ustavu trebao biti, ne sanaderovski, ne milanovićevski, ne, nego da Vlada kao tijelo izvršne vlasti provodi i duh i slovo onoga što ovaj parlament zaključi. Ako to nismo u stanju bojim se da idemo u čudnom smjeru i da će to čudne političke snage iskoristiti. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nova replika i poštovani zastupnik Peđa Grbin. Izvolite. Poštovani kolega Vuljanić, ja vam se evo moram ispričati, očito u svojem uvodnom izlaganju nisam bio dovoljno jasan pa ću sada to pokušati biti. U Ustavu Republike Hrvatske u članku 144. piše da Vlada u institucijama Europske unije radi na temelju zaključka Sabora. U članku 8. prijedloga zakona jasno i nedvojbeno stoji da Vlada u institucijama Europske unije djeluje na temelju zaključka ako ga Sabor donese. Dakle u članku 8. ovog prijedloga vrlo jasno, bez ikakve dvojbe stoji da ako Hrvatski sabor donese zaključak koji je različit od stajališta Vlade Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske mora u institucijama Europske unije djelovati na temelju toga zaključka. Oko toga u zakonu nema apsolutno nikakve dvojbe. Hvala vam lijepo. Veseli me ako je tako. Ja to ne vidim decidirano napisano. I samo bih molio da do drugog čitanja to piše ovako kako ste vi to rekli, ništa drugo. To je ono što treba stajati u zakonu. Ovako i laik, a pretpostavljam i poneki stručnjak stvar može protumačiti na jednu i na drugu stranu. Napišite u tekst zakona ovo što ste sad ovu rečenicu koju ste sad rekli i prigovora više nema. Hvala lijepa. Iscrpili smo replike i odgovore na repliku. Sljedeći klub zastupnika je klub Socijaldemokratske partije Hrvatske u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Daniel Mondekar. Hvala puno predsjedniče Sabora, kolegice i kolege zastupnici. Dozvolite mi da počnem sa jednim citatom iz ocjene stanja koja je usko izvađena iz Lisabonskog sporazuma. Slijedom odredbi Ugovora o EU i Ugovora o funkcioniranju EU, te odredbi Ustava Republike Hrvatske iz Glave VIII. Europska unija Republika Hrvatska prenijela je institucijama EU ovlasti koje su potrebne za ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza preuzetih članstvom u EU. Hrvatski sabor potvrdio je Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske EU 9. ožujka. Isto je učinilo 28 parlamenata država članica slijedom čega će 1. srpnja Republika Hrvatska postati članicom EU. Ovim zakonom uređuje se suradnja Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, odnosno ovlasti Hrvatskog sabora u zakonodavnom postupku EU i drugim europskim poslovima u skladu sa Ugovorom o EU u Ugovoru o funkcioniranju EU. I onda slijedi ovaj pasos u potpunosti izvađen djelomično iz članka 10. i članka 12. Lisabonskog ugovora u zakonodavnom postupku EU Vlada Republike Hrvatske zastupat će interese hrvatskih građana svojim djelovanjem u Vijeću EU Hrvatski sabor nije izravno zastupljen u institucijama EU nego svoj utjecaj na razvoj na razini EU ostvaruje posredno u postupku nadzora nad djelovanjem Vlade u institucijama EU. I to vam je u Lisabonskom sporazumu jedini spomen nadzora onog što se zove …/Govornik se ne razumije./… Člankom 10. koji kaže, dakle da ne citiram opet, ali države članice u Europskom vijeću predstavljaju njihovi šefovi država ili vlada u Vijeću i predstavljaju njihove vlade koje su odgovorne parlamentima. To vam je nadzor. Nadzor nije dio Lisabonskog sporazuma jer je nadzor se razvio sedamdeset i nekoje godine u svim zemljama članicama tada i od '74., pete se on polagano razvija. Lisabonski sporazum daje druge ovlasti posebno djelovanja parlamentima koji su za nas zaista jako bitne. I ja ću se ukratko osvrnuti na njih i onda se vratiti i na pitanje nadzora. Dakle, obveza donošenja ovog zakona proizlazi nam iz članka 144. našega Ustava. Cilj je da uredimo odnose između Vlade i Sabora. On naravno ima puno šire značenje jer uređuje se u tim novim poslovima, europskim poslovima. I ovaj zakon treba prije svega smatrati kao jednu priliku da Sabor jača kako na nacionalnoj tako i na europskoj sceni. dakle promijenit će se odnos rada hrvatske Vlade i Hrvatskog sabora, Sabor postaje nacionalni Parlament zemlje članice, te onim promjenama koje je Lisabon donio pokušale su zemlje članice odgovorit na jedan problem koji se pojavio u zemljama članicama EU u predlisabonskom razdoblju a to je nedostatak, odnosno deficit, demografski deficit. I kada se govori o jačanju uloge nacionalnih parlamenata Lisabonskim ugovorom onda se prvenstveno govori o jačanju uloge nacionalnih parlamenata u odnosu na ulogu parlamenta prije Lisabonskog sporazuma. I zato treba reći da se ovaj zakon sastoji od dva dijela. Ovaj zakon se sastoji od nadzora i suradnje i od obveza koje proizlaze iz Lisabonskog ugovora. U nadzor vam ide ključna stvar o kojoj upravo treba najviše pričati, a to je nadzor nad stajalištima Vlade vezano uz dokumente EU. To je ključni nadzor. To je ključni nadzor. Članak 10. i članak 11. spadaju još uvijek u područje izvješćivanja. Primjerice radi nedavno je izašla jedna studija u 27 zemalja članica 10 uopće nemaju izvješćivanje za Europsko vijeće, 17 ima podijeljenih u 7 različitih modela izvješćivanja. Ali to su modeli izvješćivanja koji gotovo sigurno će u budućnosti kako sada stvari stoje polagano prelaziti u procese nadzora i to studije pokazuju, da to polagano ide s obzirom da Europsko vijeće se zna šta je, ali postoje i koji brinu o izuzetno problematičnoj krizi u euro zoni. I zato će vjerojatno izvješćivanje jednog dana postati i pitanje nadzora. Pitanje odabira i saslušanja naših kandidata za europske institucije je pitanje zaista suradnje i sada ću vam reći zašto. Za dva, tri tjedna Hrvatska je članica EU, postajemo 28 članica i time ćemo postati 18 članica koja saslušava kandidate ili ako se ne varam, ja se ispričavam, šesnaesta u ostatku uopće nema, više do polovici zemalja članica ne saslušavaju jer je to u domeni Vlade Republike ili države članice. Oni koji saslušavaju kandidate dijele se na dvije skupine, dijele se na one koje Vlada post festum obavijesti o tome da je netko kandidat i pošalje izvješće u Parlament ili one u kojima je sada Hrvatska koje s kandidatom mogu razgovarati i mogu dati određeno izvješće primjedbe. I kolegice i kolege, ako malo pogledate taj model Hrvatska je po tom pitanju pri vrhu. Da se vratim na ključne ovlasti nacionalnog Parlamenta. Oni znači kroz različite modele nadziru rad Vlade. Znate koliko ima modela za stajališta na dokumentima EU u ovom trenutku? 27. Bit će ih 28 modela nadzora. Ne postoji jedinstveni model nadzora na stajalištima Vlade za dokumente EU. Ali, ono što svi rade, izravno sudjeluju u obavljanju europskih poslova, provjerom poštivanja načela supsidijarnosti u nacrtima zakonodavnih akata i zakonodavnim aktima EU, raspravom o izmjenama temeljnih ugovora EU, odlučivanjem o primjeni klauzule premošćivanja te uključivanjem u politički dijalog s institucijama EU. Iako politički dijalog nije dio sporazuma on proizlazi iz jedne vrlo zanimljive Barossove inicijative koji nacionalni parlamenti koriste. Radi se naime o neformalnom načinu suradnje nacionalnog Parlamenta s europskim institucijama gdje znači njegovo se provođenje ne regulira jer je neformalna inicijativa, ali je postala uhodana praksa da nacionalni parlamenti naprosto kroz Ured predsjednika Parlamenta ili matične odbore postavljaju direktno upite na komisiju ako imaju određene dubioze i u načelu gotovo uvijek dobivaju odgovor. Statistika pokazuje da neki parlamenti to su dosada koliko ta inicijativa postoji iskoristili 3 puta, 4 puta neki par stotina puta. Dakle, to je jedna neformalna inicijativa ali koja u ovakvim poslovima jako dobro dođe. Nadalje, nacionalni parlamenti mogu izravno utjecati na donošenje zakonodavnih akata na razini EU kroz postupak provjere poštivanja načela supsidijarnosti što je pokazala i famozna inicijativa MONTI 2. To je naime prvi i jedini dosada prijedlog zakonodavnog akta koji nakon što je u njemu prikupljen veliki broj obrazloženih mišljenja nacionalnih parlamenata i njihovih domova povučen iz procedure iako to nije bila obveza Europske komisije kao predlagatelja akta. Tim aktom naime sadržajno nacionalni parlamenti su shvatili da će se moći u državama smanjivat pravo na prosvjed i štrajk i rekli su ne. I MONTI 2 je otišao u povijest. I on pokazuje politički značaj nacionalnih parlamenata u EU i europske institucije kada su pokazale jedanputa nacionalni parlamenti koji se koordiniraju kroz javni zajednički sustav da itekako će koristiti ovaj mehanizam, europske institucije neće više zaobilaziti nacionalne parlamente. Hrvatski sabor se uključuje, da vam ovo kažem, u vrlo povoljnom trenutku vezano uz provjeru načela supsidijarnosti. Naime, ono nije od prekjučer, ono nije ni iz Lisabona, ono je staro 15-ak godina, ali Lisabonskim sporazumom uveden je early vojni sistem. Sustav ranog, mehanizam ranog upozoravanja koji omogućuje parlamentima pravovremeno uključivanje i zapravo realno iskazivanje utjecaja nacionalnog Parlamenta kada pričamo o samoj supsidijarnosti. I on je zapravo počeo se koristiti upravo u trenutku kada je Hrvatska dovršavala svoje pregovore što znači da se mi uključujemo u jednom povoljnom trenutku, da odmah zajedno sa svim drugim nacionalnim parlamentima aktivno pratimo da li se krši načelo tj. povreda supsidijarnosti. I to je jako bitno za afirmaciju Hrvatskog sabora na razini EU. Također, Lisabon spominje i našu međunarodnu suradnju. Da, postoje dva bitna međunarodna momenta za Sabor, to su koordinacije odbora s jedne strane, a s druge strane ključna koordinacija je predsjednika parlamenata koji su decision making koordinacije gdje se na razini svih predsjednika parlamenata konkretne stvari i dogovaraju. Ovaj zakon na kraju krajeva i modeli iz cijele EU su nam i došli kroz bilateralu. On dolazi kasno u odnosu na datum pristupanja EU, ali ću vam samo dati jednu malu statistiku Odbora za europske integracije. Mi smo sa 40 delegacija razgovarali o ovim sustavima. 24 predstavnika zakonodavne vlasti, 14 izvršne vlasti. Gotovo sve zemlje članice, i to nije stalo, ja sam osobno prošli tjedan još razgovarao jedanput sa Šveđanima dobili smo još dodatne dokumente iz Litve i Irska nas je obavijestila da je promijenila svoj model nadzora na sličan ovome koji imamo sada ovdje sa radnim programom, sa matičnim odborima itd. Znači, to je postao jedan srednji model koji koriste većina članica EU, upravo ovakav model. I sada nakon tih diskusija i razgovora, razgovora sa našim kolegama iz odbora, ja osobno smatram i mi smatramo u SDP-u da ovaj zakon postiže ravnotežu budući da će Sabor donositi zaključke na osnovi kojih Vlada djeluje u institucijama EU čime se taj optimalni utjecaj i ostvaruje. S druge strane sukladno poslovničkim odredbama o zaključku kao aktu koji donosi Sabor osigurana je fleksibilnost djelovanja Vlade jer je zaključak akt širokog značenja kojim Sabor utvrđuje stajališta o određenim događanjima i pojavama, a na osnovi ocjene stanja o pojedinom području mogu se zauzimati stajališta, izražavati mišljenja ali i utvrđivati obveze Vlade. I zato je taj zaključak toliko bitan. Jer Vlada s jedne strane može ukoliko traži manevarski prostor da pregovara na vijeću tražiti to sa fleksibilnim stajalištem i dobiti fleksibilni mandat. Ali, mi možemo napraviti puno čvršći mandat i obvezati Vladu na to kakvo stajalište treba biti. Ali sada, dozvolite mi s obzirom da imam još par minuta, pričalo se i o dinamici. Pa treba jasno reći kakva je dinamika. S jedne strane postoji vladina koordinacija, s druge strane postoje europske institucije i u onom trenutku kada i Vlada dobije dokument i da svoje stajalište i Sabor da svoj zaključak već kreće procedura u vijeću i u Parlamentu europskom kroz redovni zakonodavni postupak. I morate znati da ključni trenutak nije to da li će nama sukladno članku 10. ministrica recimo doći i reći što je bilo na Vijeću za opće poslove jer evo dobili smo sada bilješku sa vijeća, točka 1. usvajanje dnevnog reda, točka 2. glasovanje o usklađenim točkama i točka 3. razno. Nama je bitno da kao Sabor smo uključeni od samog početka u izradu akata o kojima se onda glasuje. Naravno da ja želim da dođe ministrica i kaže kako je bilo na vijeću, kako se glasovalo. Ali ako mi nismo u samom startu uključeni u proceduru onda nam to zaista ništa ne znači. A to je ono što je ključno kada se govori o žustrim raspravama u vijeću. Mi moramo unaprijed od početka biti uključeni. I dozvolite mi da vam samo pojasnim tijek rasprave. kako kažu stave ga na stol, idu prijevodi na nacionalne jezike, kreće rok za načelo supsidijarnosti, ide na coreper, ide na vijeća kojima nekoliki stotina radnih skupina. Mi se tu u samom startu uključujemo kao parlament ukoliko dođe do izmjena vladinih stajališta što se često događa zbog dinamike vijeća, Sabor ima mogućnost naknadno se uključiti i tražiti ponovo raspravu. Ide redovni zakonodavni postupak u vijeću u Europskom parlamentu. Recimo primjerice da pričamo o direktivi, ona prolazi proceduru, dolazi na Vladu RH, Vlada utvrđuje koji zakoni se mijenjaju, zakoni se mijenjaju, dolaze predsjedniku Hrvatskog sabora, upućuje ih u proceduru na odbora, odbori kažu svoje i ide na plenum. Ta procedura može trajati 3, 4 ili 5 godina od trenutka stavljanja te direktive od komisije u proceduru do onog momenta kada je ona u potpunosti transponirana u naše zakonodavstvo. I zato je veoma bitno da smo od početka tu. Ovaj zadnji dio posla već sada Sabor radi. Ali ovaj zakon otvara mogućnost da u potpunosti zatvorimo krug i sudjelujemo u svim poslovnima. Mi smo prošli danski model kao jedan od tvrđih, švedski ko najtvrđi čak, njemački, slovenski, litvanski, irski, talijanski i našli smo jednu sredinu koja je jako dobro jer nije ko danski model u kojem Vlada ne može maknuti ni milimetra bez parlamenta, ali nemojte zabraviti takvi parlamenti imaju čak znanstvene institute u svojim redovima koji odrađuju veliki dio posla. Ali nije ni talijanski model u kojem se u post festum parlament izvijesti. Čisto da znate da ja završim da ne uzimam previše vremena ovaj model je jedan od najčvršćih mandatnih modela koji imamo u regiji. Čvršći od slovenskog, čvršći od mađarskog, čvršći od rumunjskog, čvršći od bugarskog, čvršći od talijanskog, grčkog itd. Za jednu novu članicu idemo sa relativno … /Upadica: Privedite kraju./ … čvrstim modelom i imajte na umu da ništa nije pisano u kamenu. Ukoliko kroz sljedećih par mjeseci vidimo da sustav trebamo popravit, popravit će se. Sve države članice najčešće u prosjeku mijenjaju ga jedanput godišnje ga popravljaju i dorađuju. Hvala puno. Hvala i vama poštovani zastupniče. Na vaše izlaganje imamo prijavljene replike. Prva replika i poštovani zastupnik Gordan Jandroković. Izvolite. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa kolega Mondekar vi ste zaista lijepo govorili, lijepo objasnili, bili ste vrlo argumentirani i s velikim dijelom onoga što ste govorili ja se slažem. Bili ste čak puno uvjerljiviji od samog predlagatelja ovog zakona što isto tako može dovesti u pitanje ustvari tko je autor tog zakona jer su se mijenjali predlagatelji kako smo se približavali raspravi o njemu u ovome Saboru. No ono što bez obzira na lijepe riječi ja moram komentirati i reći jest to da danas ovdje nema nikoga u ime Vlade RH. dakle sve što ste izgovorili ovo je Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade RH. dakle nitko iz Vlade se nije udostojao danas doći i sudjelovati u ovoj raspravi. Pa kako sada da vjerujemo da sve ove riječi koje su izrečene, da svi ovi modeli koje ste nam objasnili, da sve ove dobre namjere u koje ne sumnjam da imate da će naići na bilo kakvo plodno tlo kada danas ovdje nema predstavnika Vlade. Rekli ste da u 10 zemalja članica Vlada čak samo izvješću da nema nikakvog nadzora od strane parlamenta, ali ja sam siguran da bi i u tih 10 zemalja predstavnik Vlade došao na ovakvu sjednicu Parlamenta i razgovarao sa zastupnicima i slušao što oni govore, da li su u pravu ili nisu u pravu. Ovaj odnos danas ne dolazak predstavnika Vlade na sjednicu Parlamenta govori o podcjenjivanju Vlade da Vlada podcjenjuje Parlament, pratimo i ovu raspravu o referendumu gdje se isto tako podcjenjuje volja građana i vodite jednu politiku koja zaista nije primjerena vremenu u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Postajemo članica punopravna članica EU a imamo ovakav odnos Vlade prema Parlamentu.

ne preispituju tj. malo više i desetak u kojima predsjednici ne odgovaraju za Europsko vijeće. Ali što se tiče našeg modela kod nas se mora doći i za vijeće i za Europsko vijeće. Ja se slažem sa prijedlozima da se i taj dio doradi. A što će Vlada raditi? što zakon kaže. Onog momenta kada Vlada zauzme stajalište na određeni dokument koji može biti 3, 4, 5 dana ili tjedan ili dva Sabor će ga dobiti. I hvala na ovoj prilici jer to sam trebao spomenuti. Mi ne radimo kao u nekim državama članicama klub unutar kojeg samo jedan odbor radi sav posao. Ovaj zakon stavlja odgovornost europskih poslova na sve zastupnike i na sve odbore i svi će imati šansu pokazati što znaju o europskim poslovima kada će se raspravljati o stajalištima vlade koje će Vlada dostavljati kako zakon kaže odmah u Sabor po donošenju samih stajališta. Hvala. Moram još jedanput upozoriti da je Vlada dala pisanim putem svoje stajalište o ovom zakonu. Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Željko Reiner. Uvaženi gospodine predsjedniče. Pa uvaženi kolega Mondekar i ja se slažem zapravo s dobrim dijelom onoga što ste vi rekli ali moram reći da mi je par stvari nekako ja bih rekao posebno bilo zanimljivo. Jedno je ono što ste spomenuli ispravno da europske institucije neće zaobilaziti nacionalne parlamente. Naravno da neće, ali i o nacionalnim parlamentima ovisi što će i kako će se postaviti. A o tome upravo mi danas govorimo. Mi danas upravo ovdje govorimo kako ćemo mi u Hrvatskoj riješiti taj odnos između Parlamenta i Vlade. U ovom času imamo dominaciju Vlade nad Parlamentom što samo po sebi nije dobro. Nema to veze sa time tko ima većinu ili nema većinu. Ja ću ponovo reći, ne govorim sada kao predstavnik svoje stranke jer mislim da je to pitanje digniteta Sabora, digniteta i vladajućih u ovom Saboru. Da li je Sabor ima sve one ingerencije koje treba imati i dali ih stvarno on koristi ili služi samo kao mehanizam, produžena ruka Vlade da provede ono što je u Vladi odlučeno. Ja mislim da ova prva varijanta koja je sada na dijelu nije dobra. A kada ste spomenuli modele i rekli da je ovaj prijedlog čvršći od slovenskog, rumunjskog, bugarskog itd., ja moram se referirati na to što je premijer u nekoliko navrata rekao da on želi ići nordijskim modelom. E pa sada i vi i ja znamo vrlo dobro da je u ovom aspektu nordijski model nešto sasvim različito od ovoga što se ovdje predlaže. Prema tome, ne možemo jedanputa tvrditi da želimo ići nordijskim modelom a drugi puta kada to premijeru ne odgovara onda ćemo ići nekim desetim modelom. Hvala lijepo. hvala, mogu se složiti što ste rekli u početku da nećemo biti zaobilaženi, da dolaziti će nam ogromna količina dokumenata, zakonodavnih, ne zakonodavnih, Sabor će biti bombardiran dokumentima iz Unije, mi ćemo kroz radni program izabrati u suradnji svih zastupnika i svih odbora s kojim ključnim dokumentima će Sabor o kojima će raspraviti. Većina zemalja članica koje ima ovaj model radnog programa bira zakonodavne akte koji će u konačnici se vratiti u nacionalni parlament. To je recimo taj model. Kada je predsjednik Vlade pričao o nordijskom modelu on je pričao o promjeni zanimljivosti nordijskog modela za europsko vijeće, saslušanje premijera za europsko vijeće a ne nadzora. Ne nadzora nad stajalištima. Švedski parlament isto posjeduje ogromnu stručnu službu, ogroman znanstveni institut, on posjeduje mogućnost ogromne parlamentarne rezerve, velikih odbora, Grand committee koji su standing committee i stalno zasjedaju. Želimo li mi ići u nadzor jednog dana, ovaj model je srednji model. Za Hrvatsku izvrstan. Mi možemo otići u labavi model, možemo mi jednog dana otići u nordijski. Ali ovdje je predsjednik kada je pričao, pričao je o izvještavanju, danski model za europsko vijeće vam je fleksibilniji za premijerku nego za ministre kada idu na vijeća. Hvala.

prema Lisabonskom ugovoru nego ga donosimo prema hrvatskom Ustavu. I to je ono što moramo učiniti i tu je hrvatski Ustav vrlo, vrlo jasan. Jer kaže, nadzor Hrvatskog sabora na djelovanjem Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije uređuje se zakonom. I to je ono što mi danas moramo urediti zakonom. što piše u Lisabonskom ugovoru naravno nam je važno i bitno. Međutim, moramo se prije svega držati ovdje Ustava. I zato mislim da ne treba bježati ili toliko obranaški govori o tome kako je riječ nadzor korištena ili se izostavila iz samog naslova ovoga zakona. Drugo, izuzetno cijenim vaš osobni angažman i u pripremi ovoga zakona i u konzultacijama sa drugim parlamentima. Međutim, ostaje tu otvoreno pitanje zašto smo morali čekati godinu i pol dana za donošenje ovog ipak ključnog zakona. Toliko ključnog evo da Vlada nema svog predstavnika nego isključivo pismenim putem se očituje o tom zakonu. To pokazuje koji odnos Vlade prema važnim pitanjima, prema interesima Republike Hrvatske u Zašto se to nije prije dogodilo. Imali smo više puta rasprava po odborima pa su nas uvjeravali predstavnici Vlade da će to biti, da će ovaj Zakon doći u Sabor, u saborsku proceduru do kraja 2012. pa se onda uvjeravalo da će to biti početkom 2013. Pa se onda prebacilo da će predlagatelj biti Odbor za Europske integracije pa se davalo rokove onda članovima da daju prijedloge. Pa odjednom se promijenilo pa predlagatelj je Odbor za Ustav. Pa su se ti rokovi zaboravili, prijedlozi, nije bilo više vremena da se uvrste. I onda imamo ovakav nacrt, odnosno prijedlog za prvo čitanje kako imamo. A mogli smo puno bolje to urediti izbjegli bi neke neugodne situacije kao što je bilo sa gospodinom Matesom. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Daniel Mondekar. Hvala puno. Da se referiram, dakle, kada brani se naslov zakona, ja ga branim iz samo jednog razloga zato što je on puno više od nadzora. Dakle, zato što je on jednim dijelom dakle Lisabonski sporazum, što sve zemlje članice koje imaju zakone, a neki nemaju zakon, neki rješavaju to poslovnikom samo, imaju lisabonski dio i onda ostavljaju si prostor nadzora i prostor izvješćivanja koja je zapravo suradnja kao zaseban dio. Ja ću braniti ovaj naziv jer da, ovaj Zakon je zapravo i o izvršavanju naših ovlasti iz Lisabona i o nadzoru nad radom Vlade ali je i o suradnji. Na kraju krajeva čak i Lisabonski sporazum poziva na međuparlamentarnu suradnju. I mislim da je po pitanju naslova i dalje ovo možda najbolji naslov za zakon. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Nova replika i poštovani zastupnik Davorin Mlakar. Izvolite. gospodine predsjedniče. Kolega Mondekar, stvarno je bilo zanimljivo slušati vašu raspravu u ime kluba i ja bih se pridružio onima koji su rekli da ste vi ovdje pokušali objasniti neke institute i da je vaše izlaganje ustvari bilo puno kvalitetnije nego samog predlagatelja ovoga Zakona. Međutim, ispričavam se što ću ponoviti ali vaša me je diskusija potaknula da ponovim dvije stvari. Rekli ste da ste pretpostavljam u ime odbora razgovarali sa više od 40 delegacija koje su dale vam i svoje iskustvo i znanje u obavljanju poslova vezanih uz Europsku uniju. Žao mi je da ste to vrijeme potrošili na delegacije i da smo čekali 20 dana pred ulazak u Europsku uniju da bi se ovaj zakon pojavio u parlamentu i to u prvom čitanju. Da se držimo bilo kakve uvriježene procedure mi ne bismo do 1. srpnja ni stigli u drugom čitanju donijeti ovaj zakon, osim ako ćemo ponovo ishitrenim metodama nastojati i to pitanje riješiti. I druga stvar koja je neobično važna, a pokazuje zbog hrvatske javnosti odnos Vlade prema ovom Parlamentu, da danas ponovo osim kratkog pisanog očitovanja baš niti jedan predstavnik Vlade nije našao potrebitim potrebitim biti ovdje na ovoj sjednici kada se govori o odnosima Parlamenta i Vlade. Ako već nije imao potrebe objasniti stajališta Vlade onda barem da čuje mišljenje zastupnika o tome kako će ubuduće izgledati odnosi ova dva tijela u Republici Hrvatskoj. Ovo je nedopustivo, rekao bih blamaža Vlade da ovako arogantnim načinom pokazuje koliko je uopće stalo do donošenja ovog zakona i do utvrđivanja odnosa s Parlamentom. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Idemo na raspravu po klubovima. Na redu je Klub nezavisnih zastupnika, Damir Kajin, poštovani zastupnik. Gospodine predsjedniče, uvažena gospodo zastupnici. Da, parafrazirat ću gospodina Mondekara, on je rekao otprilike da je ovo jedan srednji model nadzora Vlade u odnosu na europska iskustva. I s druge strane, isto tako nemojmo zaboraviti, tu bi nam sigurno predsjednik Sabora ili gospođa Blažević mogli više pomoći pitanje da li mi kao saborski zastupnici baš sve možemo pratiti što se pred nas na klupe dostavlja. Mi na godišnjoj razini imamo negdje oko 300-tinjak zakona cca, imamo proračun, imamo rebalanse proračuna, imamo izvješća pojedinih tijela, ministarstva, da ne govorimo o zaključcima, drugim odlukama itd. Želimo dodatni posao, a ni ovaj koji nam je povjeren pitanje je da li radimo kako treba. Drugo, kada govorimo o samom ovom zakonu da se vratim na ono što je bit, što je predmet, znači kad govorimo o Zakonu o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade treba apostrofirati da u zakonodavnom postupku Europske unije Vlada Republike Hrvatske zastupat će interese hrvatskih građana svojim djelovanjem u Vijeću Europske unije. Hrvatski sabor nije izravno zastupljen u institucijama što je jasno logično. U skladu s praksom država članica, a radi veće učinkovitosti nacionalnih parlamenata u obavljanju europskih poslova nadzor nad djelovanjem Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije u ime Hrvatskog sabora sada obavljat obavljat će Odbor za europske integracije. I ono što je isto tako bitno, sve obzirom na izvješćivanje Hrvatskog sabora o sastancima Europskog vijeća prijedlogom ovog zakona je predviđeno da iznimno predsjednik Hrvatskog sabora može pozvati predsjednika Vlade Republike Hrvatske da na sjednici Hrvatskog sabora predstavi stajališta Republike Hrvatske za sastanak Europskog vijeća i prije održavanja sastanka Europskog vijeća te da predsjednik Vlade Republike Hrvatske dva puta godišnje podnosi Hrvatskom saboru izvješće o održanim sastancima Europske unije. Ja osobno smatram da ovako kako je to postavljeno, a vis a vis upravo intenziteta rada Hrvatskog sabora, da je ovo naprosto jedno srednje rješenje, da parafraziram gospodina Mondekara i da je to naprosto dobro. I osobno smatram da je to na neki način postupak ili postupno jačanje naših odbora, to je apostrofiranje na neki način uloge Sabora, ali ono što bih ja volio to je pojašnjenje prije svega ovoga članka 11. koji kaže da predsjednik Vlade dva puta godišnje podnosi izvješće Saboru o održanim sastancima Europskog vijeća. Iznimno predsjednik Sabora, kao što sam i prije citirao, može pozvati predsjednika Sabora da na sjednici Sabora predstavi stajalište Republike Hrvatske za sastanak Europskog vijeća i prije održavanja sastanka Europskog vijeća. E sad, da li to znači da se u tom slučaju nakon "izvješća" predsjednika Vlade otvara ovdje rasprava ili to znači da nema rasprave na plenarnoj sjednici po izvješću premijera ili predsjednika Vlade. Ja sebi tumačim ovu odredbu u ovom drugom slučaju da ovdje nema naprosto rasprave. Točno je to da naš Odbor za europske integracije može raspravljati o svemu koliko god želi puta, a Sabor imam dojam da može samo saslušati predsjednika Vlade. To je puno više, da budemo pošteni među sobom, od onoga što imamo do sada. To je iznad pretpostavljam i europskih standarda no možda zbog hrvatske parlamentarne tradicije bilo bi dobro pustiti raspravu iako raspravljati o gotovoj stvari nema smisla, a postoje i drugi načini kako Sabor može polemizirati o radu Vlade ili samog premijera, od raznih zakonskih inicijativa koje možemo upućivati u proceduru pa sve tamo do interpelacija i tome slično. Članak 15. govori da Vlada podnosi odboru izvješće o kandidatu Republike Hrvatske za Europsku komisiju, za sud, opći sud, Revizorski sud i Upravno vijeće Europske investicijske banke. Prema potrebi odbor može pozvati kandidata na sjednice tog tog svog odbora itd. I doista, ja mislim prateći aktivnosti u ovom parlamentu da je ovim zakonom Sabor na neki način prepoznat, da je njegova uloga ojačana, ne oslabljena, da je tim zakonom apostrofiran rad tijela Sabora i da nije moguće reći da se Sabor u ovom trenutku jednim ovakvim zakonom marginalizira. Činjenica je da naš odbor ako želi to može i dnevno raspravljati o pojedinim pod navodnicima materijalima kojima ili koja će dobivati iz Vlade i to je isto tako dobro. dobro. Zašto? Zato jer su odbori daleko operativniji, procedura je puno jednostavnija. Jednom riječju oni su daleko ekspeditivniji. E sad još i da EU donese nam svu onu korist koju od Europe očekujemo vjerujući da je ona ne samo veliki izazov, nego za eto jedno posrnulo gospodarstvo i velika nada, jasno velika šansa iako će netko reći i veliki rizik. Možda bi bilo dobro kada bi negdje propisali sada pošto će Hrvatska godišnje izdvajati znatno sredstva kako bi mogla participirati u povlačenju istih iz da i neka druga tijela ne znam od županije preko velikih gradova ili većih gradova također dostavljaju pod navodnicima neka izvješća, možda odboru, možda nekom drugom tijelu kako bi znali zapravo kako teče mehanizam povlačenja sredstava iz EU. Razumljivo je kao što su neki zastupnici prije mene govorili da ovaj zakon valja promatrati i u svezi našega Poslovnika, točnije ovih članaka od 152 pa sve tamo do 158 gdje se govori u Glavi VIII. o europskim poslovima a o čemu ćemo kasnije raspravljati pa se kaže da radna tijela Sabora razmatraju popis prijedloga zakonodavnih akata EU, pa da Odbor za europske poslove provodi raspravu o stajalištu Republike Hrvatske, o dokumentima EU uvijek bio pa i sada za apostrofiranje uloge Sabora, iznad kojega po meni može biti samo Ustav, jasno bog. Ali kakva je praksa drugdje kad je kad je riječ o EU. Ja mislim da su ova rješenja koja mi ovdje naglašavamo daleko liberalnija od onoga što imamo u nekim tim nama susjednim zemljama. Vuljanić je malo prije govorio o karakteru Sabora i kazao je, otprilike je kazao da loše mišljenje javnosti o Saboru je što Sabor nema karaktera. A znate kako to je moguće recimo promijeniti. Po meni vrlo jednostavno izmjenom izbornog zakonodavstva. Kada bi zastupnike birali neposredno, kada bi u Hrvatskoj na primjer jedna polovina zastupnika bila birana sa liste a jedna polovina recimo u izbornim jedinicama. Ja smatram da bi sve bilo drugačije. '92. biralo se 50% neposredno, '95. 1/3. Ja sam tako tada ušao u ovaj Parlament. Ja mislim da kada bi na taj način birali zastupnike, da bi sve to bilo drugačije i odnos prema radu i odnos prema Vladi. I mislim da bi tada doista zastupnici bili puno slobodniji i otvoreniji. Jednom riječju bili bimo puno autonomniji i ne bi se ponašali kao strojevi da samo dižemo ruke, nego bi se jednostavno taj karakter saborskog zastupnika i Sabora mogao itekako čuti. Ali pustimo sada to. To je predmet neke druge rasprave. Ali što želim kazati? Da u usporedbi sa nekim drugim zemljama Hrvatski sabor je daleko pod navodnicima i slobodniji. U jednoj Njemačkoj, u jednoj Italiji na plenarnim sesijama, skupštinama parlamenta se odlučuje o znatno manje stvari nego o Hrvatskoj. Evo mi godišnje, rekoh prije raspravljamo o tristotinjak samo zakonskih ili imamo tih tristotinjak zakonskih intervencija. U jednoj uređenoj Njemačkoj ili Italiji moguće je da imamo intervencije ili da oni imaju intervenciju u tridesetak, četrdesetak, moguće pedesetak zakonskih tekstova, ne više. Gro tog posla se radi gdje? Na njihovim odborima. No, pitanje je kada govorim o ovom Zakonu o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima samo jedno. Da li nakon istupa premijera može ovdje doći do te debate, odnosno da li se može voditi rasprava ili ne. Kako si ja iščitavam ovaj zakonski prijedlog to jasno nije predviđeno. Netko je rekao, mislim da su Laburisti to rekli da su naši odbori ukras Sabora. Istina je da oni nisu definirani u cijelosti, ali ovaj zakon možda prvi takve vrste daje pod navodnicima moć ako ne odborima a ono barem jednom odboru i to onom za europske poslove. Ja se apsolutno slažem da bi naši ministri trebali više uvažavati ovaj Dom, pod navodnicima uvažavati tim više što 90% istih a tako je bio slučaj i u ranijim sazivima i u ovom, znači 90% istih u Vladu dolazi iz ovih saborskih klupa i nakon isteka mandata opet će se pretpostavljam 90% ministara vratiti u zastupničke klupe. i o Europskom sporazumu iz Lisabona, govorio je i o nadzoru parlamenta kako je to drugdje, o jačanju parlamentarizma, o izbjegavanju tog demokratskog deficita upravo kroz taj institut nadzora. što reći za kraj? Mi imamo jedan zakon koji je jedno pod navodnicima srednje rješenje, vjerojatno on nije iznad europskih standarda, ali ja bih osobno volio da se Hrvatska prepoznaje kao parlamentarna demokracija. Ali zato je vjerojatno potrebno mijenjati i odnos zastupnika prema Parlamentu, a uvjeravam vas da bi to bilo moguće kada bi zastupnike ubuduće neposredno birali. Ali nisam siguran koliko bi i samih zastupnika na ovakav izbor naprosto pristali. Sve u svemu mislim da je ovaj zakon prihvatljiv. Ovdje je riječ o prvom čitanju, do 1.07. treba se još jednom, pretpostavljam do 1.07. zakon naći pred nama i mislim da neće biti da se i sugestije koje se čuju ovdje iz saborskih klupa prihvate i pretoče u zakonske norme. Sve u svemu ovakav zakon barem za mene osobno je prihvatljiv. Hvala lijepa. Na vaše izlaganje imamo prijavljenih 5 replika. Prva replika i poštovani zastupnik Željko Reiner. uvaženi zastupniče vi ste par rečenica rekli na koje mi se čini da se treba osvrnuti. Jedno ste rekli da je to srednji model nadzora Vlade. Ja postavljam pitanje da li je to srednji model nadzora Vlade nad Saborom ili Sabora nad Vladom? Meni se čini da je to nastavak onoga onoga što je današnja praksa, a to je nadzora Vlade nad Saborom. Isto tako da ćemo s time zapravo puno više dignitet Sabora nego dosada. Dozvolite mi da izrazim veliku, veliku sumnju. Čini mi se da je sada i u ovoj prilici mogućnost da Sabor zapravo etablira vrlo u ovom času ugroženu svoju ulogu u parlamentarnoj demokraciji i ako ovu priliku propustimo mislim da to neće biti dobro jer se ovim zakonom samo, po meni, još dodatno uloga Sabora minorizira u odnosu na Vladu. Kad govorimo o situaciji o izvješćivanju Sabora tome što ste vi pohvalili da predsjednik Vlade dvaput godišnje podnosi izvješće Saboru o održanim sastancima Europskog vijeća, mislim da je to dobro, dapače, osobno predlažem da to bude četiri puta godišnje kako bi Sabor bio od najkompetentnije osobe premijera izvješten o tome. moram napomenuti ono isto što su i mnogi moji kolege danas rekli bojim se da samo to izvještavanje ako se ta praksa kao što je dosada bila nastavi neće značiti ništa jer ni u ovom času mi ovdje kao što vidite nemamo niti premijera, niti ministricu vanjskih poslova, niti čak njihove zamjenike, pomoćnike, najniže činovnike koji su uobičavali slati pred ovaj Sabor što najbolje pokazuje odnos Vlade prema Saboru. Pa ako mi to tako i dalje nastavimo sami prihvaćati pravo nam budi. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Na repliku potpredsjednika Sabora odgovara poštovani zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (Nezavisni)** Ne, slažem se i ja da je ovdje netko trebao biti iz Vlade. Međutim, ne bih se složio s time da smo mi ugroženi jer da jesmo kojim slučajem ugroženi kao saborski zastupnici da vodimo brigu ne znam o budućnosti samoga Parlamenta i parlamentarizma u Hrvatskoj onda bi nas više vjerojatno bilo i na ovim plenarnim sjednicama, a ne samo prilikom glasanja. Međutim, mi se moramo vratiti u povijest i naprosto pogledati kakav je odnos bio izvršne vlasti do Sabora do 2000. godine. Ok, ja mogu prihvatiti činjenicu da je tada bio rat, da je onaj polupredsjednički ustroj između ostalog možda bio puno operativniji u vođenju tih operativnih poslova u oslobađanju zemlje. Od 2000. godine pa na ovamo eto u mandatu premijera Račana uvodi se jedan parlamentarni sustav, a bogami nisam primijetio da je neka bitna razlika u odnosu do ovog Parlamenta bila u mandatima HDZ-ovih vlada od 2003. do 2011. godine. Možda je nakon gospodina Račana bivša premijerka gospođa Kosor imala jedan najliberalniji ja bih tako rekao odnos do samoga Parlamenta. Međutim, činjenica je i sljedeća, ako Parlament bude bombardiran bombardiran kao što je gospodin Mondekar rekao sa tonama materijala iz EU da li naprosto sve to mi možemo i pratiti iako nitko ne očekuje od bilo kojeg saborskog zastupnika da može imati uvid baš u svaki zakonski prijedlog koji se nađe na našim klupama. Jer takvog polihistoričara ili ne znam takvog pojedinca koji će toliko biti predan radu doista nema. Ili takvog zastupnika nije bilo barem dosada. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nova replika i poštovani zastupnik Dujomir Marasović. Izvolite.

Ali mi stvarno Hrvati imamo razloga biti zabrinuti, znamo kako je '918. Pribičević odveo nekoliko sitnih duša i budaletina u Beograd pa od jednog napravio postoji razlog da Hrvatski sabor ima potrebu nadzora, jačeg nadzora naših predstavnika u EU. Ali ono što želim reći, ne želim danas govoriti nema Vlade, nema gospođe ministrice vanjskih poslova Vesne Pusić ona je i europskih integracija. Znači, ovo je pro forme, povijesni čin. Ovaj zakon je povijesni čin pro forme. Iako nama je odijelo skrojeno, mi znamo da mi ne možemo gotovo tu ništa promijeniti, ali pro forme gledajući ovaj povijesni čin, povijesna odluka kako će naši predstavnici moći raditi u EU kako će reagirati. Gospođa Vesna Pusić ima vremena cijeli dan hodati po procesiji, ima u Splitu procesija sv. Duje, ima procesija homoseksualaca. I ona u Split, u đardin, cijeli dan troši za nosit neke prave šarene balone u gradu Splitu, za to ima vremena, ima potrebe, ima inspiracije, ima što reći, želi je da se vidi a nema je danas ovdje u Hrvatskom saboru da bi rekla nama saborskim zastupnicima i svoj hrvatskoj javnosti gospodo evo to i to par riječi pristojno i onda je mogla ostaviti zamjenicu ili bilo koga iz kuće. Eto to je gospodine Kajin nije prijedlog zakona nas ponizio ovdje nego je gospođa Vesna Pusić ponizila ovaj Sabor i ponizila je hrvatski narod jer je pokazala svojim nedolaskom koliko drži do mišljenja hrvatskog naroda u odnosu na ovo važno pitanje.

Vjerojatno je išla dolje da se "ne bi" ponovila ona agresija prema jednoj skupini hrvatskih građana od prije dvije ili tri godine. ali pustimo sada to. Da, ja isto mogu još jedanput ponoviti, mišljenja sam da je netko ih hrvatske Vlade ili Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija trebao danas biti sa zastupnicima u Hrvatskom parlamentu i da je trebao saslušati naše primjedbe. Ali ja vas uvjeravam da bi sve bilo bitno drugačije kada bi saborske zastupnike neposredno birali, kada se ne bi birali naprosto sa liste. Tada bi iznad Sabora bio sam dragi nam Bog i hrvatski Ustav. Nakon odrađenog mandata svaki bi se zastupnik morao vratiti u svoju izbornu jedinicu i tražiti placet svojih birača za novi mandat ili bi se jasno trebao zahvaliti građanima na dotadašnjem povjerenju. Sve bi bilo bitno drugačije, zastupnici bi bili puno puno odgovorniji, saborske klupe bi bile punije, a odnos Vlade prema Parlamentu daleko, daleko i profesionalnije. Međutim imam dojam da se jedan takav model izbornog zakonodavstva u RH neće skoro dogoditi. Čak bih rekao da u tom pitanju je ona praksa koju smo imali '92., '95.bila puno liberalnija no što je recimo taj izborni model koji je uveden ako se ja ne varam negdje '99.godine, a prvi puta se počeo primjenjivati 3.siječnja. iako osobno smatram da ni on nije nešto što Hrvatska treba napustiti. Ali kada bi ga modificirala i sa izborom zastupnika u izbornim jedinicama bio bi puno,

doprinos parlamentarnoj demokraciji tj. boljem položaju Parlamenta ili neovisnosti zastupnika zapravo bi biranje na otvorenim listama tj. ajmo reći nekakav neposredni ili direktan mandat sa izborne liste. mislim da to u ovom sustavu gdje partijska tijela na neki način dominiraju nad ustavnim kategorijama tj. kao što je predsjednik države, predsjednik Sabora ili predsjednik Vlade, jednostavno nije moguće. Kao što nije ni moguće da ćete biti izabrani vjerojatno na otvorenoj listi ako niste od stranke predloženi. Znači opet stranka predlaže. Tko je 1.ili 7., pa ako je 7.dobio više od 1.ide on umjesto 1., da to praktično u ovoj parlamentarnoj demokraciji kojoj mi svjedočimo devedesetak godina ne znači previše samostalnosti niti hrabrosti. Kada se složi većina vidljivo je to i ovdje teško da se ta većina suprotstavlja prijedlozima Vlade. Vidjeli smo mi na nekoliko primjera da kada se nešto odluči dolje na Iblerovom trgu da to prolazi kroz ovaj Parlament ne samo kroz turu SDP-a nego i kroz sve ostale koalicijske partnere partnere i tome se oduševljeno svi priklanjaju. Zbog toga ja ovo doživljavam kao borbu ovaj prijedlog zakona ambicije suprotno drugoj ambiciji. Ambicija Parlamenta da bude iznad Vlade, to je dobro i dobro je da do drugog čitanja možda nađemo još koji bolji moment ili kvalitetniji članak da se to u budućnosti može iskontrolirati na možda kako vi kažete demokratičniji ili hrabriji način nego što je to bilo do sada. u povijesti je vidljivo da to jednostavno ne ide i da je dominacija partijskih tijela nad ovim institucijama ipak jača i hrabrosti i samostalnosti nas saborskih zastupnika. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (Nezavisni)** Da, nisam ja govorio o otvorenim listama, ja sam govorio o nečemu drugom. Da jedna polovina ili barem jedna trećina zastupnika dobro bi bilo kada bi bilo birano neposredno. Znači Hrvatska je koja broji 4,5 milijuna stanovnika plus dijaspora neka ostane kako je to uređeno neka se podijeli ne znam ako Parlament ima 153 zastupnika sa 2 i polovicu zastupnika neka biramo neposredno, neka to bude jedna trećina, neka to bude jedna četvrtina kao što je to bilo ako se ne varam '95., a '92.se pola zastupnika biralo sa lista, neka one budu otvorene, a pola se je biralo Tada je sigurno i pozicija tih zastupnika bila daleko, daleko snažnija u odnosu do izvršne vlasti no što je danas Ono što bi isto tako vjerojatno bilo dobro kada bimo dobili na uvid, ne mora se o tome voditi nikakva debata na plenarnoj sjednici, uvid u to kako su ustrojeni drugi parlamenti, što drugi parlamenti rade. Kada bi to imali ispred sebe bojim se da bi se pokazalo da je Hrvatski parlament čak u znatno snažnijih poziciji od onih ostalih ili bojim se da bi se pokazalo da su oni u nešto slabijoj poziciji. Ali kada bi to imali e onda bimo možda mogli i daleko meritornije raspravljati i o ovakvim zakonskim prijedlozima kakvi su danas podastrti hrvatskim zastupnicima. uvaženi kolega Kajin ma ja bih se priključio neposrednom izboru zastupnika pa čak i uvođenju dvodobnog parlamenta ponovno Doma regija gdje bi se također zastupnici birali neposredno ali nadam se da to ne bi bio zakon, Frankensteiski zakon kao što je to bio sada ovaj koji je vezan za lokalne izbore, je, praktično ste otvorili, otvorili političku trgovinu neposredno izabranih gradonačelnika sa političkim strankama, nezavisnim listama itd., itd.. Meni osobno ne smeta što ovdje nema Vlade, Vlada će dva puta godišnje podnijeti izvješće o tome. Međutim, mene više zanima komparacija dakle koji je podnio i predložio Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora. Iako drugi to bolje obrazlažu nego sam predlagač, ali vezano i za sam Poslovnik. Dakle, izvršavanje ovlasti Sabora u ovom članku 4. stoji da ovlasti Sabora iz ovog Zakona izvršava dakle i preuzima u Odbor za europske poslove. Pa ukoliko se taj članak primijeni na cjelokupni zakon tada ćemo vidjeti da će i predsjednik Vlade doći izvijestiti samo Odbor za europske poslove ne i čitav Sabor. Isto tako u glavi 8. Europski poslovi ovog novog predloženog poslovnika nemate nigdje izvještavanje o kojem govori ovaj zakon, zakon predsjednika, predsjednika Vlade. Doduše u jednom članku imate imate godišnje podnošenje izvješća predsjednika Vlade ali tu nisu dozvoljene replike. Na samom kraju ovaj Zakon bi trebao nositi naziv od nadzoru i suradnji. Jer prije svega hrvatska Vlada izvire iz ovog Sabora i Hrvatski sabor bira Vladu, ne Vlada Sabor. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa, odgovor na repliku poštovani zastupnik Damir Kajin. Gotovo u cijelosti da bi se složio sa vama gospodine Vinkoviću da nama su potrebni još jedanput ću …/Govornik se ne razumije./… reći, četvrti puta ponoviti i neposredni izbori. I šteta da je Hrvatska tamo godine Ustavom iz 2000. ili 2001. ukinula taj nazovimo ga tako Gornji dom ili Županijski dom. I bilo bi isto možda dobro da se o tome razmisli, iako ne vjerujem da će u dogledno vrijeme on se ustavno regulirati da možda kroz takav jedan dom Hrvatska pristupi jednoj postupnoj decentralizaciji gdje bi se istome povjeravalo one poslove,dio poslova Donji dom ili ovaj naš Zastupnički dom. Drugi dom, znači Županijski dom do godine 2000. ili 2001. funkcionirao je poput jednoga odbora. I onako kako je bio ustrojen nije imao nekog velikog smisla. Ali kada bi on stvarno preuzeo dio ustavnih i zakonodavnih ovlasti ili kontrole nad ovim Domom sve bi bilo bitno drugačije. Nije trebalo sa 120 zastupnika koliko nas je bilo u periodu 2000/2003. broj zastupnika dizati na 153, moglo se je spustiti na 100, ali zadržati ovaj drugi dom sa 50-ak i na taj način eto apostrofirati ulogu županija ili budućih hrvatskih regija i možda kroz tu formu decentralizirati Republiku Hrvatsku. Ali to će vjerojatno neki drugi sazivi, o tome će vjerojatno neki drugi sazivi razmišljati. Sada imamo ovo što imamo a ponavljam za ulogu parlamenta možda najbitniji u ovom trenutku je izborni model i izborni sustav. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Sada je na redu Klub HNS-a i poštovani zastupnik Goran Beus-Richembergh.

udariti temelj funkcioniranja odnosa izvršne i zakonodavne vlasti na jednome vrlo važnome pitanju a to su europski poslovi koje dobiva na značenju naravno mnogo više nakon samog ulaska Hrvatska u Europsku uniju nego što je to bilo do sada u ovome procesu pridruživanja, odnosno ispunjavanja kriterija za punopravno članstvo u čemu je Hrvatski sabor odigrao iznimno važnu, kompleksnu, vrlo zahtjevnu ulogu prilagodbe se ne razumije./… u Hrvatskoj onome što nazivamo europskom pravnom stečevinom. Činjenica je da je Lisabonskim sporazumom priznata situacija u kojoj se Europska unija bila našla u prvome desetljeću ovoga tisućljeća a to je veliki manjak, odnosno kako reče kolega Mondekar, demokratski deficit. Činjenica je dakle da su kritičari ustanovili nekoliko vrlo kritičkih točaka za funkcioniranje sustava pa i same ideje europskog udruživanja koje su se prije svega odnosile na razinu utjecaja građana na donošenje i i politika ali i konkretnih odluka u sustavu Europske unije. I zato Lisabonski ugovor zapravo otvara novo poglavlje, dajući višu razinu odgovornosti isto tako i mogućnost i Europskome parlamentu otvarajući prostor za afirmaciju nacionalnih parlamenata u procesu donošenja odluka. Ali jednako tako kao što smo nedavno vidjeli usvajajući jedan poseban zakon i definirajući novu instituciju građanske inicijative. Klub Hrvatske narodne stranke liberalnih demokrata izražava žaljenje što je rasprava o ovome prijedlogu uslijedila sada. Mi mislimo da bi bilo puno bolje da smo prijedlog imali na stolu prije 2 ili 3 mjeseca. Da je Odbor za europske poslove već konstituiran, da je već počeo raditi. Da iza njega imamo već definiranu i utemeljenu posebnu stručnu službu koja će ga morati pratiti. Radi se o najzahtjevnijem o radnome tijelu Hrvatskoga sabora. I rekao bih tijelu koje će pored Odbora za zakonodavstvo u našemu Hrvatskom parlamentu imati vrlo visoki intenzitet, frekvenciju rada sastajanja, definiranja, stavova i ocjenjivanja onoga što dolazi iz Upravo zbog toga očekujemo da će iza ovoga Odbora biti poseban pogon u kojemu će sjediti i stručnjaci za europsko pravo, prevoditelji, ljudi koji će dakle moći pružiti punu logistiku ovome odboru. Mi se ne pridružujemo onima koji s jedne strane govore da bi valjalo podići razinu autonomije Sabora u odlučivanju u odnosu na izvršnu vlast, a s druge strane ovdje priželjkuju da i u ovim slučajevima kad je predlagatelj saborsko radno tijelo ovdje sjedi predstavnik Vlade. Vlada se očitovala, ovo je dakle pitanje koje proistječe iz inicijative saborskog tijela i ne vidimo razloga da bi nama ovdje netko iz Vlade trebao o ičemu po ovome pitanju patronizirati. Uređujemo sada poslove između zakonodavne i izvršne vlasti na jedan način, koji pokazala je to praksa, definitivno predstavlja svojevrsni svojevrsni novi model u odnosu na one koje imamo i kao što kolega Mondekar reče, nema ujednačene prakse i ne postoji jedinstven model kojega primjenjuju sve države članice u smislu uloge nacionalnog parlamenta. Neki su prihvatili tzv. mekši, neki tvrđi model, neki tu razinu utjecaja samog nacionalnog parlamenta dižu na najvišu moguću razinu ograničavajući prostor izvršne vlasti na najmanju moguću mjeru. Međutim, mi moramo znati da je Hrvatski sabor još uvijek u grupi onih nacionalnih parlamenata koji ima najvišu moguću razinu legislativne aktivnosti. U drugim nacionalnim parlamentima gdje su sustavi postojani, gdje su dakle čvrsti, utemeljeni na dobroj praksi, daleko manji je intenzitet legislativne aktivnosti. Usporedimo što radi Hrvatski sabor sa nacionalnim drugim parlamentima, usporedimo količinu obveza u procesu donošenja novih zakona i niveliranja postojećih pa ćemo vidjeti zapravo koliko je tu posla. Mi pozdravljamo prijedlog da se u ustanovljenju modela po kojemu će Hrvatski sabor dijeliti europske poslove s hrvatskom Vladom upravo upravo predloži ovako definirana struktura u kojoj će Hrvatski sabor imati vrlo visoku razinu odgovornosti i utjecaja, s druge strane gdje će delegirati gro svojih obveza i ovlaštenja posebno dizajniranome Odboru za europske poslove i gdje će zapravo slijedeći praksu ostalih zemalja prihvatiti najbolju praksu koju smo primijetili u jednoj, drugoj, trećoj ili četvrtoj grupi zemalja kad se govori o različitim modelima. Definitivno je jasno da ćemo ovaj sustav kad ga počnemo primjenjivati vjerojatno gledati drugim očima nego što ga gledamo sada kada on još uvijek nije funkcionalan i u tome smislu postoji prostor da Hrvatski sabor dakle unaprjeđuje model funkcioniranja kad je riječ o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima. Ono što bismo mi svakako sugerirali predlagatelju, dakle Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav je redefinicija nekoliko sada predloženih rješenja. Naime, slažemo se s onim što je i Odbor za vanjsku politiku odnosno utvrdio kao manjak u članku 4. jer jasno je da vanjska sigurnosna i obrambena politika nije samo isključivo posao kojim će se baviti Odbor za europske poslove nego je to i u direktnoj nadležnosti Odbora za vanjsku politiku za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora. Ali moramo imati na umu također da nema ekskluzive kad se govori o europskim poslovima ni na jednome odboru pa niti na budućem odboru Hrvatskoga sabora koji će se baviti gotovo pa samo time. Jer svi odbori Hrvatskoga sabora, sva radna tijela Hrvatskoga sabora imaju svoju ulogu, predviđenu ulogu, a vidjet ćemo kasnije i kod točke dnevnog reda koja se odnosi na izmjene i dopune Poslovnika, odnosno novi Poslovnik Hrvatskoga sabora, da svaki odbor Hrvatskoga sabora ima određenu razinu obveza ali isto tako i mogućnosti u monitoriranju politika, mjera i svega onoga što dolazi ili proistječe iz europskih dokumenata, iz europskih direktiva i prakse koja se želi impostirati u naš pravni sustav. Također, predlažemo da se razmisli i da se nešto drugačije ili bolje, uglavnom detaljnije definira ono što je sad obuhvaćeno člankom 11. Dakle kad se kaže da predsjednik Vlade dva puta godišnje podnosi izvješće Saboru o održanim sastancima Europskog vijeća pa kada se nakon toga kaže da iznimno predsjednik Sabora može pozvati predsjednika Vlade da na sjednici Sabora predstavi stajalište Republike Hrvatske za sastanak Europskog vijeća i prije održavanja sastanka Europskog vijeća ostaje nejasno dakle prije svega u kojim slučajevima se može upotrijebiti ova diskrecija, drugo na čiji prijedlog. Budući da ovdje nije definirano na čiji prijedlog reagira predsjednik Sabora onda postavlja se pitanje da li je to njegovo izvorno diskrecijsko pravo da predsjednik Sabora odluči u u kom momentu želi pozvati predsjednik a Vlade ili se primjenjuju opća načela iz Poslovnika rada Hrvatskog sabora koji definiraju tko su zapravo mogući predlagatelji bilo koje saborske inicijative, pa tu onda imamo dakle saborske zastupnike, klubove i radna tijela. U ovom konkretnom slučaju valjalo bi znati da li predsjedniku Sabora prijedlog za izvanredni poziv predsjedniku Vlade u Hrvatski sabor može dati i neki drugi ovlašteni predlagatelj ili je to samo njegovo diskrecijsko pravo pa i kada postoji mogućnost primjene općih načela iz Poslovnika da li je predsjednik Hrvatskog sabora u mogućnosti da samostalno odlučuje o tome da li će prijedlog prihvatiti ili neće. Mislim da bi to bilo dobro. I drugo pitanje je da li se o izvješću predsjednika Vlade glasuje, da li se prihvaća ili odbija izvješće ili se samo prima na znanje. To su važne stvari i mislim da bismo izbjegli moguće prijepore ako bi se u konačnom prijedlogu ovoga zakona definiralo što je zapravo sudbina izvješća. U tome smislu klub HNS-a Liberalnih demokrata podržat će ovaj prijedlog i evo molim da se u ovom relativno kratkom roku do drugog čitanja, do rasprave o konačnom prijedlogu ovi instituti malo pojasne kako bismo ušli unije sa gotovim modelom kojega treba praktički primjenjivati istoga časa kad stupi na snagu ovaj zakon. Hvala lijepo. Hvala i vama. Idemo na replike. Prva replika i potpredsjednik doma, poštovani zastupnik Željko Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Uvaženi gospodine predsjedniče, pa ja bih najprije htio reći da izuzetno cijenim hrabrost i korektnost uvaženog zastupnika koji je koji je izrazio žaljenje da ovdje nema predstavnika Vlade, jer naravno predstavnica Vlade koja bi ovdje trebala biti je ministrica vanjskih poslova i predsjednica njegove stranke. Mislim da je to zapravo uistinu hrabrost reći nešto tako, ali i korektnost. Jer stvarno činjenica da nema apsolutno nikoga ovdje još jedanput naglašava pokazuje vrlo bjelodano odnos Vlade prema Parlamentu, a i prema ovome zakonu. Jednako tako mislim da je vrlo važno što je korektno uvaženi zastupnik rekao da je žalosno da ne upotrijebim neku drugu riječ da mi danas o tome raspravljamo dva tjedna prije formalnog ulaska u EU, a da istodobno se godina i po dana izgubila ne radeći ništa, a ovo je sve moglo biti odrađeno. Mehanizmi su mogli bit uspostavljeni i stvari su već odavno mogle funkcionirat. To jasno ukazuje na diletantizam Vlade i na jedan amaterski pristup tome. A zašto kažem Vlade? Zato jer je bjelodano da ovaj prijedlog nije nastao u Parlamentu nego negdje drugdje. I to je svakome jasno i svima nama ovdje samo jedni to žele priznati, a drugi to neće priznati hrvatskoj javnosti. I napokon slažem se potpuno da nitko ne treba patronizirati ovaj Sabor. kad pogledate ovaj prijedlog to je upravo to. Posebice kad se nadovežemo na prijedlog Poslovnika gdje o europskim poslovima slovima i brojkama od 300 članaka konkretno ih ima 296 članaka imate sveukupno svega 10 ako jako nategnemo i neke formalne članke posvećene odnosima Sabora i Europske unije, a to pokazuje i odnos. Dakle, jedan naprama trideset, toliko nam je očito važno u ovom trenutku i predlagaču EU. Kolega Reiner, ovo što ste vi sad rekli medijski stručnjaci zovu spinom. Dakle, u onom prvom dijelu navoditi moje riječi koje uopće nisam izgovorio da biste izvlačili zaključak o tome kako se navodno slažete sa mnom nije korektno. Dakle, upravo suprotno. Ako je predlagatelj ovoga akta saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, a ne Vlada ja ne vidim da nama treba ovdje bilo tko iz Vlade sjediti i patronizirati o toj temi jer je mi samostalno definiramo. Dakle, upravo suprotno od onoga što ste rekli. Tu ne treba nikakva hrabrost nego samo živa logika. A točno je, žao nam je što do ove rasprave dolazi kasno i bolje bi bilo da je došlo prije dva ili tri mjeseca ne samo da bismo imali više vremena za raspravu i za eventualno definiranje nekih novih ideja koje bi mogli aplicirati. Za to nije nikad kasno da se razumijemo, nego da bi sam Odbor za europske poslove već počeo raditi. O tome se radi. Dakle, nadam se da smo se sad dobro razumjeli. Hvala lijepo. Mlakar. Izvolite poštovani zastupniče. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Hvala lijepa. Uvaženi kolega Richembergh ovo nije spin, ovo je replika što ću ja reći. Mislim da sam vas pozorno slušao. Čuo sam da ste izrazili žaljenje što smo na kraju ovog puta u EU dvadesetak dana pred ulazak dobili u prvo čitanje ovaj zakon. Jedino mi nije jasno, ako vam je žao zašto niste kao član vladajuće koalicije učinili nešto da taj zakon dobijemo 6 mjeseci ranije, pa da sve ovo što su nam prigovori na kratkotrajnost uopće za odlučivanje o ovom zakonu izbjegnemo i kvalitetnije se primijeni ovaj zakon i da kvalitetnije raspravimo uopće tekst ovog zakona. me je ponukala vaša diskusija je činjenica da ste rekli da nam ne treba nitko iz Vlade da bi Vlada ovdje patronizirala Sabor. Vlada je rekao bih u preko 95% slučajeva predlagatelj zakona, pa smo očekivali da bude predlagatelj i ovog zakona. U krajnjoj liniji svejedno je tko je autor. Važno je da je zakon ipak još barem trenutak pred pristupanje EU uopće došao na raspravu u Sabor. Ali činjenica da bi netko iz Vlade ovdje sjedio nije patroniziranje Parlamenta, nego je dokaz političke zrelosti, političke kulture i političke pristojnosti Vlade da čuje što Parlament misli o zakonu koji govori o suradnji Parlamenta i Vlade. Dakle, to da danas nitko iz Vlade nema potrebe slušati i sudjelovati u ovoj raspravi je još jedna tvrdnja u prilog onome da se Vlada ponaša arogantno i da se ponaša na način da omalovažava sve ono što bi u Saboru mogla čuti o svom radu i o zakonima koji se nalaze na dnevnom redu. Kolega Mlakar, ja cijenim vašu odvažnost i hrabrost da tako tim čvrstim stavovima tvrdite stvari za koje nemate ni jedan dokaz. Od kud vama dokaz da ja ništa nisam napravio da ovo dođe prije na dnevni red? Može vam biti samo impresija to što je tek sad došlo, pa možete procijeniti da u svojim nastojanjima nisam bio dovoljno efikasan. Ali nemojte imputirati drugim ljudima takvu vrstu zaključivanja. I drugo, tko vam kaže da Vlada ovo ne sluša? Budite sigurni da oni vrlo, vrlo pozorno slušaju o čemu se ovdje razgovara jer ovaj zakon uređuje poslove i između Sabora i Vlade. Dakle, njima je jako, jako važno. Ali da bi došli u Hrvatski sabor pretpostavljam da je preduvjet da ih netko pozove. Pitanje je da li su u slučaju kad nisu predlagatelji bili pozvani da ovdje dođu i da ovdje sjede. Ovdje je predlagatelj Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Dakle, on je nositelj, formalni nositelj ovog cijelog posla. S kim se on konzultirao, da li je prije toga imao pripreme sa Odborom za europske integracije, Vladom Republike Hrvatske, pretpostavljam da su se konzultirali i da je zbog toga to trajalo to toliko. Ali, nemojmo zvati Vladu mi jer to nije naš posao, Vladu je trebao pozvati eventualno netko drugi ako je procijenio da treba. A budući da nije predlagatelj, nije pozvao, Vlada to pozorno sluša i možda je bolje da možemo na ovakav način razgovarati jer ne znam kako bi predstavnik Vlade uopće dobio riječ na današnjoj sjednici jer nije predlagatelj i prema našemu Poslovniku ne može uopće predstavnik Vlade sudjelovati u ovoj raspravi. Hvala lijepa. Vlada je poslala mišljenje, u mišljenju je odredila tko će je zastupati ovdje u ovoj raspravi, da to završimo. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Davor Ivo Stier. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Evo uvaženi kolega rekli ste da je predlagatelj Odbor za Ustav i prema tome nije ni potrebno da predstavnik Vlade bude ovdje danas na ovoj raspravi. Međutim, zašto onda su nas cijelu prošlu godinu predstavnici Vlade ili da budem precizniji Ministarstva vanjskih i europskih poslova na Odboru za vanjsku politiku uvjeravali da rade na ovom zakonu i da će ga uskoro Vlada uputiti na saborsku proceduru? Prema tome, možda se u Kukuriku koaliciji ne zna tko pije i tko plaća, ali činjenica jest i to se može pogledati u zapisnicima da stalno nas je Vlada uvjeravala da se radi na tome, da će uskoro doći, da će do kraja 2012. biti, da je to važno i onda ništa. Onda odjednom je odlučeno da predlagatelj bude Odbor za europske integracije pa opet ništa jer je očito unutar Kukuriku koalicije došlo ja mislim da je na jednoj raspravi bilo to evidentno da i neki zastupnici iz vladajuće koalicije se nisu slagali s onim što je bilo predloženo pa se prebacilo sve na Odbor za Ustav koji je vjerojatno pod većom kontrolom. Ali, ostaje pitanje zašto ne bi bio danas tu predstavnik Vlade, a govorili su nam cijelu prošlu godinu da oni rade na tome i da će uskoro to predložiti Hrvatskome saboru? Pa zašto ne bi i Hrvatski sabor odlučio kako Vlada treba funkcionirati po europskim poslovima? Da li je ta koordinacija u Banskim dvorima ili na primjer u jednom ministarstvu koje nosi i ime europskih poslova? odgovor na repliku poštovani zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Kolega Stier ja nisam bio na sjednicama na kojima ste vi bili na koje se referirate i ne znam što su vama govorili, ali znam definitivno da je točno da su svi ti koje spominjete i Odbor za europske integracije i Ministarstvo vanjskih poslova i drugi predstavnici Vlade sudjelovali u izradi drafta kojega je kasnije Odbor za Ustav oblikovao u službeni prijedlog. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar, kad kažete da se ne zna što se Kukuriku koalicije tiče tko pije, tko plaća, zna se jako dobro. Vi ste popili sve i nije ostalo kapi na dnu bačve a to sad plaćamo svi. Hvala lijepa. Prije nego dam riječ Klubu zastupnika HDZ-a molim suglasnost da nastavimo raditi bez stanke. Želimo odraditi i raspravu o nacrtu Poslovnika Hrvatskog sabora danas. Hvala vam lijepo. A sada je na redu klub HDZ-a i poštovani zastupnik Gordan Jandroković. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Pa pred nama je prijedlog Zakona o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade RH u europskim pitanjima. Završili smo višegodišnje pregovore, potpisali smo pristupni ugovor, završen je i proces ratifikacije u zemljama članicama i Hrvatska će 1. srpnja 2013. godine postati punopravna članica EU. Mislim da oko toga postoji zajednički stav da smo zadovoljni da smo ostvarili veliki napredak, veliku promjenu i u geopolitičkom položaju Hrvatske, ali i u civilizacijskim dosezima koje sa sobom nosi članstvo u EU. Republika Hrvatska dobrovoljno ulazi u zajednicu država i naroda koji su među najrazvijenijima i najuspješnijima na svijetu. Oni su ujedno i države koje su najorganiziranije na svijetu jer se radi zaista o jednom iznimno složenom, iznimno kompleksnom sustavu gdje 27 zemalja, uskoro 28, međusobno križa svoje politike, svoje nacionalne interese, govore na svojim jezicima. Dakle, radi se o toliko složenom sustavu kakav vjerojatno nikad prije na svijetu postojao nije. I zato je jako dobro i jako važno za taj sustav biti dobro pripremljen. Veliki su izazovi pred nama i u gospodarstvu i u poljoprivredi, u našoj znanosti, u školstvu, u svim segmentima društva, a posebno veliki izazov bit će pred našom administracijom. Pitanje administrativnih kapaciteta, pitanje sposobnosti naše izvršne, zakonodavne vlasti da se nosi sa onim što EU zahtijeva od zemalja članica jest zaista veliki izazov i trebat će se jako dobro pripremiti. Novu ulogu dobiva i Hrvatski sabor i zato i donosimo ovaj zakon. I dobro je da je taj zakon konačno ovdje pred nama zastupnicima, no nije dobro da tek sada manje od 20 dana od ulaska u EU mi imamo prvo čitanje, prvu plenarnu sjednicu. Postavit ću pitanje vladajućoj većini zašto ste čekali do zadnjeg trenutka, a znali ste od 9.12.2011. godine kada je potpisan pristupni ugovor da taj zakon treba pripremiti? Zbog čega se to dogodilo to kašnjenje? U HDZ-u želimo biti dobronamjerni i pokazali smo kroz sve ove mjesece da nam je stalo da donesemo jedan dobar zakon. Ali moramo postaviti neka pitanja jer i danas iz rasprave jest vidljivo da postoji neki sukob između stranaka u vladajućoj Kukuriku koaliciji. Dakle, dok predstavnik HNS-a tvrdi da nitko nije pozvao predstavnike Vlade, predsjednik Sabora koji je iz SDP-a tvrdi da su oni pozvani i čak da su u svom objašnjenju i i reakciji na zakon rekli tko će Vladu zastupati. Dakle da li je možda jedan od razloga taj što imamo zakon tek sada, što u vladajućoj koaliciji nisu mogli postići dogovor oko toga kako će i na koji način tretirati to pitanje? Možda je i drugi razlog, a to je nesnalaženje Vlade i vladajuće većina, da li je to nonšalancija koja snažno obilježava rad ove Vlade jer ovdje ih zaista nitko nije ometao. Niti sindikati, niti potpisnici zahtjeva za referendumom, niti oporba. Mogli ste raditi što ste htjeli, a niste uspjeli. Evo trebalo vam je godinu i pol dana da iziđete s tim zakonom. Usudit ću se reći sljedeće, da smo mi pregovarali na način na koji ste vi pisali ovaj zakon nikad mi pregovore ne bi završili. Uloženo je ogromno truda i napora, vidljivo je to i drago mi je slušati i predsjednika Vlade i ministricu vanjskih poslova kada se izvan Hrvatske hvale time kakav je time progres napredak napravila u ovih zadnjih nekoliko godina, kada govore o tim velikim postignućima hrvatskog društva i HRvatske države, ali nažalost to uvijek govore kada su izvan Hrvatske. Bilo bi lijepo da i sa ove govornice pošalju poruku i kažu jest, naši prethodnici zaista su uradili ogroman posao i evo na nama je samo da taj posao privedemo kraju. Ali nažalost kada je trebalo napraviti samo jedan zakon od 17 članaka i za to je trebalo godinu i pol dana. I treća stvar koju treba objasniti je zaista taj tijek pisanja ovog zakona, nositelja aktivnosti za pisanje tog zakona jer mogu potvrditi ovo što je kazao i kolega Stier i neki od sudionika u današnjoj raspravi da se kao prvi autor ovog zakona javljala Vlada. I razgovarao sam mnogo puta sa predstavnicima vladajuće većine koji su mi rekli da, da evo u Vladi samo što nije oni između sebe se sada dogovaraju i evo samo što nije idući mjesec će biti zakon. i to sam slušao gotovo godinu dana. Međutim zakona nema. I onda odjednom pojavljuje se kao predlagatelj Odbor za europske integracije i imamo prvu sjednicu odbora i mi smo predlagatelji Odbor za europske integracije, sazivamo čak i javnu raspravu o tome. Odjednom nema drugog sastanka gdje smo trebali nastaviti raspraviti raspravu o ovom zakonu nego kažu kao grom iz vedra nema, nismo više mi predlagatelji sada je predlagatelj Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. I normalno je da postavljamo pitanje, tko je ustvari pisao taj zakon? kako, tko je odlučivao tko će biti nositelj i predlagatelj tog zakona na plenarnoj sjednici? I sasvim je legitimno postaviti to pitanje jer predsjednik Vlade kontinuirano se poziva na red. Vi ste Vlada, vi ste većina koja uvodi red. Kontinuirano se pozivate na transparentnost. Pa sami ste radili. Mi u opoziciji nismo imali pojma kako teku te pripreme osim ovako neslužbenih informacija koje smo dobivali. Kratko ću ovdje reći i ova priprema za proslavu ulaska u EU, dok je u vrijeme HDZ-a kojem ste prigovarali nedemokratičnost postojao državni odbor za pripremu takvih svečanosti u kojem ste sudjelovali i vi predstavnici oporbe, mi danas iz oporbe nemamo apsolutno nikakve informacije niti o ovom zakonu, niti o obilježavanju ulaska u EU apsolutno ste sve uzeli sebi. I to je ta transparentnost, to je taj red o kojem nas stalno podučavate o kojem stalno docirate. No, mi ćemo do 1.7.vjerojatno imati ovaj zakon. nažalost nećemo ga moći ozbiljno testirati i to je ključna primjedba koju klub HDZ-a ima, mi nemamo vremena niti za bilo kakve simulacije niti za bilo kakav trening. Gospodin koji je govorio u ime HNS-a kaže da je i njemu žao. Pa naravno da mu je žao. Mi smo zadnjih nekoliko mjeseci mogli raditi simulacije sa dokumentima koji dolaze iz Bruxellesa, testirati ih kako Vlada kada ide sa svojim stajalištem dolazi pred Parlament. To smo sve mogli napraviti i 1.7. biti puno, puno bolje pripremljeni nego što ćemo biti sada. sada ćemo kažem vjerojatno 1.7.imati zakon ali ćemo kao Sabor biti potpuno nespremni na implementaciju tog zakona i trebat će nam vjerojatno dosta vremena da bismo počeli funkcionirati onako kako nam je nužno da bismo bili kvalitetan član i partner u EU. Jer kazao sam na početku radi se o vrlo kompleksnom sustavu, to je vrlo zahtjevno, to možda i nadilazi naše kapacitete pogotovo administrativne i nije se s time za igrati. Zato ne možemo govoriti u potpunosti sigurno kakva je kvaliteta ovog zakona i koji su njegovi krajnji dosezi i koliko smo pogodili sa balansom između efikasnosti i nadzora Sabora nad Vladom RH. a da smo a da smo imali ovaj zakon kojim slučajem prije mjesec, dva ili tri ne bi nam se dogodio slučaj sa našim kandidatom za Revizijski sud gospodinom Matasom jer bi ga vjerojatno ovdje na na hearingu mi propitali i možda bi mi ocijenili da on nije dovoljno kompetentan da se Hrvatska ne naše u ovako nezgodnoj situaciju da prvi kandidat koji bude predložen padne na testu i da odbor kaže da nije dovoljno stručan i kvalificiran. Šteta, propustili smo vrijeme. Što se tiče samog teksta zakona, dakle govorim o dojmu jer praksa će pokazati da li je to tako ili nije, nama se u klubu HDZ-a čini da postoji solidan balans između efikasnosti i nadzora. Praksa će možda pokazati nešto drugo, možda će pokazati da treba biti jači nadzor Parlamenta nad Vladom, možda će pokazati da zbog efikasnosti trebamo biti malo protočniji i malo brži. No vidjet ćemo. Nažalost ne možemo u ovom trenutku i oko toga se očito slažemo svi, čuo sam rasprave i drugih klubova koji su dio vladajuće koalicije i oni izražavaju određenu skepsu određen oprez prema krajnjim dosezima ovog zakona. Zakon je inače vrlo kratak. On ima samo 17 članaka, on nas uvodi u temeljne pojmove, u ovlasti Sabora, on objašnjava procedure po kojima će funkcionirati suradnja Hrvatskog sabora i Vlade. I što se tiče prvih 7 članaka tu nemamo bitnih zamjerki. Imamo prvu primjedbu i evo spominjem je u ime Kluba HDZ-a u članku 8. to je stavak 3. gdje kaže: "Stajalište Republike Hrvatske o dokumentu Europske unije u Saboru obrazlaže predstavnik kojeg odredi Vlada.". Smatramo da treba jasno definirati tko je taj predstavnik Vlade, jer kao što vidimo danas ovdje nema predstavnika Vlade, ovo je možda poruka da će se tako odnositi kasnije. Pa bi bilo dobro da definiramo da na taj sastanak mora doći ministar recimo ili možda njegov zamjenik. Ali predstavnik Vlade može nam značiti da će doći i neki niže rangirani službenik. Ja bih vas molio, predlagatelji da razmotrite taj članak 8. i da jasnije definiramo tko će u ime Vlade dolaziti na naše sastanke, na naše sjednice. Jer ponavljam današnji primjer koliko god ga neki pokušavali obraniti, umanjiti važnost nedolaska predstavnika Vlade, ovo je jako, jako ružna poruka i Hrvatskom saboru i građanima Republike Hrvatske. Ovdje se radi zaista o podcjenjivanju Hrvatskog sabora od strane Vlade Republike Hrvatske. Osim članka 8. Klub HDZ-a smatra da bi trebalo dograditi i 11.-ti članak. To je prijedlog našega kolega Stiera. Za taj prijedlog smo inače dobili i načelnu suglasnost predlagatelja, nismo u potpunosti usuglasili kakav će biti tekst tog dodatnog dodatnog stavka, ako se tu usuglasimo u drugom čitanju, HDZ će podržati ovaj Zakon. Mi dakle smatramo da bi u članak 11. trebalo dodati i sljedeće: "Uoči svakog sastanka Europskog vijeća predsjednik Vlade pismenim putem izvješćuje Odbor o stajalištima Republike Hrvatske. Predsjednik Vlade osobno izvješćuje Odbor o stajalištima koja će zastupati u Europskom vijeću u slučaju da su na dnevnom redu teme od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku ili na poziv Odbora.". Dakle, osim dva puta godišnje što će predsjednik Vlade izvješćivati plenarnu sjednicu i to smatramo dobrim i korektnim, s obzirom na dinamiku, s obzirom na razvoj stanja unutar same Europske unije držimo iznimno bitnim da postoji češća komunikacija između Vlade, odnosno premijera i Sabora da nas pismenim putem izvješćuje o stajalištima a u slučaju potrebe, u slučaju neke iznimne važnosti smatramo da ga odbora treba i pozvati na sjednicu odbora da bi on temeljitije objasnio stavove Vlade Republike Hrvatske. Isto tako u članku 11. gospodin Richembergh je govorio je o u načelu nemamo ništa protiv ali mislim da bi trebalo ipak pojasniti koje su to situacije i po kojoj to ovlasti predsjednik Sabora može po svojem osjećaju, po svojoj želji pozvati predsjednika Vlade. Da li ipak to treba možda provesti raspravu na predsjedništvo, da li trebamo možda o tome voditi i neku širu raspravu ili ćemo se svi složiti da to napravi predsjednik Sabora sam. Evo to je jedno od pitanja za koje trebamo po meni pronaći neka još dodatna rješenja. još jedan prijedlog koji se ne tiče izravno zakona ali tiče se poslovnika jer je u poslovniku definiran sastav Odbora za europske poslove. Tamo se navodi 6 vanjskih suradnika koje bi trebao imenovati odbor. Mi smatramo da tih 6 vanjskih suradnika treba unaprijed definirati po istom obrascu kao što smo to radili u Nacionalnom odboru za nadzor i praćenje pregovora. Dakle, smatramo da bi tamo svoje predstavnike trebao imati HUP, sindikati i akademska zajednica. I to da budu ljudi koji predlože baš te grupacije, te grupacije, te udruge. S druge strane, smatramo da bi trebala biti dva predstavnika civilnog društva. Jedan da dođe po prijedlog u vladajuće većine, drugi po prijedlogu manjine. I smatramo da bismo u odboru trebali imati jednog stručnjaka za europsko pravo. Neki će reći da je to razlika od ostalih odbora. odbora. Međutim, ovaj odbor jest zaista specifičan, puno je veći, on ima i dva potpredsjednika i to je iznimka. I žao mi je što su dva potpredsjednika uvedena, da je jedan sada dodatni osigurač još iz vladajuće većine. Dakle, u vrijeme "nedemokratskog" pod navodnicima HDZ-a oporba je imala čelno mjesto u nacionalnom Odboru za praćenje pregovora, čelno mjesto u Odboru za europske integracije. Mi danas nemamo ni jedno čelno mjesto a sada se još u Odbor za europske poslove osim predsjednika koji je iz vladajuće većine uvodi i potpredsjednik koji je iz vladajuće većine. Dakle, šteta. I evo kratko. Nažalost vrijeme mi je isteklo … …/Upadica: Tako je!/… Nemamo nikakvih informacija o tome kako će funkcionirati Vlada. Dakle, mi kao saborski zastupnici nemamo, oprostite gospodine predsjedniče, potpredsjedniče, vrlo važno, nemamo niti jednu informacija oko toga tko je u Vladi nadležan za ova pitanja ja sam očekivao da će nam danas to objasniti netko iz Vlade, ne znamo kakva je struktura Vladinog tima koji će baratati sa tim dokumentima. Apsolutno nikakve informacije o tome što Vlada radi nemamo. Nemamo odgovor na pitanje da li ćemo jačati i koliko administrativne kapacitete Sabora. Sa ovim sada što imamo to je nedovoljno da bismo nosili se sa izazovima koje imamo. I treća stvar, koju je predložio kolega Mlakar i koja je isto tako za razmisliti da li se ovaj Zakon treba možda zvati zakon o suradnji Sabora i Vlade u pitanjima Europske unije. Jer europska pitanja i europski poslovi su širi od poslova Europske unije. Dakle, to je tehničko pitanje o kojem bi trebalo poslovnikom na pravi način, ali imati ćete vi vremena ovo nadopuniti jer čak 6 zastupnika iz vašeg kluba vam hoće replicirati. predsjednik Vlade govorio 2 minute duže, tada je predsjednik Sabora rekao, zbog interesa javnosti, pa evo hvala vam što ste mi poklonili tu minutu zbog interesa javnosti. **Stazić, Nenad (SDP)** Pa, interes javnosti će biti sigurno zadovoljen u vašim odgovorima na replike vašim kolegama iz kluba. sa vašim izlaganjem se prvi ne slaže Davor Ivor Stier pa hoće replicirati. Izvolite. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče, koliko ja znam replika ne znači neslaganje nužno.

tumačenja da je to nužno neslaganje. Međutim ono što sam htio istaknuti a na temelju izlaganja u ime kluba kolege Jandrokovića jer doista da je nedopustivo da danas na ovoj raspravi nemamo predstavnika Vlade, tim više što je on i određen i što je evo kao što je predsjednik Sabora rekao, Sabor izviješten o tome tko bi trebao biti danas u ime Vlade na ovoj raspravi, a nema ga. je doista bizarno što je i kolega iz kluba HNS-a optužio ili pokušao optužiti HDZ zbog toga što nema danas predstavnika predstavnika Vlade ovdje u Saboru. To je doista bizarno, kao što je možda i čudno da danas raspravljamo o jednom tako važnom zakonu koji bi trebao uređivati nadzor i odnose između Sabora i Vlade, a u njemu nemamo definirano ono kako će Vlada doći konkretno do stajališta koje će zastupati u Europskoj uniji, a Sabor itekako naravno ima tu nadležnost da to uredi i zakonom. Hvala. Na repliku odgovara poštovani Gordan Jandroković. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo iskoristit ću priliku u replici spomenuti ono što sam želio o Vladi i njenom statusu kada je u pitanju ovaj zakon i kada su u pitanju poslovi vezani za Europsku uniju. Dakle zakon ništa ne govori o ustroju Vlade po pitanjima Europske unije. Saborski zastupnici evo provedite anketu između njih i pitajte ih da li netko zna kako, koja je procedura, koja je struktura unutar Vlade po pitanju europskih poslova. Mi ovdje danas čak nemamo ni predstavnika Vlade da nam on to kaže. Zašto, ne znam, ne znate očito ni vi između sebe jer HNS tvrdi, SDP tvrdi drugo. I normalno da smo zabrinuti jer se radi o iznimno kompleksnoj materiji. Mi ulazimo u Europsku uniju, završili smo pregovore, potpisali ugovor, a onda na elementarnim pitanjima za koje nam nije kriv nitko, nije nam kriv ni Bruxelles ni bilo koji glavni grad u Europske uniji. Mi sami nismo, odnosno vi niste u stanju formirati tijela tijela koja će se kvalitetno nositi sa izazovima koje Europska unija nosi. Mi smo u Saboru posao naš odradili, mi znamo što nam je činiti, ali mi ne znamo šta će raditi naš partner. Možda će ovo što smo ovdje u Saboru dogovorili bit potpuno krivo jer ne možemo o tome danas raspravljati ni sa kim tko je partner u tom procesu. Kakav odnos, zaista potpuno nerazumljivo.

jer na kraju krajeva Vlada ili tko će već biti gore trebao bi predstavljati nekakve zajedničke stavove i zajednička mišljenja. No Vlada nije bila u stanju godinu i pol dana donijeti ovaj zakon, ako ništa drugo stavit ga na nekakvu raspravu da se o njemu raspravlja isto kao što nije bila u stanju donesti niti zakone za koje se znalo da se moraju donijeti do 1.7. Da li razlog za, a očigledno ako samo pogledate jučerašnju raspravu o Zakonu o PDV-u gdje se krše određene direktive Europske unije, da li se neke stvari žele progurati ispod žita, a očigledno da je guranje ispod žita što se tiče ovog zakona nemogućnost dogovora i Vlade i Sabora tko će vodit glavnu riječ. Međutim, mislim da nije bitno tko će vodit glavnu riječ nego je bitno da se mi sa svojim zakonskim prijedlozima, a i sa određenim prijedlozima koje će nam da tako kažem nametati Bruxellesu izborimo za čim bolju poziciju i čim bolji status Republike Hrvatske. I ono na kraju što želim reći, stvarno se postavlja pitanje da smo mi dok smo vodili pregovore i dok se mijenjalo niz zakona pa čak i niz ponašanja u Hrvatskoj sa tim zakonima, da smo se odnosili na ovaj način da li bi mi završili pregovore do 1.7. prošle godine. I ono što je vrlo bitno, mi smo tada dali oporbi itekako bitnu ulogu, a to je čelo na Nacionalnom odboru, a danas se oporba želi marginalizirati, a mislim da to nije marginaliziranje oporbe nego naprosto određene stvari koje se žele sakrit od očiju hrvatske javnosti, progurat pod moto mi to moramo napraviti, a ustvari stvarni razlog je nešto potpuno drugo. i nešto drugo. Mene smeta to kontinuirano dociranje, prozivanje, poučavanje. Mi cijelo vrijeme slušamo o nordijskom modelu i bizantskom modelu. Pa evo nordijski model, ovo stvarno ste nordijci, svaka čast gospodo nordijci iz SDP-a i HNS-a, ovo ste napravili stvarno nordijski. Isto tako prozivali ste da je to sukob srednji vijek i moderna Hrvatska. Ovo je isto moderno što ste napravili, stvarno, baš je moderno 1.7. kad uniju donijeti zakon koji si trebao donijet godinu dana ranije. To je stvarno znak da niste iz srednjeg vijeka nego da ste moderni. Uvodite red, idete težim putem, pa odite težim putem sami, ne morate građane voditi težim putem. Ovo je teži put, je, zato što ćemo kroz članstvo morati se vježbati. Samo klimajte glavom, samo klimajte glavom, pa mora vam netko reći, mora vam netko reći to. Jer da vam mi ne kažemo vi bi mislili da ste stvarno najbolji. Vi ste stvarno toliko ste si pomislili da ste najbolji da to više ljudi uopće ne razumiju. Ne ide vam ništa od ruke, a vi mislite da ste najbolji. Pa moramo vam reći, pa nemojte se ljutiti. Ja bih vas lijepo molio da se ne dobacuje iz klupa. Treća replika, Stjepan Milinković. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Jandroković, govorili ste o potrebi komunikacije između Sabora i Vlade i bez obzira na mogućnosti da li bi bilo te komunikacije, ali svakako je dobro čuti i naš predsjednik Sabora bi rekao pustimo neka čuju. Ali baš po pitanju toga sluha želim reći da u ovom području izazova o kome ste vi rekli poljoprivrede uistinu postoji slab sluh. Ako se prisjetimo samo one Agencije za plaćanje, znate da smo u dva momenta morali ići u izmjenu i da je ta agencija prošla kroz iglene uši nakon što je komisija dala negativan odgovor glede toga. Dakle, to govori o stanju u poljoprivredi. Drugi problem u poljoprivredi je danas da komora je završila tako kako je završila, a sada nisu pripremljene ove službe koje su trebale pripraviti ostatak, dio posla, napraviti, pripremiti naše poljoprivrednike za te 380 milijuna eura, 330 milijuna 330 milijuna eura. Nisu i na koji način mogu? A treća stvar, ni mliječni paket koji je ključan za proizvođače mlijeka nije donesen. Iako Uredba 261 EU kaže kaže da se mora osigurati status farmerima kakav treba. Dakle, ne radi se ovdje ni o sluhu, nego se radi o jednostavnom, o jednoj neodgovornosti prema hrvatskom selu i jednostavno rečeno otpisu hrvatskog sela.

da ovaj zakon treba donijeti znamo još od lipnja 2010. godine kada ste vi bili ministar nadležan za ovo područje i kada ste savršeno dobro znali svako poglavlje o kojem se pregovara. Ja smatram bitnim da je ovaj zakon ovaj zakon prošao jednu vrlo opširnu raspravu, da je pred nama. O ovom zakonu smo raspravljali na Odboru za Ustav koji je predlagatelj, na Odboru za europske integracije, na Odboru za pravosuđe, na Odboru za zakonodavstvo, na Odboru za unutarnju, na Odboru za vanjsku politiku. O ovom zakonu je otvorena široka javna rasprava. U Saboru je organizirana javna rasprava na kojoj su sudjelovali predstavnici civilnog društva. Pa molim vas koliko je zakona za vašeg mandata na ovaj način prezentirano javnosti i na ovaj način prošlo kroz javnu raspravu? Ja ih ne znam puno. I za kraj. Što se Vlade tiče, vrlo je jasno. Vlada će raditi ono što joj je propisano zakonom, a zakon za razliku od onog što misle neki kolege ne donosi Vlada nego Sabor. I mi smo tu da ga pripremimo, da ga obrazložimo, da o njemu raspravljamo i ako smo suglasni sa njegovim sadržajem da ga usvojimo. Hvala. Jandroković. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Grbin, malo me je strah vaših tumačenja. Vidim da se i ustavno-pravni stručnjaci čude kada vi stručno tumačite Ustav, čudi se i 700000 ljudi koji je potpisalo zahtjev za referendumom, čude se, pa budite oprezniji kada dajete vaše procjene o tome da li je nešto dobro ili nije. No, zašto sam govorio o tijeku donošenja ovog zakona i načina na koji je došao na plenarnu sjednicu. Godinu dana iz vladajuće većine ste nas uvjeravali da taj zakon priprema Vlada Republike Hrvatske i da će ona biti nositelj i predlagatelj tog zakona. To se događalo godinu dana. Pitajte svoje kolege, ja ih neću sada ovdje imenovati, ali korektno smo u HDZ-u čekali da dođete sa tim zakonom, vjerovali vam kada ste govorili idući tjedan, idući mjesec, evo samo što nije. I odjedanputa nema Vlade nego se pojavljuje Odbor za europske integracije. Imali smo prvi sastanak i tu smo bili vrlo, vrlo dobronamjerni. Najavili smo javnu raspravu i najavili smo drugi sastanak Odbora za europske integracije gdje ćemo nastaviti kao nadležno tijelo, kao nositelj prijedloga raspravu kako poboljšati tekst. Onda bez ikakvog objašnjenja članovima Odbora za europske integracije pojavljuje se Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav koji odjednom preuzima ulogu nositelja. Pa naravno da vi niste pisali taj zakon. Čete priznat sad nama ovdje svima i reći nisam pisao zakon, jer ga niste pisali, jer prije toga je taj zakon kao predlagatelj imao Odbor za europske integracije. Dakle, moguće da nije ni Odbor za europske integracije, nego Vlada. Ne znamo, recite ovdje. Ne znam koji je razlog zašto to ne kažete. I nije ništa sporno da Sabor bude taj koji diktira Vladi, ali da kad znademo pozadinu, kad znademo sve što se događalo onda nije vaša namjera ojačati Sabor, nego je vaša namjera ovdje prevladati sukob koji postoji između SDP-a i HNS-a u pripremi tog zakona i prebacili ste sve zato na odbore. Kada ste čak vidjeli da Odboru za europske integracije rasprava ide u smjeru koji vam ne odgovara možda ste zato predbacili Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Ne znamo, jer niste kadri i ne želite zastupnicima i hrvatskoj javnosti objasniti zašto se to dogodilo. Ja sam to samo htio potvrditi da je to tako i do toga sam došao na temelju pisanja ovih dnevnih novina koji imaju više od 25000 riječi, a to je gotovo svakodnevno. Mi saznajemo iz tih takvih dnevnih novina da recimo predsjednik jedne stranke ne razgovara sa predsjednikom druge stranke iz koalicije već da si oni šalju pisma. Sjećam se iz tih istih dnevnih novina da je imenovanje jednog ministra išlo na način da su do kandidata došli putem sms-a. Jednostavno sve te stvari i ti njihovi odnosi prelamaju se na leđima hrvatskih građana, a onda dolazimo i do ove situacije o kojoj danas raspravljamo, tj. odnosa Vlade prema Parlamentu, a u svjetlu toga što za nekoliko dana ulazimo u EU. Mi ovdje kao zastupnici imamo tri mogućnosti kako kontrolirati rad te Vlade. To je putem zastupničkih pitanja, putem rada u saborskim odborima i kroz rasprave u Parlamentu. Kad dođemo do prve zastupnička pitanja ne možemo ih iskontrolirati, jer oni ne odgovaraju gotovo niti na jedno pitanje koje im se direktno postavlja. Jednostavno se dešava ignoriranje samih zastupnika. Na saborskim odborima na kojima se na kojima se radi uglavnom dobijemo određene informacije, međutim ovdje u Saboru često smo bili svjedoci odnosa Vlade prema saborskim zastupnicima na način da nam šalju pomoćnike ministara koji ne smiju govoriti, da uopće nemaju predstavnike koji trebaju braniti određene prijedloge zakona tako da kad uđemo za mjesec dana, nešto prije, u EU mislim da ćemo se mi svi zajedno ovdje čuditi kako će to funkcionirati u svjetlu ovakvog zakona i predviđenog odnosa koji je ovaj zakon predvidio. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara uvaženi Gordan Jandroković. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Pa da zaista kolega Borić bilo je čudno, zapanjujuće gledati kada gospodin Richembergh u ime HNS-a kaže da nitko iz Sabora nije pozvao predstavnika Vlade na ovu raspravu, a onda njemu predsjednik Sabora iz SDP-a kaže to nije istina, u mišljenju Vlade o ovom zakonu stoji tko predstavlja Vladu u Saboru kada se raspravlja o ovome zakonu. Dakle međusobno, nažalost nema ovdje ni predsjednika Sabora Leke niti gospodina Richembergha, bilo bi lijepo da oni kažu, netko od njih dvoje ne govori istinu. Ljudi moji, vi ste vladajuća koalicija, vi se prema ovom zakonu koji regulira odnose Sabora i Vlade u europskim poslovima odnosite na ovaj način. Pa kako se onda odnosite na zakone koji reguliraju poreze, gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo, poljoprivredu, znanost, školstvo, zdravstvo? Isto ili gore? I ovo je slika kako upravljate Hrvatskom. Ovaj zakon koji ćemo mi vjerojatno podržati ako usvojite ono što predlažemo ali način na koji to radite, način na koji komunicirate između sebe, prema javnosti, prema oporbi, prema svim zainteresiranima je sramotan. Pokazuje koliko duboko vas nije briga za interese građana i interese RH. **Stazić, Nenad (SDP)** I ovo je sve išlo vas gospodine Boriću jer se vama odgovaralo na repliku. Iduća replika, Đurđica Sumrak. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Jandroković evo ja ću vam po Klaiću dati jednu repliku, a radi se naime o tome kolega Jandroković bez obzira što vi upozoravate ali možda trebali ste još reći da, a sjećate se dobro bili ste ministar i tu je i bivša predsjednica Vlade, da se u prošlom mandatu te Vlade više stotina zakona usklađivalo sa zakonima EU, međutim sjećate se te blokade tadašnje oporbe sadašnjeg SDP-a. I unatoč tome završeni su pregovori, i unatoč tome imali smo Nacionalni odbor za praćenje pregovora na čijem je predsjedničkom mjestu bila današnja ministrica gospođa Vesna Pusić koju smo sa uvažavanjem slušali i uvažavanjem ona pratila te pregovore. Više takvog jednog odbora nemamo i činjenica je još jedna, samo da kažem. Kažete izostavili su oporbu iz bilo kakve organizacije. Jest, to je točno. A i što će nam, zbog čega bismo mi bili uključeni pogotovo neki koji su usko u tome sudjelovali u pristupu EU? Čitamo iz novina da je cijeli diplomatski kor zgrožen jer ne zna uopće što će se dešavati, ali isto tako ono što je najzanimljivije čitamo u novinama da će jedan od nosioca te organizacije biti osoba koja je ovoj državi dužna 7 milijuna kuna poreza. E pa sad, da li se o tome ne zna zbog ovih korumpiranih ljudi koji će u tome sudjelovati ili zaista se ne zna

U svom izlaganju sam spomenuo razdoblje kada je HDZ bio na čelu Vlade i usporedio ga sa sadašnjim razdobljem kada SDP vodi Vladu. Kada je HDZ imao većinu u Saboru, danas ima SDP većinu. I evo napravite usporedbu. Opet činjenice su neumitne. Dakle, na čelu Nacionalnog odbora na čelu Nacionalnog odbora za nadzor i praćenje pregovora bila je predstavnica oporbe, današnja ministrica gospođa Pusić. Na čelu Odbora za europske integracije bio je gospodin Mimica, vjerujemo povjerenik vrlo skoro, prvi hrvatski povjerenik u Europskoj komisiji. Imali smo Državni odbor za obilježavanje velikih svečanosti u kojem su sudjelovali i predstavnici oporbe. Dakle, taj nedemokratski HDZ i ti načini vladanja koje toliko napadate, koje toliko prokazujete pokazuju se boljim i demokratskijim nego ono što imate vi danas. Ukinuli ste Nacionalni odbor, dakle nema mogućnosti kontrole onoga što se događalo u zadnjih godinu i pol dana. Na čelu Odbora za europske integracije predstavnik je vladajuće većine. Sada imamo novi Odbor za europske poslove, ponovno će na čelu biti predsjednik iz redova vladajuće većine, ali uvodite dva potpredsjednika i drugi potpredsjednik kao osigurač valjda da bude isto tako iz redova vladajuće većine. Pa dajte napravite analizu i budite objektivni i recite gledajte stvarno ste tu bili bolji nego što smo mi danas. Nemamo povjerenja u vas, nemamo povjerenja u građane. Evo mogu građani potpisati njih preko 700 tisuća, ali nećemo mi to podržati u Saboru jer smo takvi. Imamo pravo. Nemate pravo! Demokracija je, nije više sustav koji vam je to pravo omogućavao koji je propao prije 23 godine. Žao mi je, dragi nordijci. **Stazić, Nenad (SDP)** Evo sad će vam replicirati vaš kolega Goran Marić pa ćete moći i njemu odgovoriti. Hvala lijepa. Kolega Jandroković govorili ste o izazovima koji čekaju Hrvatsku ulaskom u EU i spomenuli ste kandidaturu hrvatskog predstavnika za člana Revizorskog suda u EU. Pa već na prvom izazovu ne da je Hrvatska pala na ispitu nego je osramotila državu. Vlada je prijedlogom hrvatskog predstavnika za člana Revizorskog suda nanijela javnu međunarodnu sramotu RH jer je predložila kandidata koji ni po jednoj karakteristici ne odgovara zahtjevima člana Revizorskog suda. Naime, predloženi kandidat nitijednog sata u svojoj profesionalnoj karijeri nije proveo na poslovima revizije. istodobno Vlada je imala prijedlog iz Ureda za državnu reviziju predstavnika koji profesionalno i stručno optimalno odgovara članu Revizorskog suda i koji bi zasigurno prošao da je predložen. Vlada nije ni odgovorila na taj prijedlog Državnom Državnom uredu za reviziju, ali je zato predložila kandidata koji je po mojim saznanjima u mirovini i koji je trebao biti imenovan na 6 godina i na plaći od 20 tisuća eura. Ne znam ima li itko tko je gledao video intervjua da ga nije bio sram a taj video je bio zabranjivan na javnoj televiziji i to je prošlo kao potiho. Pa zar se smije dodjeljivati funkcije na štetu ugleda RH? pa zar je logično da javna blamaža se naplaćuje u plaćama pojedinca 20 tisuća eura mjesečno na rok od 6 godina? Zar se smije ideološka pripadnost i nestručnost podrediti profesionalnošću, stručnošću i međunarodnom ugledu RH? mislim da se to ne bi nikako smjelo, ali Vlada kriterije kadriranja koje provodi u tuzemstvu pokušala je prenijeti na međunarodne

očito nije dovoljno kvalitetan da bi može ići kao kandidat na tu poziciju. Međutim nismo imali zakon, nismo saslušali gospodina Matasa i dogodili se ovo što se dogodilo. Ali što da radimo danas? Nemamo jednostavno odgovore na to jer evo i danas kada govorimo raspravu o ovome uglavnom predstavnici vladajuće većine šute, pognuli su glavu i sami shvaćaju šta su napravili. uvaženi potpredsjedniče. Ja bih samo zamolio kolega zastupnike da kada pričamo o ovom dotičnom kandidatu njegov, što se dogodilo njemu na saslušanju je pitanje ako ste čitali proceduralne greške njegove u ispunjavanju samog upitnika, ali čak i da nije ajmo ne govorit osramotila se Hrvatska nego uzmite samo popis članova dotične institucije i koliko država članica još uvijek nema svog čovjeka nakon 4.ili 5.saslušanja 5.kandidat im nije prošao. Pa nemojmo sada o tome sramoti se RH. Da je bilo problema bilo je i tu treba pristupiti drugačije ali nemojmo o tome. Što se tiče EU članova Vlade koji dolaze i koji će dolaziti predstavnici Vlade, ja ne bi osobno ulazio pretjerano. Mi možemo definirati da su to predsjednik Vlade, potpredsjednik Vlade, ministri, doministri i pomoćnici. Ovdje što nama ovdje ostavlja se mogućnost je da na odbore dođu oni koji konkretno materiju rade eu koordinatori, dakle razina pomoćnika koji tu konkretnu materiju predstavljaju i nose i šalje stajalište prema recimo Coreperu. Ministri nam ostaju za saslušanje za samo vijeće i nama se ostavlja mogućnost da od eu koordinatora razine pomoćnika ministra pa do najviše razine saslušamo u Saboru. I po meni osobno to je dobar prijedlog. I zadnje je došlo je do određenih promjena u proceduri, Odbor za europske integracije je imao sjednicu na kojoj je utvrđivao nacrt, nacrt je nakon toga proslijeđen Odboru za Ustav koji je utvrdio prijedlog, a jedino gdje vam ne mogu za pravo kolega da nitko nije znao. U roku par dana poslan je mail svim članovima Odbora za europske integracije i treba otvoreno reći, s jedne strane ovaj zakon vuče po difoltu promjenu Poslovnika koji radi drugi odbor, veliku promjenu poslovnika. Promjenu poslovnika dve javne rasprave i po 5, 6 odbora zainteresiranih. Naprosto dogodilo se radi tehničke i jednostavnije prakse das jedan odbor spoji to dvoje da se zajedno radi nam olakša posao. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala. Hvala potpredsjedniče. Kolega Mondekar kada je u pitanju gospodin Matas stvari takve se događaju, događaju se i drugima ali da smo imali odbor da smo imali hearing možda se to dogodilo ne bi, to je jedna stvar. Što se tiče predstavnika Vlade, mene je potaklo na moju intervenciju današnji nedolazak predstavnika Vlade jer ako mi čvrsto ne obvežemo Vladu koja je očito ili nonšalantna ili arogantna vi procijenite sami, tada će nam slati nekompetentne ljude ili možda nikoga jer i danas bi trebali biti ovdje a nisu. I zato smatram kao jedna penalizacija ovakvog ponašanja prema Saboru da bi bilo uredu da ih se jače obveže i da pokažu određeno poštovanje prema predstavničkom tijelu. Evo to je razlog zašto smatram da treba im jasno prepisati koga trebaju poslati. Što se tiče procedure, prvo je bila Vlada pa Odbor za europske integracije, pa Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Poslali ste mail, ali zar ne mislite da bi bilo primjereno da kao tijelo koje je nosilo taj zakon da se sastanemo i da si kažemo evo gledajte odlučio je ne zna tko Zoran Milanović je odlučio ne možete više biti vi nego će biti Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Netko je odlučio, mi ne znamo tko je odlučio. Dakle negdje je postojalo u magli neko tijelo neki ljudi koji su tu odluku donijeli. Pa dajte recite tko? Mislim da je korektno prema nama svima koji ovdje sjedimo da nam kažete zašto. Zašto je to tako tajnovito? Zar želite nešto sakriti? ne razumijem. Ja vas ne razumijem jer smo mogli u puno drugačijoj atmosferi donijeti ovaj zakon, a osobno ste gospodine Mondekar svjedok da je HDZ bio iznimno korektan sve ovo vrijeme. Nastavljamo raspravu po klubovima. Na redu je Klub nezavisne zastupnice Jadranke Kosor i HGS-a. govorit će poštovana zastupnica Jadranka Kosor. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Evo za 12 dana bit će pune dvije godine kako smo kako smo doživjeli da europske institucije proglase da je Hrvatska završila pregovore. Dakle imala sam čast i ogromno zadovoljstvo biti u društvu tada gospodina predsjednika vijeća, predsjednika parlamenta i predsjednika komisije, svakako predsjednika Vlade Republike Mađarske tada predsjedavajuće kada su oni biranim riječima izgovorili pohvale Republici Hrvatskoj, obznanili da smo završili veliki posao i da Hrvatska sasvim sigurno postaje 28 članica Europske unije. Kao što svi znate, a nekoliko mjeseci iza toga, 9. prosinca imala sam opet čast potpisati sa predsjednikom Republike Hrvatske, potpisati pristupni ugovor. Zato mi je pomalo i neugodno slušati ova nadmudrivanja o tome tko je demokratičniji i tko se ponaša europskije jer kao što znate, dozvolite da kažem samo jednu rečenicu osobnu, mojoj političkoj sudbini ništa nije pomoglo što sam bila predsjednica Vlade koja je vodila pregovore, deblokirala pregovore, završila ih, potpisala pristupni ugovor. Ali pustimo sada to, pred nama je veliki posao, zato mislim da se moramo danas u Saboru usredotočiti na ono što je pred nama a to je ova važna odluka, ovaj važan Zakon. I meni, ja osobno, ne znači puno što je ovdje danas netko iz Vlade ili nije iz Vlade, nije nitko. Mene zanima, budući da je bilo puno raspravi oko toga kako tko poštuje institucije Hrvatskoga sabora i što radimo ovdje u Hrvatskome saboru. Meni je ovdje zanimljivija činjenica budući da je predlagatelj Odbor za Ustav a navedeni su koliko znam kao predstavnici predlagatelja svi članovi članovi odbora, većina članova odbora koji su zastupnici u ovom Hrvatskom saboru dame i gospodo nenazoči ovoj raspravi, ne sudjeluje u njoj, pa ča ni ne sjede kao promatrači kada razgovaramo o ovom važnom pitanju. To je dragi moji prijatelj, dame i gospodo zastupnice i zastupnici, isto tako pitanje o kojem moramo razgovarati. Ako je odlučeno da predlagatelj bude Odbor za Ustav, ovlašteni je predlagatelj, onda barem svi članovi toga odbora moraju ovdje nazočiti. I bilo bi dobro i važno da raspravljaju. Vlada će svakako provoditi naše odluke kakav zakon mi budemo donijeli, kakav zakon mi budemo uobličili tako će se Vlada morati ponašati. Apsolutno se slažem da smo ove odluke morali donijeti davno prije. Moje mišljenje je, recimo pred kraj zasjedanja prošle godine, negdje u srpnju prošle godine, mi smo trebali završiti ovaj posao. Svakako nigdje ne postoji zapreka niti u Ustavu niti u našim zakonima da su naši predstavnici o kojima danas odlučuju europske institucije mogli proći proceduru, mogli biti pozvani na sjednicu odbora, mogli biti pozvani u skladu sa time i na plenarnu sjednicu. Možda mogli čuti koji dobar i koristan savjet u raspravi. I možda bi im to ja sam sigurna da bi pomoglo u kompliciranom poslu koji ih je čekao pred europskim institucija. Dakle, nikakvog razloga nije bilo da naš odbor zapravo funkcionira punih godinu dana. Ali što je tu je, ovo je pred nama. Ono na čemu apsolutno inzistiram u ime svojega kluba jest da mi ovaj posao završimo do do 1. srpnja. Dakle, nema koliko znam poslovničke zapreke da se drugo čitanje zakona obavi žurno što prije. I da mi do 1. srpnja završimo taj posao. Bilo bi loše da 1. srpnja postanemo članica Europske unije a da nemamo instituciju u Hrvatskome parlamentu, to je zapravo, sada postaje institucija iznimno važna koja će će nadzirati, ja ću isto tako upotrijebiti tu riječ, nadzirati jer ona je izvorno i navedena u Ustavu kada smo ga mijenjali 2010. godine. Dakle pravni okvir, ustavni okvir za ovaj zakon, odnosno za rad odbora jest svakako članak 144. Ustava. Ovdje se spominje riječ nadzor, govori se o nadzoru. Svakako u skladu sa člankom 4. Ustava Republike Hrvatske da naše institucije moraju surađivati svi u interesu Republike Hrvatske. Nitko nije otok pa tako ni Hrvatski sabor, ni hrvatska Vlada ni hrvatski sudovi. I svi moraju raditi u najboljem interesu Republike Hrvatske. Zato ću ovdje potaknuti raspravu još o nečem što čini mi se a pozorno sam slušala do sada nitko nije spomenuo a odnosi se na taj okvir koji nam daje članak 144. Naime, u članku 144. koji govori o sudjelovanju u institucijama Europske unije kaže se: "Republiku Hrvatsku u vijeću i Europskom vijeću zastupaju sukladno njihovim ustavnim ovlastima Vlada i predsjednik Republike Republike Hrvatske.". Dakle, u vijeću, Europskom vijeću i Vlada i predsjednik Republike. Dakle, mi ovdje raspravljamo o tome da ćemo pozivati predsjednika Vlade što je apsolutno u redu, mislim da je dovoljno dva puta, ali svakako predstavnici Vlade kada god to odbor bude tražio. Međutim, i naravno ne govorim o imenu, o osobi predsjednika Republike, govorim o predsjedniku Republike kao instituciji. Jer smo imali u prošlosti svakako naravno u okviru ustavnih ovlasti kako piše u Ustavu imali smo slučajeva u poslovima koje koordiniraju Vlada i predsjednik Države da naravno nije bilo suglasnosti ili potpune suglasnosti. Dakle postoji li obveza ona iz članka 4. Ustava Republike Hrvatske i u ovom slučaju da i Predsjednik Države kao institucija i Hrvatski sabor i hrvatska Vlada surađuju oko ovih poslova koji su važni za predstavljanje Republike Hrvatske u Europskoj uniji? Moje mišljenje da da. I tu samo to napominjem predstavniku predlagatelja, dakle Odboru za Ustav u kojem su predstavnici svih stranaka da o tome razmisle kako ne bismo u budućnosti došli do bilo kakvih problema koji bi se naravno mogli onda odraziti i imati dalekosežne posljedice u predstavljanju, odnosno u donošenju konačnih odluka. Mislim da u konačnici ovom zakonu između dva čitanja da bi bilo dobro da raspravi Predsjedništvo i Predsjedništvo Hrvatskoga sabora dakle u svom stalnom sastavu, uključivo i predsjednika, odnosno predsjednike i predsjednice svih klubova u Hrvatskome saboru. Mislim da bi to bilo dobro i blagotvorno zbog sastava. Malo poslije ćemo razgovarati o novom Poslovniku Hrvatskoga sabora. Naš je prijedlog da u ovom odboru koji je sasvim specifičan sudjeluju predstavnici svih klubova koji rade u Hrvatskome saboru. Mislim da bi to pridonijelo onome što nam je svima očito cilj, a to je da zaista to bude odbor koji će i surađivati i nadzirati rad Vlade Republike Hrvatske i naših hrvatskih predstavnika u institucijama Sasvim konkretno o članku 8. dakle gdje se kaže u prijedlogu o dokumentima Europske unije i stajalištima Republike Hrvatske odbor provodi raspravu i može donijeti zaključak o stajalištu Republike Hrvatske na osnovu kojeg Vlada djeluje u institucijama Predlažemo da se briše riječ može, dakle da odbor donosi zaključke koji su obvezni za djelovanje Vlade Republike Hrvatske u institucijama I o članku 11., dakle izvješćivanje Sabora o sastancima Europskog vijeća. Kao što sam rekla, smatramo da je dovoljno da predsjednik Vlade dva puta godišnje podnosi izvješće Saboru o održanim sastancima Europskog vijeća. Ponavljam tu svoju dvojbu o tome ima li predsjednik države ikakve obveze podnositi izvješća, odnosno obavijestiti nas o njegovim stajalištima jer je predsjednik institucija ali je samo jedna osoba neposredno izabrana. I s druge strane također dvojba oko ove stipulacije o tome da iznimno predsjednik može pozvati predsjednika Vlade na plenarnu sjednicu, dakle na čiji poticaj to bismo morali detaljno definirati, jednog kluba, dva kluba, 15 zastupnika, dakle morali bismo doći do toga rješenja. I onda u konačnici kad predsjednik Vlade dođe i stane pred nas i podnese izvješće što onda, dakle otvara se rasprava, u raspravi sudjeluju svi zastupnici koji to žele ili sudjeluju predstavnici klubova. Naše stajalište bi bilo dobro da svi zastupnici u Hrvatskom saboru mogu sudjelovati. I naravno donose li se zaključci nakon toga, obvezuje li se Vlada na što i glasuje li se onda o tim zaključcima. Dakle to je još nekoliko otvorenih pitanja koje bismo svakako do drugog čitanja trebali razmotriti. I zaključno, kolegice i kolege, sudjelovanje u postupku predlaganja kandidata Republike Hrvatske za institucije i tijela Europske unije, znači članak 15. Odbor o izvješću iz stavka 1. ovog članka donosi mišljenje koje upućuje Vladi. Vlada će uzeti u obzir mišljenje odbora iz čega naravno se može zaključiti ako uzima u obzir da onda može odbiti, odnosno preskočiti i ignorirati, što potvrđuje da je to tako i zadnji stavak koji kaže ako Vlada ne prihvati mišljenje odbora o tome uz obrazloženje pisanim putem obavještava odbor. Kakve koristi od toga da Vlada izvijesti odbor pisanim putem da nešto ne prihvaća? Dakle koristi od toga nema. Predlažem da se taj zadnji stavak briše i da Vlada naravno mora poštivati odluke, odnosno zaključke odbora. Ako se to tako zaista i do kraja uredi onda će rad ovoga odbora imati puni smisao i zaista će odbor u kojem će sjediti zastupnici izabrani u Hrvatskom saboru i brojni stručnjaci pomoći da naše sudjelovanje u radu institucija i ukupno naše djelovanje kao 28. članice čiji jezik postaje 24. službeni jezik na što sam osobito ponosna, imati puni i pravi smisao, a Sabor će dobiti zaista ono mjesto koje mu pripada, dakle pravo predstavničko tijelo i vjerujem da to u konačnici može polako i vraćati ugled Hrvatskome saboru. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Imamo prijavljene dvije replike. Prvo poštovani zastupnik Zoran Vinković. **Vinković, rekao pokrenuli i bit ovog zakona koji ako pogledamo što je zapisano u ovom novom prijedlogu Poslovnika tada vidimo da praktično ovlast cjelokupnog Sabora preuzima Odbor za europske poslove. Dakle, ovako napisan tekst zakona znači da nema rasprave u Saboru nego ta rasprava se može voditi na Odboru za europske poslove, ali sudeći po novom Poslovniku nema niti izvještavanja predsjednika Vlade o o toj vrsti politike ili poslova. Ima jedino u ovom novom prijedlogu Poslovnika godišnje izvješće, na koje nisu moguće dati niti replike, povećana minutaža za taj govor pa čak i za završno obraćanje i cjelokupni Poslovnik je ustvari rađen za Vladu, a ne za Sabor. I treba ovdje napomenuti da prije svega Vlada izvire iz Sabora, da Hrvatski sabor imenuje Vladu, a ne Vlada Hrvatski sabor i hrvatske zastupnike. po meni je možda i važnije pitanje u ovom trenutku od brzine donošenja ovog zakona ovako napisanog kada će to ionako raditi Odbor za europske poslove. Prije svega mogućnosti uopće Hrvatske u EU da li su to samo plaće euro zastupnika, povjerenika u Europskim komisijama ili je to povlačenje sredstava iz fondova EU gdje smo praktično ili nesposobni ili blokirani ili onako kako je ispregovarano možemo podići praktično vrijednost hrvatske članarine u EU fondovima, a bojim se da ni to nećemo moći povući. Slažem se kolega Vinkoviću. Moramo naći način, moramo se nekako izboriti da Sabor kad Hrvatska postane članica EU evo za nekoliko sati rekla bih više ne dana, nego možemo brojiti u satima, dakle da Hrvatski sabor ne bude samo puki promatrač što se događa nego da zaista ima ulogu koja mu pripada i koju smo u konačnici izmjenama Ustava Republike Hrvatske 2010. i upisali ovdje, dogovorili i većina je inače ne bismo mogli promijeniti Ustav za to i glasala. A drugi cilj odnosno drugi dobitak koji iz svega toga možemo očekivati, dakle da ovdje otvaramo rasprave o pitanjima koja se tiču nas kao 28 članice jest i da i građani budu bolje i drugačije informirani, da i građani doznaju postoje li tu različita mišljenja, prijepori, dakle oko naših prijedloga i našega doprinosa kao 28 članice. Ovo je jedna od najboljih pozornica sa koje se mogu čuti različita mišljenja i građani koji se neprekidno, zapravo s pravom žale da nemaju dovoljno informacija što nas to čeka 1. srpnja u 00,1 dakle mogu biti naprosto više informirani, bolje informirani i na kraju mogu preko nas koji smo izabrani kao njihovi predstavnici u ovome Domu predlagati za one odluke koje će se donositi u budućnosti vezane i za osobito osjetljive skupine u hrvatskom društvu. Drugu repliku iznosi poštovani zastupnik Josip Salapić. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala lijepo predsjedniče, potpredsjedniče Sabora, uvažena gospođo Kosor. Slažem se sa vama kada ste govorili o potrebi da se u ovu problematiku, u ovo bitno, ključno pitanje za Hrvatsku uključi i predsjednik Republike i predsjednik Vlade i predsjednik Sabora na jedan potpuno drugačiji način. A isto tako evo pošto nije replika iz istog kluba, a dolazi evo od mene kao zastupnika osobno mislim da se pomalo u politici zaboravljaju neki ključni trenuci u hrvatskoj povijesti, pa tako i on što ste vi kao premijerka tada na čelu hrvatske Vlade potpisujući sporazum ali bacivši svu težnju političkog rada na upravo ovu a to je završetak pregovora za ulazak Hrvatske u EU možda sebi osobno učinili manje dobro jer niste se bavili politikom unutar stranke i raspisivali unutarstranačke izbore kad ste to mogli kad je otišao bivši premijer Sanader, nego ste učinili puno za Hrvatsku jer ste potpisali sporazum i vodili Vladu koja je uvela Hrvatsku u EU. I smatram da bi i ova Vlada koja je trenutno dobila izbore trebala učiniti barem minimum za vas, a to da vas je stavila u organizacijski odbor za za proslavu ulaska Hrvatske u EU ovdje u Republici Hrvatskoj. To je sigurno bi bilo pošteno, a ja vjerujem i osobno se nadam da ćete jednog dana kao europski parlamentarac, kao parlamentarka dati svoj doprinos Hrvatskoj, vi ste to zaslužili što god tko rekao, što god tko mislio, tko god se vama smijao.

i nekim prisjećanjima. Nije važno je li se netko smije ili se netko podsmjehuje, važno je da Hrvatska ulazi u EU, važno je da je taj posao završen. I važno je naravno katkada spomenuti da je u tom procesu bilo manje ili više hrabrih, manje ili više odlučnih a oni koji su bili spremni podnijeti teret i onih koji to nisu. Činjenica jest da su prilike bile teške, da smo mi pregovarali u iznimno otežanim uvjetima sa teretom rata, nametnutog rata, da nije bilo prevelikog interesa u EU, da su svi bili opterećeni svojim brigama, krizom i da je tu trebalo uložiti dodatno napora, pa naravno i preuzimanja osobne odgovornosti budući da sam potpisala i Arbitražni sporazum. Znamo da je bilo ovdje nekih koji za to i nisu glasovali, da je bilo velikih povika iz oporbe, iz nekih krugova pa naravno i nekih crkvenih krugova itd. što je sve evo nekako zatvorio Papa Benedikt XVI koji je pohvalio hrvatsku Vladu i slovensku Vladu i nas osobno kao premijere koji smo riješili težak problem. Tako da je bilo uspona i padova. Svakako proljeće 2011. ako se svi sjećamo, a sjećamo se nije bilo davno, dakle mnogi su pa i u mojoj bivšoj stranci mislili da mi nećemo završiti pregovore. Bilo je onih koji su tada nagovarali na izbore, bilo je tjeskobe. Iz Europske komisije su stizale poruke da nema možda nade da do kraja lipnja, ali svakako možda ni do kraja godine završimo. Završili smo, to je naš zajednički uspjeh svih koji su u tome sudjelovali. I evo, koristim ovu repliku da svima još jedanput od srca zahvalim, naravno prije svega hrvatskim braniteljima koji su najzaslužniji jer bez slobodne Hrvatske ne bi bilo ni Hrvatske u EU. Hvala vam. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. Na redu je klub, molim vas kolega Vinkoviću. Nemojte dobacivat iz. pa samo ono. U Saboru ste, u Saboru ste. Na redu je predstavnik vašeg kluba Josip Salapić. kolegice i kolege zastupnici. Ključno je i važno danas pitanje pred nama, pa bilo bi evo lijepo i vidjeti s obzirom da smo rekli da je ovo jedan od povijesnih zakona koje Hrvatski sabor treba donijeti. Da je više zastupnika u sabornici, da se više, otvorenije i konstruktivnije raspravlja o ovom važnom pitanju za Republiku Hrvatsku. Evo tri tjedna pred ulazak naše zemlje nakon dugo godina čekanja, dugo pregovora, pa čak od onog početka kada je i ova Vlada na čelu sa pokojnim Ivicom Račanom počela Akcijski plan za ulazak Hrvatske u EU, Europsku zajednicu tada pa do prošle Vlade, Vlade HDZ-a koju je vodila gospođa Kosor koja je završila pregovore. Danas smo čuli nabacivanja loptice sa desne desne na lijevu stranu, sa lijeve na desnu tko je trebao tu biti, tko je ovo napisao, tko je što rekao, tko nije rekao, tko sjedi iz Vlade, tko ne sjedi. Mislim da je najvažnije pitanje kakav je ovaj zakon po svojoj kvaliteti za hrvatske građane jer najviše hrvatski građani i građanke očekuju od ulaska Hrvatske u EU da li će se dakle konačnim pristupanjem 1.07. od 1.07. u našoj zemlji bolje živjeti. Naši građani trebaju imati koristi od zakona koje donosimo, a prije svega i od ovoga zakona i od ulaska Hrvatske u EU. Ako to ne bude tako, ako ne bude novih radnih mjesta, ako ne bude financijske pomoći RH europskih fondova, ulaganja, razumijevanja lijeve i desne strane i poštivanja stavova oporbe onda ni ova Vlada ni naše članstvo u EU niti budućnost Hrvatske kao 28. članice EU nije baš nekakva lijepa ako se mi ovdje u Hrvatskom saboru nećemo razumjeti, prije svega u interesu hrvatskih građana. Tako da apsolutno je nebitno tko je došao, tko nije došao. Tko je mislio da treba biti bi bio, tko je trebao doći valjda bi došao a ovo tko je ovaj zakon napisao bez obzira da li je to predlagatelj u dovoljnoj minutaži izlagao ovdje pred nama zastupnicima ili gospodin Mondekar koji je to možda jer je on u tim poslovima dublje i stručnije u ime kluba SDP-a izlagao. Sigurno je jedno da je ovo zakon koji je bitan, a ovisi prije svega u ovim prvim koracima našeg ulaska u EU o tome kako će se postaviti Hrvatski sabor, zastupnici u Hrvatskom saboru i naša Vlada pred izazovima koji će tek sada početi. Sve ono što smo mi ispregovarali, sve ono što smo potpisali, sve ono što smo uspjeli dakle u političkim pregovorima učiniti dobro za Hrvatsku tek ćemo sad vidjeti jesmo li dobro napravili je li zaista Hrvatska i hrvatski građani od toga bolje žive ili smo se samo floskulama mlatili praznu slamu i rekli da će nam biti bolje u EU. Ja čvrsto i naš klub vjeruje mi smo glasali za ulazak Hrvatske u EU za pristupni ugovor da će to tako biti. A da će to tako biti zbog svih građana i građanki RH i zbog onoga što nam punopravno članstvo kao jednoj mladoj, novoj članici i zemlji koja je u velikoj i dubokoj financijskoj krizi, koja ulaskom Hrvatske u EU traži svojevrsni spas, izlaz iz situacije u kojoj se našla, a sigurno je da nije lijepo i da nije za nas dobro što mi ovako oslabljeni prije svega financijski ulazimo u EU. Nažalost, takva je situacija, tu se trebamo svi potruditi da učinimo bolje Hrvatskoj. Hrvatski sabor siguran sam u ime našeg kluba, to mislimo i dijelimo to mišljenje, da nije dobro da izgubi u bilo kojem obliku dignitet, odnosno svoju ulogu u Hrvatskoj državi jer je Hrvatska vlada, mi smo parlamentarna zemlja, proistekla iz Hrvatskoga sabora i premijer i ministre iz Hrvatske vlade pa i ovaj resor europskih poslova i europskih integracija dobili su povjerenje upravo od nas zastupnika i zastupnica u Hrvatskom saboru. I to je nešto što po ovome dakle dakle prijedlogu zakona ovo je tzv. tehnički zakon, ali povijesni, bitan jer će on u budućnosti otvarati brojna pitanja kada je u pitanju odnos Vlade i Sabora u kontekstu ulaska Hrvatske u EU. Zato po nama bolji bi naziv ovog zakona bio da se radi dakle o nadzoru i suradnji Hrvatskog sabora i Vlade RH u europskim poslovima jer zaista radi se tu i o suradnji, ali se radi i o nadzoru, radi se i o dakle implementaciji Lisabonskog ugovora ugovora u naš pravni sustav. I ovaj zakon je u kontekstu ovog dijela nadzora i suradnje ali u kontekstu implementacije Lisabonskog ugovora što je dakle jedan od ključnih sastojnica ovoga prijedloga zakona. Zakon je u prvom čitanju i mi do drugog čitanja, dakle tajming koji jest takav kakav je ne možemo dubiti na glavi da ga promijenimo jer je takav, ali siguran sam da ćemo do 1.07. napraviti to da dođe do konačnog teksta zakona koji će biti prije svega funkcionalan jer ako zakon nema efikasnosti i funkcionalnosti nismo onda napravili ništa. Mi predlažemo da se dakle dijelovima ovoga zakona možda nomotehnički zakon poboljša, da bude razumljiviji, da se u kontekstu naše uloge kao zastupnika i zastupnica i Hrvatskog sabora u cjelini i odbora, svih saborskih odbora, ovdje posebice Odbora za europske poslove koji će u ključnom slučaju i velikom broju zadataka dobiti potpuno novu ulogu. Mijenja se i uloga Hrvatskog sabora kada su u pitanju europski poslovi, ali mijenja se u potpunosti i uloga Odbora za europske poslove koji će u određenom slučaju preuzeti i funkciju rada Hrvatskoga sabora u ovom dijelu poslova. Pa mi predlažemo dakle da zaista treba pojačati Odbor za europske poslove sa većim brojem članova odbora, sa stručnjacima iz područja europskoga prava koji će dati svoj doprinos siguran sam u tome u kvaliteti rada ovog odbora jer to nije samo razmatranje zaključaka i donošenje radnoga programa i raspravama raspravama oko europskih direktiva, prijedloga, zaključaka i smjernica nego je to jedan zaista veliki posao bitan, najbitniji u ovom trenutku za Hrvatsku i treba dati prostora proširenju odbora i većem broju stručnjaka koji će bolje, ne omalovažavajući nikoga mi svi dolazimo iz raznih profesija u politiku i dolazimo u Sabor na temelju dakle neposrednih izbora na temelju odluke i volje birača, svi mi neka područja manje razumijemo. Pa ja sam ne mogu se razumjeti u medicinu, ali mogu se razumjeti u pravo. Pa tako da ako je ovo ključan odbor treba ga pojačati s ljudima koji se bave europskim pravom i koji će razumjeti europske poslove i koji će znati najbolje dati i pomoći Odboru za europske poslove u svojim savjetima i radu što je najbolje za RH u ovom trenutku. Mi ne ulazimo poput nekih drugih članica koje su dosada ulazile u EU, mislim da je naša zemlja u potpunosti promijenila svaki budući ulazak naših susjeda u okruženju u EU. Mi smo prošli jedan od najtežih pregovaračkih puteva, jedan od najzahtjevnijih poslova od svih zemalja dosada jer smo se godinama mučili i i godinama imali nadzor i monitoring europskih stručnjaka i Europske komisije i europske politike na svakom segmentu našega društva života u Hrvatskoj, pa čak i nad onima nad kojima EU zaista imala što reći i što raditi. ali mi smo zbog interesa našeg naroda vjerujem i nadam se tako radili da smo prihvaćali sve inicijative i da smo u potpunosti našu zemlju učinili modernom i europskom i da ćemo od toga ponavljam još jednom ne imati koristi samo nazivom 28.članica EU nego konkretno za one koji su danas na fakultetima, koji studiraju i završavaju studije i ne znaju gdje će naći posla i što će raditi u Hrvatskoj, ne da bježe iz naše zemlje u Kanadu i slične zemlje nego da ostanu u Hrvatskoj da sve ovo što su bivše vlade i dosadašnji političari i politike u Hrvatskoj radili ima svoj interes, doprinos prije svega narodu RH. Onda smo učinili najbolje i onda smo zaista napravili posao koji će pamtiti možda sadašnjost, povijest to ne može, sadašnjost ne zna cijeniti neke naše poteze. Drugačije se živi u Hrvatskoj nažalost teško ljudi preživljavaju, gospodarska situacija je takva loša pa se ne može razumjeti ovaj bitan trenutak za Hrvatsku ulazak u EU ali siguran sam da će budućnost znati procijeniti i ulogu i ovog saziva Sabora i prošle vlade i svih onih budućih vlada koje će učiniti u EU za Hrvatsku najbolje. Dakle mi tu predlažemo da se u tome dijelu Odbor za europske poslove pojača stručnjacima. Isto tako u članku 3.gdje se govorio o ovlastima Sabora u obavljanju europskih poslova u ovome dijelu gdje piše razmatra dokumente EU stajalište RH mi predlažemo da ne piše ovo da o njima se može donositi zaključke nego da stoji da donosi zaključke koji obvezuju Vladu RH. Dakle zaključci koje će donositi Hrvatski sabor preko Odbora za europske poslove moraju biti zaključci koji će u institucijama EU obvezivati predstavnike naše Vlade i one koji će zastupati interese Hrvatske na način da će to obvezivati naše stajalište zaključak Hrvatskog sabora, da će obvezivati u zaključcima i stavovima Vlade RH koji će se prezentirati u institucijama EU. To je bitno da mi ne budemo samo tu tu puki prolaznici i nadglednici u onome što se dešava nego da Sabor zaista kao najveće zakonodavno tijelo, kao nacionalni Parlament ima ključnu ulogu u ovom dijelu kada je u pitanju nadzor nad radom predstavnika Vlade RH u institucijama EU. Isto tako Isto tako slažemo se da u ovom članku 8.definira tko je to tko će u ime Vlade RH s obzirom da se radi o jednom sasvim novom području i sasvim novim političkim političkim problemima i izazovima pred kojima ćemo se naći, tko će to izvještavati Hrvatski sabor, da li će se odrediti osoba ili funkcija izvjestitelja ili nekako drugačije to nazvati. Bitno je da to bude osoba koja je kompetentna, stručna i koja će u najbolji i najkvalitetniji način razumjeti i moći izvještavati Hrvatski sabor o onome što predstavnici Vlade i Vlada RH u Europskoj komisiji čini i svakako o tome treba održavati kada su u pitanju nacionalni interesi bilo je tu u povijesti EU, a to znaju oni koji prate put pa sada EU i pitanja nadnacionalnosti EU i supsidijarnosti da li nacionalni parlamenti i nacionalne vlade u nekim trenucima izvan okvira i konteksta i članstva u EU dolazi do eventualnih situacija kada se u određenom trenutku dovodi u pitanje to načelo supsidijarnosti i načelo nadnacionalnosti EU. Mi smo to u ovom kontekstu i to Lisabonski ugovor u potpunosti promijenio i dao neke nove instrumente nacionalnim parlamentima da mogu imati nadzor u eventualnim revizijama i u raspravama u svojim nacionalnim parlamentima gdje mogu utjecati na određene direktive i zakonske prijedloge na drugačiji način nego što su to zemlje članice do sada mogle činiti. I to je ono pitanje što hrvatska javnost treba znati da nacionalni parlament Hrvatski sabor, hrvatska Vlada i hrvatski nacionalni dignitet u cjelini neće biti i nije ugrožen ulaskom u EU nego dapače postoje mehanizmi i instrumenti i zakonski pretpostavke i alati koji će omogućiti kontrolu i nadzor Hrvatskoga sabora nad radom hrvatske Vlade u institucijama EU, a isto tako i nad našim položajem kao zemlje kao nove članice EU u budućnosti u vremenima koja su pred nama. Siguran sam da to nije med i mlijeko, da neće sada padati cvijeće i rasti trava brže od našeg ulaska u EU u Hrvatskoj nego je to jedan novi izazov jedan ključni trenutak, jedan novi put Hrvatske jedno novo vrijeme koje će siguran sam trebati znati iskoristiti. Svaka vlada i ova Vlada i buduće vlade RH a sve u interesu građana i građanki RH i našeg građanki RH i našeg naroda koji je do sada puno patio raznoraznim političkim promašajima. Mi vjerujemo da ovaj ulazak Hrvatske u Uniju nije promašaj nego budućnost RH zbog svih zbog svih onih i zbog naše djece i svih onih koji će pratiti ovo što je i ovaj Saziv Hrvatskog sabora u povijesnom trenutku činio za Hrvatsku. Klub HDSSB-a u prvom čitanju podržava ovaj prijedlog zakona uz ove argumente koji smo dali na članak 5.i 8., a tu treba još definirati i članak 10., 11.oko ovih izvješća predsjednika Vlade RH dva dva puta godišnje po mogućnosti izvanredno da to bude češće. Ne samo da je to važno politički nego je to jedno poštovanje Hrvatskog sabora jer mi smo zastupnici koji smo tog premijera i tu Vladu izabrali pa taj međusobno poštovanje će sigurno očuvati ugled i dignitet Hrvatskog sabora kada evo naša zemlja za koji tjedan postane članica EU. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Imamo prijavljene 4 replike. Prvo poštovani zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. **Vinković, naravno ovu raspravu no želim samo pridodati da je upravo u ovom trenutku najbitnije i rad ovih naših 12 europarlamentaraca koji odlaze u Europski parlament i ja se nadam da će oni zajedno tamo ne želeći da se desi ovo preslikavanje Hrvatskog sabora u Europskom parlamentu nego da će jednostavno zajedno raditi za interese Hrvatske i lobirati i među lijevima, desnima, centru i svim važnim političkim opcijama u Europskom parlamentu. Međutim, ovaj zakon doista treba doraditi jer ovaj zakon praktično stavlja funkciju Hrvatskoga sabora u jedan odnos koji se tamo 90.-tih godina i ne bih, početkom 90.-tih, i ne bih volio da saborski zastupnici u Hrvatskom saboru postanu kako smo mi to zvali one europromatrače sladoledarima pa da jednostavno gledamo što se to dešava u Europskoj radi Vlada, što to rade europski parlamentarci, naši hrvatski, nego jednostavno da ovaj Sabor ima aktivnu funkciju i u donošenju hrvatskog, političkog stava u Europskom parlamentu. Dakle, zbog toga i slažem se da neke stvari treba odraditi samo ovaj Odbor za europske poslove. Ali on bi trebao biti onda sastavljen iz, praktično iz spomenuli ste i stručnjake za europska pitanja, ali ja bih predložio da tu uđu svakako i predstavnici svih političkih stranaka, političkih opcija ovdje u Hrvatskom saboru kako bi se na određeni način postigao i konsenzus prema Europi. Ali u svakom slučaju za veću ulogu Hrvatskoga sabora a za praktično nadzor nad radom hrvatske Vlade. Hvala potpredsjedniče. Kolega Vinković, naši europski zastupnici će vjerojatno morati funkcionirati po klubovima, po političkim grupacijama u Europskom parlamentu pa sada ne znam koliko će oni baš moći baš svi zajedno nastupati tamo u tim političkim stavovima. A da li svi zajedno mogu nastupati u Hrvatskoj, možda bi ovaj Odbor za europske poslove kako se već sastoji od različitih političkih stranaka, već sada je taj omjer, dakle oporba, vladajući, vanjski članovi, predložili smo mi u ime kluba i stručnjake. Ne bi bilo loše da to možda budu ako su u Hrvatskoj da budu pozivani naši zastupnici u Europskom parlamentu i oni bi mogli dati svoj doprinos kvalitetnijem radu Odbora za europske poslove ako je to sve moguće spojiti u jedno. A oni bi svakako se slažem sa vama trebali zastupati svi zajedno nacionalne interese Republike Hrvatske. Ali to će biti vrijeme koje je pred nama i koje ćemo vidjeti kako će se koji od zastupnika postaviti. A vidjeli smo da su neki koji su bili apsolutni protivnici ulaska Hrvatske u Europsku uniju dobili najviše glasova za Europski parlament. Pa tako da je to jedna slika koja je politika takva čudna kakva je, ali ćemo vidjeti da li je to u europskom kontekstu baš upravo tako. Hvala lijepo.

možda i najviše govorili a to je preciznost ovoga Zakona koji mora biti do kraja detaljno razrađen, dakle, da on ne ostavi niti jednu pravnu prazninu. Da ne bude podložan, ovaj Zakon da ne bude podložan dodatnim tumačenjima gdje ćemo ponovno onda imati velike probleme. Dakle, potpuno i do kraja razjasniti kada dolazi predsjednik Vlade recimo u tom slučaju, je li omogućena rasprava, tko sve može raspravljati itd.. Tu trebamo postići sada u ovom fazi do drugog čitanja što je moguće veće suglasje. I naravno oko mišljenja zaključaka, kako god to nazvali. I onoga što bude izrečeno na plenarnoj sjednici ali svakako na sjednici Odbora. Dakle je li to obvezujuće za Vladu ili nije. Jer ćemo u suprotnome doći do toga da ćemo imati primjerice jedan odbor iznimno važan koji zapravo će biti jedna obična figura, lutka na koncu na koncu itd., itd.. A ono što naravno nije u skladu sa temeljnom idejom uopće osnivanja toga odbora, i u konačnici stalno se pozivam na izmjene Ustava iz 2010. izmjene toga Ustava oko kojega smo se svi usuglasili, oko naših zastupnika u Europskom parlamentu kojima svima i čestitam još jedanput i želim puno uspjeha, možda točno je ovo što ste rekli, evo imamo i one koji su se žestoko protivili ulasku Hrvatske, međutim i danas govore da Hrvatska nije spremna za Što je za mene osobno potpuno neprihvatljivo jer ja mislim da smo spremni i da su to rekli i komisija i vijeće i Parlament Europski i svih 27 država članica je reklo da je Hrvatska spreman za Europsku uniju a neki od naših zastupnika i dalje misle da nije. No, pustimo to, to je stvar izbora i tako su odlučili birači pa prema tome treba tu volju poštovati. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovani Josip Salapić. **Salapić, Josip Uvažena gospođo Kosor, dobro ste to primijetili i vi a mislim i svi koji smo danas raspravljali da je upravo ključno i bitno da zaključak Hrvatskog sabora mora obvezivati hrvatsku Vladu. Jer mi po ovom tekstu zakona, prijedlogu ne vidimo koji su to kapaciteti i stručni i administrativni u Vladi koji će raditi na ovom području europskih poslova. Isto tako koji su to ključni, mi ne možemo tu u Saboru raspravljati o svim pitanjima koji će se otvoriti pred institucijama institucijama Europske unije ali u onim nekim ključnim pitanjima, dakle, svakako treba uključiti na određeni način i ovu plenarnu sjednicu dakle ovaj saziv. Ne samo Odbor za europske poslove, jer ako se ne otvori rasprava o ključnim pitanjima, nacionalnim interesima onda nismo napravili ništa. Onda imamo jedan tehnički zakon koji daje prevelike ovlasti Odboru za europske poslove koji dovoljno nije kapacitiran. Jer sastav politike je takav da on može biti kompetentan u jednom dijelu stručnjaka sa područja europskoga prava. Sigurno, to smo svi svjesni da svi članovi toga odbora to ne mogu biti. Onda, onaj natječaj za članove, vanjske članove odbora isto tako je upitan koliko on je zaista nezavisan u smislu politike. Pa jel su to stvarno ljudi koji su došli kao stručnjaci ili po nekakvim prijedlozima političkih klubova i tako dalje. Pa upravo zato treba ga još više stručno pojačati, pa te ljude i platiti za posao koji rade jer to je zaista jedan bitan posao koji u ključnom trenutku ovisi prije svega i sudbina Hrvatske u institucijama Europske unije. Jer ovo je naš važan i veliki početak. Ali ako mi nismo administrativno, stručno spremni, ako nemamo dovoljno dobar zakonski mehanizam da to kontroliramo i nadziremo kao Hrvatski sabor onda ćemo se već na početku našeg članstva naći u velikom problemu. A slažem se sa vama da smo mi u potpunosti spremni i da to je jedini izlaz za budućnost Hrvatske. Sami u ovakvom okruženju u međususjedskim odnosima, u gospodarskim prilikama i financijskim Hrvatska ne bi mogla sama učiniti ništa. Hvala Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo ja ću pokušati sada ipak replicirati u skladu sa definicijom hrvatskog leksikona ako se slažete ako u njoj ne stoji riječ neslaganje ali ipak ćemo pokušati iznijeti opasku ili napomenu ili primjedbu na izlaganje kolege Salapića. U većem dijelu mogu se složiti s onim što ste iznijeli. Čini mi se da nije ipak nebitno da li je danas bio predstavnik Vlade ili nije bio ili da li smo ovaj zakon mogli i pogotovo bi ovo naglasio ranije donijeti jer bi izbjegli neke situacije koje su se upravo sada i dogodilo. Evo prije 10-tak minuta na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta je hrvatski kandidat odbijen, dakle Mates je odbijen sa 396 glasova protiv, 231 za i 5 suzdržanih. I da smo imali ovaj zakon prije i to nije stvar prepucavanja između klubova, nego da smo imali ovaj zakon prije, da smo bolje iskoristili i ovaj period pripreme za članstvo mogli smo izbjeći ovu situaciju pa čak možda i nakon onog negativnog izjašnjavanja matičnog odbora u Europskom parlamentu je Vlada mogla povući ovu kandidaturu i izbjeći ovu dodatnu blamažu koja se dogodila prije 10-tak minuta kada je na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta odbijen hrvatski kandidat za Revizorski sud. Dobro je da je prošao kandidat za povjerenika Neven Mimica, ali je loša poruka da je evo i ovaj prvi kandidat za Revizorski sud na ovakav način dva puta odbijen od matičnog odbora, onda se i dalje inzistiralo i sada evo vidite na plenarnoj sjednici. I zato mislim da su ovakve rasprave ipak potrebne ne zbog prepucavanja, ali da zbog toga da se pošalje jedna jasna poruka da Vlada mora puno odgovornije pristupiti prema temama zaštite hrvatskih interesa u

nisam ja govorio da sam protiv rasprave nego ako predstavnik Vlade, ako je ovo ključni trenutak, jedan od bitnijih zakona mada je malen i sa 17 članaka nije sam procijenio da li je to ministrica europskih i vanjskih poslova da tu bude, meni je bilo bitnije da ovaj zakon će bit koristan za građane i građanke Republike Hrvatske. A o Vladi i zašto njihovi predstavnici nisu ovdje to najbolje govori o načinu rada te Vlade i to nije lijepo da se mi moramo zapitkivati treba li biti ovdje predstavnik Vlade ili ne treba, to je nužno i ključno da bude ali nažalost nije tako. A oko ove odbijene kandidature, to prije svega govori o našoj spremnosti i stručnosti i administrativnoj, a i onih u Vladi koji predlažu takve kandidate, ali i onih koji se prihvaćaju takvih kandidatura, pa čak i kandidatura za Europski parlament. Jer ako netko dolazi u Europski parlament gdje treba štititi lice i naličje Republike Hrvatske onda treba poznavati barem minimalno europsko pravo, način rada Europskog parlamenta, mora znati razumjeti i govoriti engleski jezik ili neki od stranih jezika iako će naš jezik postat punopravni službeni jezik Europske unije. To treba biti netko tko će u potpunosti razumjeti svoju misiju tamo. Govorilo se o plaćama europskih parlamentaraca, to uopće nije bitno, bitno je što će oni učiniti za Hrvatsku. Ja se s vama slažem, ja nisam bio protiv toga da ne mislim da ne treba bit ovdje predstavnik Vlade nego to nije bitno, bitno je da je ovaj zakon da će dati interes, doprinos našim građanima. A o Vladi i o stručnosti i onome što se radi, što se ne radi to će procjenjivati građani na sljedećim izborima. Mi možemo samo želiti sve dobro Hrvatskoj, da će ovaj ulazak u Europsku uniju i ovaj zakonski prijedlog nas zastupnike u Hrvatskom saboru imati koristi, da to nije samo bezvezno slovo na papiru nego stručni i jedan čvrsti mehanizam da mi možemo kontrolirati i nadzirati, da upravo spriječimo ovakve situacije kao što je ovo imenovanje danas koje nije prošlo u Europskom Sad dajem riječ zastupniku Miroslavu Tuđmanu da iznese repliku. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Salapić, ja sam suglasan sa vašom raspravom i sa intencijom da ovaj zakon bude ne samo zakon o suradnji nego i o nadzoru Vlade i sa time, sa osnovnom tezom da Parlament treba imati ključnu ulogu. Međutim objektivno, dogodit će se to da će dobar dio poslova Sabor preuzimati kao članica Europske unije, znači dolazit će iz Europskog parlamenta i zbog naprosto vremenskih ograničenja i tih poslova može se dogoditi da ovaj Odbor za europske poslove naprosto sumira ulogu svih drugih odbora u Saboru, saborskih odbora i da na taj način de facto Sabor sve više gubi svoju parlamentarnu ulogu, odnosno ulogu koju ima i sada. Prema tome, po mom mišljenju u ovom i zato nije samodostatno po mom mišljenju da se proširi ovaj odbor sa dodatnim sa dodatnim članovima što je predlagao i u ime HDZ-a gospodin Jandroković i što vi predlažete. Moje mišljenje je da u ovaj članak 8. treba dodati novi stavak da ovaj Odbor za europske poslove ne može donijet stajališta bez mišljenja matičnih odbora po određenim pitanjima. A onda imamo dodatni problem jer teorijski i praktično možemo zamisliti da će to biti različita mišljenja o stajalištima, matičnog odbora, Odbora za europske poslove i Vlade i onda bi trebalo ugraditi stavak da se u tim slučajevima oprečnih mišljenja kada god je to moguće ide na plenarnu sjednicu i to raspravi. I u tom smislu bi ovaj članak 8. trebalo proširiti sa ovim stavovima. Na repliku odgovara poštovani Josip Salapić. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala potpredsjedniče, uvaženi zastupniče Tuđman. U potpunosti podržavam ovo što ste rekli. U ovom dijelu ponekad rasprava, dakle malo se proširi pa se ne kaže dovoljno sve. Ali u ovom Odboru za europske poslove će biti problema jer teorija je jedno, a praksa je nešto sasvim drugo, a posebno mi uopće nismo upoznati kako će to sve funkcionirati kada se oni brojni zakonski prijedlozi koji će možda biti u nekom trenutku i puno veći nego ovo što mi dobivamo svakodnevno na klupe kao saborski zastupnici. To će biti jedan ogroman posao prihvaćam tu vašu inicijativu i smatram da je ona jako dobra. Ni u jednom trenutku ne možemo dovesti u pitanje funkcioniranje Hrvatskoga sabora. Treba reći da će bilo koji saborski odbor izgubiti značaj u ovom kontekstu ulaska naše zemlje u EU jer bitan je i ovaj Odbor za europske poslove. Zato smo i predložili povećanje broja stručnjaka i drugačiju funkciju odbora. Ali možda ćemo mi u jednom izvjesnom vremenu koji neće biti tako dugo morati osmisliti i možda još koji saborski odbor ili možda još koju instituciju u Republici Hrvatskoj koja će pomagati Vladi i Saboru u ovom dijelu europskih poslova, jer mi smo pred jednim velikim izazovom i ne možemo sigurno znati kako će to u ovom trenutku funkcionirati. Ali podržavam i ono što ste vi rekli. Mislim da je to doprinos kvaliteti ovog zakonskog prijedloga, ali i doprinos kvaliteti Sabora u budućem vremenu koji je pred nama i hvala vam lijepo. Završili smo raspravu po klubovima, pa prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prijavili su se trojica kolega. Prvi od njih je Davor Ivo Stier, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo kao što je prof. Tuđman prije spomenuo doista jedan značajan dio hrvatskog zakonodavstva bit će temeljen na odluke koje se donose u Bruxellesu i Strasbourgu od 1. srpnja. Prema nekim procjenama starih članica, neki kažu čak i do 80% nacionalnog zakonodavstva se temelji na europskom zakonodavstvu. Imamo naravno i one uredbe koje se izravno primjenjuju u domaćem zakonodavstvu, ali i direktive koje onda traže odluku, zakonsku proceduru u Hrvatskome saboru. No i u jednom i u drugom slučaju ipak je ta zakonodavna inicijativa započeta u Bruxellesu, u Strasbourgu gdje Hrvatski sabor kao što je i prije rečeno nema svojih izravnih predstavnika, odnosno što se tiče europskih parlamentaraca njih biraju hrvatski građani neposredno, a Hrvatski sabor može na ovaj proces u samom početku utjecati upravo kroz sustav nadzora nad Vladom jer predstavnici Vlade su upravo ti koji će zastupati u vijeću ili u slučaju premijera na Europskom vijeću službena stajališta Republike Hrvatske. I upravo zbog toga je izuzetna važnost ovog zakona koja na žalost možda nije niti prepoznata u dovoljnoj mjeri što se donekle vidi i iz ove situacije gdje nemamo predstavnika Vlade na raspravi. Ključni trenuci i ciljevi zakona bi trebali biti stoga upravo da se osigura i demokratičnost i transparentnost, jedno odgovorno postupanje Vlade u zastupanju hrvatskih stajališta u EU. hrvatski građani već sada imaju jednu percepciju da se krucijalne odluke donose izvan Hrvatskoga sabora daleko od očiju javnosti i da u Saboru samo vladajuća većina mehanički to potvrđuje. Međutim, ukoliko se članstvo u EU uzme kao neki alibi, kao izgovor da se još dodatno marginalizira Hrvatski sabor onda će se doista ostaviti hrvatske građane u potpunom mraku. izuzetno bitno da se u konačnoj verziji promijene neke odredbe u ovom zakonu posebice ona u članku 11. Sada kako one stoje su neodržive i zato je upravo išao i iz redova Hrvatske demokratske zajednice prijedlog da predsjednik Vlade mora prije svakog Europskog vijeća izvijestiti saborski odbor o stajalištima koja će zastupati u Bruxellesu, a ne samo naknadno nakon što se one drže. Dobro je što je predlagatelj načelno naznačio spremnost da se ide u tom smjeru, no naravno morat ćemo vidjeti kakva će biti ta točna formulacija. Ono što je više puta i ovdje spomenuto jest zabrinutost zbog toga i kritika što je vladajuća koalicija držala u ladici godinu i pol ovaj zakon i da ga sada moramo razmotriti svega 19 dana prije ulaska u EU. To je neodgovoran način ponašanja vladajuće koalicije. I doista možemo si postavit pitanje ako je za zakon koji ima svega 17 članaka je trebalo čekati godinu i pol dana, ako je to način na koji funkcionira Kukuriku koalicija kako ćemo sa ovakvom Vladom i ovakvom vladajućom koalicijom moći funkcionirati nakon 1. srpnja kada budemo već punopravni članovi EU gdje će se tražiti ako ne na tjednoj, možda i na dnevnoj bazi donošenje odluka. Mi u ovom zakonu doista nemamo niti taj dio jasno definiran kako će Vlada donositi donositi ta stajališta koja će biti glavno mjesto za konačnu odluku što se tiče izvršne vlasti, da li će težište ipak biti u onom dijelu koji je evo do sada vodio potpredsjednik Mimica ili će to biti u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, kako će ta koordinacija izgledati. Mislim da Sabor itekako bi to trebao i znati i vodit računa pa i ovim zakonom isto tako urediti. I prije i u replikama smo iz HDZ-a više puta spomenuli da je bio i netransparentan put donošenja ovog zakona, od toga da smo imali uvjeravanja od strane predstavnika Vlade da oni rade na tome, da će to biti do kraja 2012. godine gotovo pa početkom 2013. pa se prebacilo na jedan odbor, na drugi odbor. Na kraju takav netransparentan način nažalost je doveo do toga da imamo sada na prvom čitanju jedan tekst koji nažalost nema onih formulacija koje bi omogućile da ga odmah već sada i u prvom čitanju možemo podržati. I šteta je da se nije išlo drugim putem, da već u prvom čitanju imamo takve primjedbe uvrštene u tekst zakona, u tekst prijedloga zakona jer je bilo vremena za to ali nažalost nije učinjeno. To pogotovo ističem iz razloga što ako smo i bili uspješni, a bili smo u završetku pregovora bilo je i zbog predanosti da tadašnje Vlade, ali mora se i naglasiti i zbog nacionalnog konsenzusa relevantnih političkih i društvenih čimbenika u Hrvatskoj. Taj je konsenzus bio i institucionaliziran upravo u Saboru kroz Nacionalni odbor za praćenje pregovora koji su vodili upravo oporbeni čelnici tadašnji, od Ivice Račana, kasnije Vesne Pusić, međutim nakon dolaska Kukuriku koalicije na vlast nažalost ti mehanizmi koji su oblikovali taj nacionalni konsenzus su ukinuti. Naravno Nacionalni odbor više nije mogao funkcionirati kada su pregovori gotovi, međutim stalno se nas uvjeravalo da će kroz ovaj zakon koji je trebao doći na vrijeme, a nije, da će se stvoriti novi mehanizmi. Činjenica je da se to nije dogodilo, prošlo je godinu i pol dana gdje je rad Vlade po europskim pitanjima bio jednostavno prepušten samovolji izvršne vlasti bez ikakve prave, učinkovite kontrole odnosno nadzora Sabora ili saborskih odbora. Niz drugih pitanja koji možda nisu striktno bili vezani za acquis ali jesu bili doneseni u okviru naših pristupnih pregovora kao što je npr. bio Zakon o HRT-u koji je donesen isto konsenzusom za vrijeme prijašnje Vlade. Kad je došla Kukuriku vlast nažalost pregazila je taj konsenzus i samovoljom ga je promijenila. Stanje nažalost u HRT-u nimalo nije zadovoljavajuće ni danas. Imamo naravno i zadnji eklatantni primjer kada se išlo putem razbijanja konsenzusa kada u ovom Saboru gotovo svi klubovi su se složili da nije dobro raspisati europske izbore 14. travnja jer ćemo time imati vrlo nisku izlaznost i poslati vrlo lošu poruku našim partnerima i saveznicima u Europi, a onda ipak sa strane i Vlade i institucije predsjednika odlučeno je ipak da se ide na taj datum. I dogodilo se upravo ono što smo ovdje iz redova oporbe ali čak i od strane nekih kolega iz redova vladajuće koalicije upozoravali. Dakle, opasno je ići tim putem razbijanja nacionalnog konsenzusa tamo gdje je on potreban, a po ovim europskim pitanjima ja vjerujem da doista jest i da je moguć. I zato i u svim našim kritikama i prema ovom prijedlogu zakona išli smo ne samo zbog kritike nego smo i ponudili konkretna rješenja. Kao što je na primjer oko članka 11. što je evo kolega Jandroković u ime kluba i ponovno pročitao. I stoga je dobro ako već smo izgubili godinu i pol dana da barem sada, iako ima svega još 19 dana do ulaska u EU, da pokušamo postići tu situaciju da konačna verzija zakona bude zadovoljila i ove prijedloge, bude uvrstila i ove prijedloge koji dolaze iz oporbenih redova pa da se može onda i klub HDZ-a odnosno iz naših redova podržati konačni prijedlog zakona. Hvala vam puno. Imamo prijavljenu jednu repliku. Poštovana zastupnica Jadranka Kosor, izvolite. **Kosor, Jadranka (Nezavisni)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Slažem se sa ovim o čemu je govorio gospodin Stier pa evo i koristim i ovu prigodu, to su sada zadnji dani pred i njegov i odlazak svih drugih naših kolega koji su izabrani u Europski parlament, čestitati i zaželjeti puno uspjeha. Možda se malo o tome govorilo, ali uloga eurozastupnika pa i hrvatskih jest zastupati prije svega i promicati europske vrijednosti u Europskom parlamentu i sigurna sam da će to biti tako, naravno i hrvatske interese tu nema dvojbe. Točno je dakle nakon gašenja Nacionalnog odbora, Hrvatski parlament, došlo je do promjene vlasti ali Hrvatski parlament nije imao pravu mogućnost pratiti sve ono što se događalo u našim koracima koje je Vlada Republike Hrvatske prije svega da bi svih 27 država članica ratificiralo ugovor. O čemu zapravo govorim? Želim podsjetiti na problem koji je neočekivano eskalirao, bio je to problem Ljubljanske banke i vjerujem da je Parlament, da je Sabor, da smo ovdje imali neku mogućnost pozvati kao što smo mi, kao što se sigurno kolega Stier dobro sjeća išli u velikom sastavu na sjednicu Nacionalnog odbora na koju nas je pozvala gospođa Pusić, dakle i ja kao predsjednica Vlade i drugi kolege i tu su bili svi čelnici parlamentarnih stranaka gdje smo razgovarali o preostalim poslovima. Dakle, a da je Hrvatski sabor imao odbor koji smo definitivno mogli i prošle godine utemeljiti mi bismo sasvim sigurno olakšali tu situaciju u koju smo se doveli, odnosno u koju smo dovedeni zbog koje smo tako reći do posljednjih trenutaka strepili što će biti sa ratifikacijom u Republici Sloveniji. To je još evo jedan prilog ovoj raspravi da smo taj posao trebali obaviti prije. Ali ono što je sada nužno, i time završavam, bitno je i tu molim predsjednika Odbora za Ustav da nas u završnoj riječi izvijesti dakle o onim prijedlozima da idemo u drugo čitanje i svakako da ovaj zakon izglasamo do 1. do 1. srpnja. Bilo bi loše, bilo bi u najmanju ruku neozbiljno da postajemo članica EU a da nemamo Zakon o suradnji ili nadzoru između Vlade i Hrvatskoga sabora kao članica. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovani Davor Ivo Stier. Da, hvala vam na čestitkama. Meni je žao upravo zbog toga što i drugi izabrani eurozastupnici nisu danas ovdje s nama, pogotovo oni koji su danas i promatrači u Europskom parlamentu ali doista zbog važnog događaja glasovanja na plenarnoj sjednici u Strasbourgu o hrvatskim kandidatima morali su biti tamo bi bilo sigurno za ovu našu raspravu povoljnije i svrsishodno da su oni bili i danas ovdje u Hrvatskome saboru da se dnevni red mogao ranije utvrditi i uskladiti s tim obvezama. Što se tiče slučaja koji ste naveli za Ljubljansku banku, doista se tu pokazalo da je bila greška ići s taktikom čekanja, da će se to pitanje samo po sebi riješiti. Više puta smo pozivali premijera da se uključi u rješavanje tog pitanja. Ministarstvo vanjskih poslova je moglo dati jednu ako hoćete stručnu razinu ali na kraju se to moralo na najvišoj političkoj razini riješiti. Na kraju je to opet došlo pet do dvanaest prekasno i dobili smo jedan kompromis kakav smo dobili. Prema tome evo ima puno razloga zašto taj nadzor saborski nadzor koji je u krajnjoj liniji i mogućnost da i hrvatski građani mogu pratiti što Vlada čini po europskim poslovima da bude transparentan i da se može onda i na taj način dobiti potrebnu kvalitetu u zastupanju hrvatskih interesa u EU. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Mnogo toga je već rečeno, naravno da smo si uzeli dio teme. Vjerojatno da su govornici koji su sada govorili već pokrili dobar dio onoga što smo mi pred kraj željeli reći ali jednostavno radi se o temi koja zaslužuje našu pažnju pa ću ja probati to sažeti sažeti što je u moguće kraćem vremenu. Mi o mnogim stvarima mislimo različito, to nije ni čudno niti zabrinjavajuće međutim čini mi se da u odnosu na vladajuću koaliciju mislimo različito i o značaju i važnosti ovog zakona koji je danas pred nama. Ne mogu govoriti u ime svih ali barem u svoje osobno ime mogu reći da mi se čini da je ovo jedan od najvažnijih zakona koje donosi Hrvatski sabor s obzirom da on ima i utjecaja ili refleksije iz Ustava RH, ima pitanje rješavanja odnosa Vlade i Parlamenta i zadiranja u djelokrug jednog i drugog tijela, a osobito zbog činjenice prijenosa dijela suvereniteta na EU mislim da je zakon od izuzetne važnosti. Stoga me posebno čudi da ni naša javnost nije osobito zainteresirana za ovu temu i da je ta tema relativno slabo popraćena medijski. Neću ulaziti u razloge zašto je to tako ali vjerujem da smo javnost već iscrpili ovim stilom rada, nažalost čini mi se da on postaje imanentan ovoj Vladi. Rekao bih da je ovo krajnje neozbiljan način donošenja ovako važnog dokumenta. Rekao bih isto tako da ozbiljnije radi i kućni savjet stambene zgrade pripremajući se za ono što su njegove dužnosti. I stoga mi je nevjerojatno i ponovit ću da 18 dana prije ulaska u EU mi imamo Zakon o odnosu Parlamenta i Vlade i to u prvom čitanju. 18 dana do ulaska u EU po prvi puta raspravljamo zakon za koji znači se mora dogoditi još jedno čitanje i bit ćemo sretni i naravno da ćemo iskoristiti na najgori mogući način dosadašnji Poslovnik da bismo uopće odradili u dva čitanja ovaj zakon i da ga donesemo dan ili dva prije ulaska u EU. I bez obzira što vam parlamentarna većina dozvoljava i ovakav način rada vjerujem da on apsolutno nikome ne odgovara i da je ovo osim onoga što su već govorili na neki način omalovažavanje uloge Parlamenta, ovo je u krajnjoj liniji krajnje neozbiljan rad vlade, krajnje neozbiljno raspravljanje o tako važnim temama, dva tjedna prije prije pristupanja u punopravno članstvo. Ali osim te načelne primjedbe koja čudi me da nije zgrozila sve one kojih se ovaj zakon tiče, ja bih govorio svega o nekoliko stvari koje možda nisu ranije već kolege u svojim nastupima već spomenuli. To je pitanje naziva zakona koje nije samo formalno pravno pitanje nego je suštinsko pitanje točno odrediti što ovaj zakon pokriva. Čuli smo iz nekih izlaganja da je suradnja nešto što je utemeljeno na hrvatskom Ustavu. Stoga ću ja u prilog teze u koju se zalažem da uz suradnju to bude i nadzor Parlamenta nad izvršnom vlašću citirati članak 144. Ustava koji smo i mijenjali 2010.godine upravo zbog pristupanja EU. A on u stavku Jer kaže, nadzor Hrvatskog sabora na djelovanjem Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije uređuje se zakonom. Stoga, oni nekakvi argumenti sa početka rasprave da je suradnja nešto što se temelji na hrvatskom Ustavu meni ostaje upitnim jer u ovom konkretnom pitanju, o ovom konkretnom rješenju govori Ustav ovako kako sam pročitao pročitao stavak 4. članka 144. Ustava Republike Hrvatske. Stoga ću se založiti u ovoj raspravi da umjesto da se ovaj zakon zove o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima se zove zakon pa kao nekakvo kompromisno rješenje o nadzoru i suradnji. I drugo ono što piše u članku 1. ovoga zakona da je predmet zakona suradnja Hrvatskog sabora i Vlade u europskim poslovima, predložiti ću ću vodeći se onom sintagmom da pametan ući na tuđim greškama a bedaci na vlastitima, da možda kada se već pozivamo na komparativno zakonodavstvo sugeriramo ono što su neke zemlje članice Europske unije drugačije propisale a čini mi se i preciznije i točnije nego ovako kako se predlaže u našem zakonu. Naime, te zemlje ne govore o poslovima, europskim poslovima nego govore o poslovima Europske unije. A čak i bez prevelikog zadubljivanja u logiku ili terminologiju i bez rekao bih nekakvog dubinskog razumijevanja suradnje i obveza iz članstva u Europskoj uniji vjerujem da će mnogima biti prihvatljivo rješenje da ono što je suradnja Hrvatske sutra sa Europskom unijom to točnije određen djelokrug nego ovako kako se predlaže u našem zakonu a da se tiče europskih poslova. Mislim da je nepotrebno napomenuti da europski poslovi su širi pojam i da mogu podrazumijevati nešto sasvim drugo od onoga što čeka Hrvatsku s obzirom na članstvo u Europskoj uniji. Kada već govorimo o komparativnom zakonodavstvu, tako je to riješeno primjerice u Njemačkoj, Švedskoj pa i Austriji da ne idem dalje, evo mogu spomenuti i Češku Republiku. I ne vidim razloga zašto se predlagatelj opire prijedlogu bez obzira iz kojih redova dolazio da možda preciznije i točnije odredi i dosege ovoga zakona. A koje se kriju u ovakvoj definiciji opasnosti sutra u radu Parlamenta i Vlade ostavljam vam na vašu imaginaciju jer se bojim da će se odnos parlamenta i Vlade dodatno zakomplicirati ako ovakvih tumačenjem zakona kako on sada glasi će se poslužiti Vlada tada kada će joj odgovarati da neke stvari riješi bez adekvatnog nadzora ili obveza Hrvatskog parlamenta. Stoga ću ponoviti još jednom zahtjev. Prijedlog bi bio da se zakon naziva zakon o nadzoru i suradnji Hrvatskoga sabora, dakle, o nadzoru Hrvatskoga sabora nad Vladom Republike Hrvatske i o o suradnji u poslovima Europske unije. I da shodno tome i u članku 1. a i dalje u tekstu se taj zakon odnosi na poslove ponoviti ću ovdje i na praksu drugih europskih zemalja koje su na isti način to pitanje riješile. I za kraj a čini mi se da bi nam bilo od koristi jer ne znamo kako će se taj zakon sve moguće odraziti na praksi, da se možda kao što to ima recimo riješeno Njemačka u svom zakonodavstvu a nije niti rogobatno ni veliko nego je sve propisano u 16 točaka da se defacto navedu poslovi Europske unije u kojima se vrši nadzor nacionalnog parlamenta nad Vladom i u kojem na poseban način surađuju parlament i vlada. Ako već nismo imali vremena, kvalitetne rasprave ili razmišljanja dovoljno kvalitetnih da bismo već sada uredili naš zakon na taj način, evo prijedlog je da do drugog čitanja predlagatelj prihvati ili barem razmotri u dobroj vjeri ove primjedbe pa da na ovaj način uredimo tekst ovoga zakona. Vjerujem da će nam biti od koristi. tako revolucionarno predlaže da se toliko dugo morao kuhati u kuhinji ove Vlade. Jer ovo je kada pogledamo iskustva ostalih članica Europske unije jedan tehnički zakon. Tehnički zakon koji bi trebao definirati odnos Sabora i Vlade ali sa krajnjim ciljem da budemo čim efikasniji i da budemo čim korisniji hrvatskim građanima. No, kolega Mlakar je li možda ovo vas podsjeća na to da je netko vjerojatno htio odrediti na tragu famoznih prebrojavanja da i prema broju članaka pojedinog zakona se prebaci nadležnost na Sabor. Meni to miriši na tako nešto. Jer vjerojatno da nije bilo takvih genijalnih ideja vjerojatno bi mi ovaj zakon usvojili još prije nekoliko mjeseci. **Zgrebec, Dragica Uvaženi kolega Šuker ako sam aluziju dobro razumio a tiče se jučerašnjih rasprava u ovom istom Domu, ja vidim drugu poveznicu. Vidim da je i ovakav zakon, neću reći šepavo napravljen, jer tak tekst je relativno dobar i može se popraviti, ali činjenica da dolazi 20-ak dana pred naše članstvo uniji je nešto što su mediji morali posebno obratiti pozornost. I tu vidim poveznicu sa jučerašnjom raspravom i činjenicom da brojanjem riječi kojima ćemo dodatno opismeniti ali i zaposliti Poreznu upravu ćemo dobiti jedan sustav koji ne razumiju ni oni koji su ga predlagali, a kamoli Europskoj uniji da ćemo brojati riječi novinskih članaka pa onda na temelju toga određivati porezne stope. Mislim da je dosta umjesno primijetiti da takav način rješavanja pitanja pojedinih izdavača u našim propisima je onako dug tim istim medijima da poštede komentara ili ozbiljnih rasprava rasprava vladajuću koaliciju zbog činjenice da ovako šlampavo nastoji odraditi svoj posao i da ono za što je bilo vremena gotovo dvije godine radimo sve u zadnji čas i još se čudimo kritikama, opravdanim kritikama koje dobivamo iz protivničkih redova. Uvažena potpredsjednice Hrvatskoga sabora. Kolegice i kolege. Ja nisam toliko ushićen ulaskom u Europsku uniju da bih kao neke kolege i kolegice brojao sate do 1.7. jer jer smatram da ulazak u Europsku uniju nije cilj nego je sredstvo da hrvatskim građanima bude bolje, da hrvatski građani žive bolje, a to kako će hrvatski građani živjeti u Europskoj uniji to ćemo vidjeti nakon 1.7., za godinu dana, za nekoliko godina, da li je to sredstvo opravdalo taj cilj, a cilj je sada mnogima ulazak u Europsku uniju. Ali naglašavam, digao sam ruku za ulazak u Europsku uniju. Isto tako nisam ushićen toliko, treba naglasiti, mi političari volimo često pretjerivati da bih ovo nazivao ovaj zakon od 17 ili 18 članaka povijesnim zakonom. On jest značajan, važan zakon, međutim kako je napisan ne mislim da je značajan i važan. Već su kolege i ono što je kolega Mlakar prije govorio, mnogi su već se dotakli svih važnih problema ali nije na odmet neke povezati. I ja se slažem također da Prijedlog zakona o nadzoru i suradnji uđe, znači riječ nadzor, međutim pitanje je tko koga nadzire. Nadzire li Vlada Sabor kao što je sada i hoće li ubuduće Sabor nadzirati Vladu. U ovom Visokom domu iznad koga je Vlada, u ovom Visokom domu iznad kojega su politički moćnici, u ovom Visokom domu iznad kojega su nepolitički moćnici koji političke moćnike instruiraju i kontroliraju, događa se još jedan sukob teorije i prakse. Znači mi čitavo vrijeme govorimo kako će Sabor nešto učiniti, međutim kada pogledamo malo povijest donošenja ovoga zakona tad vidimo da je Vlada diktirala sve. Prvo je rekla da će ona sama napraviti taj zakon pa onda nije napravila, pa je dala jednom odboru, pa je taj odbor odustao od toga tobože sam, pa je onda dala drugom odboru i sad mi govorimo o tome da je Odbor za Ustav donio taj zakon, predlaže taj zakon Hrvatskome saboru, a zapravo ne znamo tko su autori tog zakona. Sasvim sigurno da se zakon ne može donijeti ako je riječ o i o nadzoru Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske o europskim poslovima, sasvim sigurno da je uputno da Vlada i zapravo i trebaju Vlada i Sabor surađivati. I sasvim sigurno da je ovdje i predstavnik Vlade trebao sjediti, bilo bi to najuputnije da je to ministrica vanjskih i europskih poslova gospođa Vesna Pusić i da smo trebali raspravljati stvarno o suštini stvari. Međutim, pošto nije tak i pošto znamo iz prakse da smo kao što reče premijer ovdje u Saboru, polukancelarska država, a ponaša se sam premijer kao kancelar koji ne uvažava Sabor, znamo da ovo može biti samo mrtvo slovo na papiru, a to je još jedno od mrtvih slova na papiru. Sigurno da je ta nepodnošljiva lakoća zanemarivanja, podcjenjivanja Sabora dovela do toga da zakon kasni. Zakon je već trebao biti donesen prije nekoliko mjeseci ako ne i prije godinu dana. Međutim mi u svemu kasnimo, jedino ne kasnimo u recimo, najviše kasnimo u parlamentarnoj demokraciji. Tu čak smo se počeli okretati unatrag, ići unatrag. Recimo članak 4. ovoga zakona o kojem je bilo malo riječi, nekoliko saborskih zastupnika je spomenulo, omogućuje potpuno razvlašćivanje Sabora. U tom članku se zapravo krije među recima to da će premijer odgovarati odboru, a neće odgovarati plenarnoj sjednici Sabora, neće nas izvješćivati, a kad će nas izvješćivati tad treba povezati ovaj drugi akt o kojem ćemo danas razgovarati, to je Poslovnik Hrvatskoga sabora koji također isto tako podcjenjuje u svemu zastupnike u Hrvatskom saboru. Sve više postajemo zapravo kancelarsko-partitokratska država u čemu ima javnost svoju preciznu ocjenu, svoje precizno mišljenje. Zato Sabor čini mi se s pravom ocjenjuje s najnižom mogućom ocjenom. Je li za to kriva, maloprije sam isto u jednoj replici govorio, Vlada? Za to su krivi saborski zastupnici koji pristaju na ultimatume Vlade iako po Ustavu Vlada izvire iz Hrvatskoga sabora. Mi često smo ovdje u Saboru svjedoci da saborski zastupnici koji govore u svojim raspravama protiv zakona dižu za nekoliko dana ili isti dan ili dan poslije ruku za taj zakon protiv kojeg su govorili. Slažem se sa onim zastupnicima koji su govorili da bi trebali promijeniti možda način izbora saborskih zastupnika, da ne budu toliko ovisni o svojoj partiji, o svojim vođama i da mogu lakše raspravljati u ovom Hrvatskom saboru, a na kraju što je najvažnije i glasati. Sumnjam da će se to dogoditi u ovom mandatu, jer Kukuriku koalicija je napravila dva koraka velika unazad. Znači narod osjeća da u Saboru ne leži moć. Ako u Saboru ne leži moć, onda ovaj prijedlog zakona o nadzoru kao što kolege s pravom ističu da bi trebalo stajati u naslovu i suradnji Hrvatskog sabora i Vlade će vjerojatno biti da će Vlada nadzirati Sabor a nadzirat će ga preko ovog europskog odbora. Već sam prije rekao da bi bilo vrlo važno istaknuti tko je autor ovog skromnog uratka, je li to Vlada, je li to Odbor za Ustav, Poslovnik, politički sustav, je li to netko od onih moćnika koje sam malo prije govorio. I hoće li se napokon u drugom čitanju ovdje u Saboru dogoditi čudo pa će predstavnik Vlade doći i s nama saborskim zastupnicima raspravljati o ovome prijedlogu zakona. Netko je ovdje od prethodnika rekao čini mi se iz kluba SDP-a da je o ovom aktu pokrenuta velika javna rasprava i da se javnost uključila u tu raspravu. Međutim, mi često znamo da se rasprave vode po Internet stranicama, da su dugotrajne rasprave i da nakon tih rasprava Vlada, ne Sabor nego Vlada ne uvažava rasprave te javnosti. Bahatost vladajućih je iznad javnosti i rasprave ma koliko duge bile sasvim sigurno ne urađaju plodom i nisu svrhovite. Tako da kad se samog prijedloga zakona u ovom čitanju tiče moja malenkost neće dići ruku za njega. Replika Zoran Vinković. Da li je to Vlada, da li je to Odbor za europske poslove ili je to Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora. Jer ja ne vjerujem onda, jer bilo je tu puno riječi o šlamperaju, o javašluku, o niz drugih ovako težih kvalifikacija o ovom zakonu. Pa ne vjerujem da bi ljudi evo kao što je to zastupnik Mlakar rekao onda za svoj rad da je to javašluk obzirom da između ostalog su svi članovi odbora navedeni kao predlagatelji zakona i čak izvjestitelji odnosno vjerojatno su trebali braniti ovakav zakon na sjednici Hrvatskog sabora. Dakle, to je možda evo jedan dobar prijedlog evo za televizijske producente. Doista, postavlja se opravdano pitanje tko je u stvari tvorac ovog zakona, tko je predlagač. A što se tiče vremena za jedan ovakav zakon, pa ti prije svega pregovori su počeli još od vremena Račanove Vlade i ovo je jedan od tehničkih dokumenata, ali i dokument koji doista predstavlja vrlo bitnu funkciju odnosa Hrvatskog sabora i odnosa hrvatske Vlade i tu ste apsolutno u pravu. To sam već nekoliko puta spomenuo. Ne bira hrvatska Vlada zastupnike u Hrvatskom saboru, nego zastupnici u Saboru biraju hrvatsku Vladu. I ako uzmemo ovaj zakon i novi Poslovnik koji je predviđen tada jednostavno ćemo kao što sam to i rekao postati doista promatrači sladoledari i gledati što se to dešava ne samo u EU nego u Hrvatskoj, jer nećete imat pravo na repliku, predsjednik Vlade ovdje može doći, govorit 20 minuta, napast kog god hoće, kazat da ste tamburaš, da ste ne znam kakva politička opcija, da govorite gluposti, a vi nemate pravo odgovorit ni jednom riječju. - Stranka rada)** Mislim u pravu ste kad pitate zapravo tko je autor, jer ovdje piše da je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavio Odbor za Ustav i Poslovnik i to se može tako tumačiti zapravo. To su ono ko što kažemo mi kad su izbori nositelji lista oni koji nose liste u Sabor oni su nositelji lista, pa tako ovdje su dostavljači Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Pa na tragu ovog što ste govorili tko je kome zapravo nadređen i tko koga bira možda bi u ovo doba recesije, u doba štednje bilo puno jeftinije, puno bolje da Vlada izabere saborske zastupnike jer ionako je nadređena saborskim zastupnicima pa bi bilo puno lakše. Jedino je pitanje, moramo se dosjetiti tko će izabrati Vladu. Možda će biti jedna Vlada do kraja, do vijeka. U ime predlagatelja završna riječ predsjednika Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav kolega Peđa Grbin.

gospođo potpredsjednice, uvažene kolegice i kolege. Prije svega zahvalit ću na raspravi, zahvalit ću na onim prijedlozima u dijelu u kojima su bili konstruktivni i svakako ćemo iste pokušati ugraditi prije svega u Nacrt konačnog prijedloga, a potom nadam se da će i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav kada bude raspravljao o usvajanju i predlaganju konačnog prijedloga zakona te primjedbe u većem dijelu i podržati. Morat ću krenuti ovdje od početka, čisto da neke stvari razjasnimo. Predlagatelj ovog zakona kao što je u njemu jasno navedeno, kao što je u odluci Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav još jasnije navedeno je upravo taj saborski odbor i nitko drugi. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Danas u ime predlagatelja govorim ja, ali da smo se drugačije dogovorili mogao je danas govoriti bilo koji od kolega iz tog odbora, ne bi bilo razlike. Mi smo taj dokument predložili. Zanima vas tko ga je napisao? Evo nećete vjerovati napisan je u Saboru. Neke će to možda iznenaditi, ali ovaj dokument je doista pripremljen u Saboru. A sad, niti kolega Mondekar niti ja nismo supermeni da smo takav dokument bez obzira što nekom smeta što ima samo 17 članaka nismo kolega Mondekar niti ja mogli sami napraviti pa smo se konzultirali sa drugim kolegama iz Sabora i sa kolegama iz drugih parlamenata koji su ukazivali na neke probleme, nedostatke svojih sustava, na neke dobre strane svojih sustava koje smo pokušali ovdje integrirati. Konzultirali smo se sa stručnim službama i u Saboru i u Vladi jer surađujemo, jer nismo otok, a konkretno konzultirali smo se i sa javnosti. Pa su neke primjedbe koje su nam pristigle u javnoj raspravi i koje su došle prije nego što je javna rasprava održana, prije nego što je prijedlog Poslovnika na Odboru za Ustav prihvaćen usvojene i integrirane u sustav, primjerice o vanjskim članovima odbora. Međutim, vjerujem da mi to nećete povjerovati ali ovo su činjenice. E sad, o samom zakonu. O samom zakonu je provedena doista široka rasprava. U čitavom nizu odbora ovog Parlamenta, sada ovdje, provedeno je internetsko savjetovanje, proveden je Okrugli stol na kojem su bili predstavnici ne samo političkih stranaka nego i zainteresirane javnosti. Dali su čitav niz konkretnih, dobronamjernih primjedbi za koje već sada mogu reći da vjerujem da će morati biti usvojene jer su takvog karaktera. Bez obzira na to tko ih je predložio. Tako primjerice nakon što smo saslušali primjedbu na članak 4. koja je dana na Odboru za vanjsku politiku i ja ovdje odgovorno moram reći da ću se zalagati da njihova primjedba bude usvojena. nakon što sam ju čuo, nakon što sam je razmotrio zalažem i da primjedba kolege Stiera u određenom obliku bude usvojena gdje se odnosi na članak 11., odnosno na potrebu dodatnog obavještavanja i Sabora i Odbora za europske poslove o sastancima Europskog vijeća. Znači, ovo je prvo čitanje, nismo najpametniji na svijetu. Kad se čuje neka dobronamjerna primjedba ona će morati biti i usvojena. Međutim, neke primjedbe nisu na mjestu. Prije svega u pogledu članka 8. više je nego jasno da Vlada u institucijama EU djeluje na temelju zaključka Sabora ako Sabor takav zaključak donese. Način na koji je to određeno u zakonu doslovce prati odredbu Ustava i tu ne možemo mrdati niti lijevo niti desno. Ustav je propisao, mi smo tu odredbu integrirali u zakon. I jasno je, Sabor je taj koji će odlučiti ako to ako to želi, ako to hoće kako će Vlada djelovati u institucijama EU. U pogledu pozivanja predsjednika Vlade, zakonom je određeno da to čini predsjednik Sabora, a iz Poslovnika jasno proizlazi da predsjednik Sabora to može učiniti na vlastitu inicijativu, ali isto tako i na inicijativu Odbora za europske poslove. I mislimo da je time više nego dovoljno pokriven način na koji bi predsjednik Vlade trebao dolaziti u ovaj Dom i obavještavati nas o tome što se događalo na sjednicama Europskog vijeća i koji je trenutni položaj RH u tom tijelu i u samoj EU. U pogledu članka 15. također predloženo rješenje smatramo dobrime jer će osim Vlade kao formalnog predlagatelja i Sabor imati priliku reći što misli o imenovanju pojedine osobe u institucije EU. Osobno ne vidim potrebu za promjenom, a kao što je kolega Mondekar to vrlo jasno obrazložio ovaj nas model svrstava u gornji Dom europskih parlamenata po ovlastima koje imamo u pogledu imenovanja u institucije EU. I za kraj, što mi je malo moram reći i žao, nekako mi se čini da se najviše debate vodilo oko imena ovoga zakona. O pitanjima kako je to uređeno u Hrvatskom ustavu neću jer je kolegica Jelaš to više nego jasno obrazložila. Međutim, pročitat ću vam nazive nekoliko zakona u zemljama koje su nam bliske ili koje nam mogu biti uzor u ovoj materiji i vidjet ćete što nas je vodilo također, osim naravno same ustavne odredbe, u ideji da ovaj zakon nazovemo Zakonom o suradnji. Primjerice, Njemačka Zakon o suradnji Savezne vlade i Njemačkog Bundestaga u europskim poslovima. Mađarska Zakon o suradnji Parlamenta i Vlade u poslovima EU. Slovenija Zakon o suradnji Državnog zbora i Vlade u europskim poslovima. Slovačka Ustavni zakon o suradnji između Nacionalnog vijeća Republike Slovačke i Vlade Republike Slovačke u europskim poslovima itd. Dakle, Dakle, ja doista ne vidim što bi bilo sporno u tome da dva tijela vlasti surađuju na dobrobit RH? A ta suradnja u određenim elementima ima oblik nadzora, u drugim elementima ima oblik suradnje jer je propisano kako će se npr. dostavljati podaci i drugi dokumenti Hrvatskom saboru. Evo, ovime bih završio. Najavio da ćemo nadam se ovo prvo čitanje u petak podržati i da ćemo vrlo skoro, svakako prije 1. srpnja, raspraviti o ovom zakonu u drugom čitanju i usvojiti ga da sukladno našim potrebama stupi na snagu do 1. srpnja ove godine. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona izjasnit ćemo se